(Ne.)Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Andrić.Vlada i odbor nisu prihvatili.Da li neko želi reč? član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zlata Đerić.Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nebojša Zelenović.Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.Da li neko želi reč?

ekonomičnost i manje troškove pravosuđa.Sada postavljam pitanje – kako je moguće da ima racionalnosti ili uopšte da će se štedeti ili da će to biti ekonomičnije, ako svi učesnici sudskog postupka, su dosad putovali 45 do 60 kilometara do Vranja, a sad treba da otputuju

ako opština sa najmanje 35.000 građana ne može da dobije ne osnovi sud koga je imao 50 godina, nego ne može da ima ni jedinicu, a jedinicu, onih 23 koliko sam ja izbrojao, samo Smederevska Palanka je bila veća, sve ostale su sa čak i po četiri puta sa manjim brojem stanovnika... Deset osnovnih sudova zapravo je u opštinama sa manjim brojem stanovništva od Preševa.Kod putovanja ako to uzmete. Uzmite primer Pirota i

Manje nego Bujanovac i Preševo. Nema ni jednog kriterijuma ovde i nema ravnopravnosti, a ako uzimamo u obzir da se ovim nastavlja ono što je već degradacijom iz opštinskog suda suda u jedinicu, koje smo imali pre tri, zapravo pre pet godina, ali se sprovodi tri godine, šta smo zapravo dobili tu? Da se smanjio broj albanskih sudija, sudija albanske nacionalnosti drastično. Sad imamo samo jednog iz Preševa. Pre jedno 30 godina imali smo pet sudija u Preševu četiri albanskih sudija. Sada smo se sveli samo na jednog, jer u ove tri godine funkcionisanja Osnovnog suda u Vranju ni jedan pripravnik Albanac nije primljen,

pod ovakvim uslovima? Već sam spomenuo da tamo nema ni prevodioca kad je u pitanju ova jedinica, odeljenje suda u Bujanovcu. Isto imate situaciju da nema ni prevodioca kod ovih drugih institucija u Vranju.

Zahvaljujem uvaženi predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, imam obavezu prema sveukupnoj javnosti u Republici Srbiji, naročito onom delu koji prati televizijske prenose skupštinskog zasedanja da kažem da je upravo danas, a na poziv Koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu, da je državni sekretar iz Ministarstva pravde i državne uprave na terenu, da se sreo sa predsednicima opština, sa predstavnicima relevantnih snaga na području naročito Bujanovca i Preševa i da taj dijalog i dalje postoji. Dobra je stvar da postoji i svaki predlog koji je dat i kroz ovaj predlog zakona itekako obrazložen i utemeljen i ima svoj razlog, itekako ima i kriterijuma i najveće moguće u granicama mogućnosti državne ravnopravnosti.Kako je bilo u prošlosti. Ako bismo o tome pričali mogli bismo da potrošimo i dane i sate i nedelje i bilo bi malo da opišemo kako je nešto funkcionisalo. žalost neke stvari koje su bile u tom periodu dobre više ne funkcionišu, a naše treba da bude da vidimo kako te stvari da poboljšamo.Već sam govorio da kilometarska udaljenost između Bujanovca i Vranja je takva da da smo se rukovodili isključivo razlogom racionalnosti i ničim više Bujaovac ne bi imao sud. Ni u ovom predlogu zakona nije bez razloga predloženo da postoji jedan osnovni sud za područje opština Bujanovac i Preševo, jer onda to može da bude sud koji će u respektabilnom kapacitetu da funkcioniše. Jedno bez drugog ne bi ostvarilo svoju svrhu. Malopre je navedeno – makar da ima i sudske jedinice u Preševu. Onaj koji to kaže nije podneo amandman koji bi predložio eventualno sudsku jedinicu u Preševu, već poseban sud. Ne samo što nema osnova da se uspostavi osnovni sud na području Preševa, već i da ima osnova nama kao državi, državi Srbiji zajedno sa albanskom zajednicom koja živi na tom području Jugoistočne Srbije predstoji jedan dug put da osposobimo i ljudske kapacitete, da tu jednog dana ako se ostvare uslovi da postoji sud, da se uspostavi jedna zadovoljavajuća zastupljenost pripadnika i albanske nacionalne zajednice.Već u raspravi u načeli sam rekao da sam zadovoljan činjenicom da među polaznicima Pravosudne akademije imamo one koji dolaze iz reda albanske nacionalne zajednice i to je dobro. To je dobar pokazatelj da se neke stvari menjaju. Ako zakon u ovom obliku bude usvojen od strane Narodne skupštine i uspostavi se od 01. januara Osnovni sud u Bujanovcu koji će pokrivati područje dve opštine i to Bujanovac i Preševo, a poznato vam je da je bilo zaustavljeno prijem pripravnika, ne samo u Vranju, već na području čitave Srbije, otvoriće se i mogućnost da oni koji ispunjavaju zakonom propisane uslove konkurišu i budu primljeni u taj status.Ne znam zašto bi to bio problem. Ako ne postoje sve one prateće profesije, da li su to tumači, prevodioci, dajte da poradimo na tome. Da li će, kako je ovde navedeno, formiranje jednog osnovnog suda za Bujanovac, drugog osnovnog suda za Preševo pomoći da imamo više tumača za albanski jezik? Ne verujem, jer nisu sudovi ti koji diktiraju da li će tumača biti ili ne, već narod koji na nekom području živi.Imajući u vidu i činjenicu da se pripremamo i za izmene zakonskih odredaba koje se tiču tumača, kao pravosudne profesije s jedne strane, imajući u vidu nešto o čemu smo razgovarali i usvojili u skladu sa amandmanima kolega iz SVM kada smo donosili Strategiju reforme pravosuđa, koja se tiče službene upotrebe jezika i pisma, imajući u vidu i činjenicu da je ministarstvo na korak do dovršetka gotovog nacrta o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, što nema veze sa pravosuđem, ali ima veze sa resorom na čijem sam čelu, ja pozivam da mi, kao što je to danas trajalo upravo u Bujanovcu i u Preševu, nastavimo taj dijalog i da vidimo kako možemo na terenu stvari da promenimo.Kada se ti uslovi ispune i ako bude postojalo dovoljno sudskih predmeta da na tom području deluje sud, takva izmena ili dopuna zakona će se najlakše sprovesti. Ne verujem da će bilo ko u ovoj sali biti protiv toga da, kada su neki uslovi ispunjeni, podigne svoju ruku ili pritisne taster i glasa za uspostavljanje ili sudske jedinice ili suda na tom području. U ovom trenutku ti uslovi nisu ispunjeni i to, za razliku od mnogih drugih delova Srbije, sa više strana nisu ispunjeni. Ja mislim da mi to treba da radimo zajedno i u tom smislu zaista bih pohvalio to što je, naročito u poslednjem periodu, koordinaciono telo radilo, u dijalogu koji je uspostavljen i taj dijalog treba da traje, a mi treba da tražimo životna rešenja za životne probleme stanovnika koji žive u tom delu Srbije. Zahvaljujem.

Sada kada ste sve doveli pred svršen čin, koji je smisao današnjeg razgovora u Bujanovcu preko koordinacionog tela?Vi kažete – ne ispunjava se nijedan od kriterijuma koje ste koristili.

imate u dve opštine, veoma prometne, Preševo sa najprometnijim graničnim prelazom. Jedino ovo gore u Subotici ili Kanjiži može biti prometnije ili je isto prometno. I Koridor 10 je tu. Ja jedino ovde navodim da predmeti koji se procesuiraju, koji se dešavaju u Preševu, do sada su procesuirani u Vranju. To je suština. Opet navodim da svi učesnici sudskih postupaka veoma skupo idu do Vranja. Do sada su išli do Vranja, sada će do Bujanovca. Sve to košta i tu nema racionalnosti. Kao kada bi neko rekao da je racionalnije nastavu obaviti u Vranju, a ne u Preševu, u bilo kojoj školi. Nema logike tu.Sa

narodnom poslaniku i predstavniku albanske zajednice, međutim, ne mogu to da razumem kao odgovor građanima Srbije, a naročito građanima koji žive u Bujanovcu. Pretpostavljam da ste vi odgovor fokusirali u tom pravcu, pošto ga je postavio kolega Riza Halimi. Međutim, mi ne možemo da zaboravimo da upravo u Bujanovcu i okolini živi preko 5.000 Roma koji su dole i da mi moramo da govorimo o integrisanju i te nacionalne zajednice u sve državne organe. Pretpostavljam da ste vi o tome takođe imali predstavu.Zamolio bih samo zbog korektnosti, pošto ste vi rekli da se obraćamo javnosti, zbog toga da bi građani Srbije imali zaista pravi odnos i odnos u Vladi, odnos većine koja će da glasa, da oko te stvari budemo vrlo jasni, jer upravo Bujanovac, upravo Vranje o kome je govorio kolega Riza Halimi, jesu prostori na kojima živi veliki broj Roma i to jedan broj Roma koji ima izbeglički status i takođe mislim da treba to uključiti kasnije, kada govorimo o kadrovskoj politici i o uređivanju suda itd. Hvala.

netačno protumačene, upravo sam govorio, čak sam pomenuo i druge nacionalne zajednice, ne isključivo i samo albansku nacionalnu zajednicu, dakle, i druge nacionalne zajednice koje žive u drugim delovima Srbije, ne samo u Pčinjskom okrugu, da nam jeste cilj da dođe do uključivanja svih pripadnika. I ono što nam je mnogo bitnije, da se i pripadnicima nacionalnih manjina vraća poverenje u pravosudni sistem i organe države Srbije.Jedna stvar je malopre zaboravljena, ako pričamo o ilegalnom prelasku granice koji može da se kvalifikuje kao prekršaj, u Preševu postoji Prekršajni sud, bitan granični prelaz, mnogi carinski prekršaji. U Preševu postoji, po zakonu, Prekršajni sud.Ono što se dešava u tom delu Srbije, što nikako nije ni za pohvalu ni za primer državi Srbiji, jesu mnogobrojni slučajevi, presretnuti slučajevi trgovine ljudima, što potpada pod krivična dela organizovanog kriminala, za koje je nadležno posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu

reč.Šta mislim da treba da nam bude cilj i na čemu treba zajednički da radimo? Da li treba da zainteresujemo i motivišemo mlade i zrelije ljude, pripadnike drugih nacionalnih zajednica da se uključuju u rad pravosuđa? Na nama je da stvorimo uslov za to. Rekli ste – nisu primani pripravnici. Stvorićemo uslov da budu primani pripravnici i o tome možemo da sednemo i da se dogovorimo, da to uradimo. Mislim da je to veoma važno i da to treba uraditi. Ali, ne možemo da dođemo u situaciju, zamislite da postoje uslovi da se formira osnovni sud u Preševu, recimo, i treba izvršiti izbor ili premeštaj sudija iz Vranja i nemate dovoljno sudija Albanaca i onda izaberete dole, odnosno premestite sudije Srbe. Verujem da bi to izazvalo veliko negodovanje od strane samih Preševljana. Sigurno da bi. Dajte da stvorimo uslove, da obrazujemo mlade ljude, da ih zainteresujemo da rade u pravosuđu i kad ispune uslov za izbor u zvanje sudije ili zamenika javnog tužioca, da tada zaista do toga izbora i dođe. I ja sam za to. Ne sad, znate da kažete paušalno – to se ne radi, neko sprovodi ne znam šta.Znate, 2012. godine sam bio prvi ministar pravde Srbije koji je ikada otišao u Albaniju zvanično. U Albaniji živi srpska nacionalna zajednica koja nije imala pravo ni na sopstveno ime, ni na prezime, ni na jezik, ni na ništa, sve vreme komunističke strahovlade u toj zemlji. zemlji. Predložio sam svojim albanskim kolegama – mi u Srbiji imamo albansku nacionalnu zajednicu, kako u centralnoj, tako i na Kosovu i Metohiji, u Albaniji postoji srpska nacionalna zajednica, dajte da rešavamo na recipročnim osnovama probleme koji postoje. Da li je to oblast obrazovanja, da li je to oblast zdravstva, da li je to oblast kulture, da li je to oblast pravosuđa, vrlo rado. Nije bilo nekih zvaničnih reakcija na to, ali je eto dobre prilike da i o tome razgovaramo. Sa strane države Srbije postoji apsolutna volja i spremnost da na rešavanju ovih problema radimo. Hvala.

i u povratku sa delegacijom Skupštine hvalio se da su u jednom selu kod opštine Fijeri posetili školu gde se vijorila srpska zastava zajedno sa albanskom i da su odneli priličan broj knjiga toj školi. Tada sam postavljao pitanje – zašto taj reciprocitet, neka bude samo sa jednom tom seoskom školom, se ovde ne ostvaruje?

u području gde najmanje 25% čine Albanci nijedan pripravnik nije primljen. Nije uopšte bilo sluha da je potrebno da Albance treba uključiti u pravosudne institucije.Vi ste rekli – prelasci su prekršaj. U redu, ali dosta imate incidenata koji se kvalifikuju u okviru krivičnih dela kod graničnih prelaza, a ja rekoh da je Preševo verovatno najopterećeniji i najprometniji granični prelaz i prema Makedoniji, a imamo i prelaz integrisani sa Kosovom, kao što ga ima i Bujanovac.Baš kad ste prekršaje spomenuli, pa ja sam maločas govorio o tome da treba Bujanovac da ima prekršajni sud, jer stvarno ima dosta tih predmeta ove prirode. Tako da, mislim da apsolutno prilikom sačinjenja ovog predloga nije bilo spremnosti da se sagleda ta specifičnost na ovom području i ja je doživljavam kao diskriminaciju prema albanskom stanovništvu. Hvala vam. Proveriću, pa ću i da potvrdim da li je bilo ili nije. U svakom slučaju, otkako sam ja na ovoj funkciji koju obavljam već 16 mesec za redom, znam da tog prijema nije bilo.S druge strane, hvala zaista jer je ovo izvanredan uvod u ono što mi predlažemo izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova. Kako drugačije regulisati, odnosno definisati mogućnost prijema ako postoji potreba za prijemom pripravnika ili saradnika koji je pripadnik nekog manjinskog naroda ili manjinske zajednice, ako vam je osnovni kriterijum isključivo prosečna ocena studija?Dakle, ono što smo mi predvideli izmenom i dopunom Zakona o uređenju sudova i Zakona o javnom tužilaštvu upravo ide u prilog da se omogući ovo o čemu govorimo obojica. Mislim da je to dobro. To što pre godinu i po ili dve godine do toga nije došlo, eto dobrog primera loše posledice loše greške koja je načinjena i dajte da uradimo da se to više ne ponavlja.Ali, ponavlja.Ali, kada se pokušava nešto da se brani, nezgodno je malo jednu stvar braniti jednim, a drugu drugim kriterijumom. Valjda je postignut neki balans upravo time što će u Preševu i dalje nastaviti da postoji prekršajni sud, a u Bujanovcu biti uspostavljen osnovni sud, u Bujanovcu u kome postoji odeljenje prekršajnog suda. Da čisto podvučemo, gde ne postoji razlika između sedište prekršajnog suda i odeljenja šta će se gde suditi. Nema razlike u materijama. To je upravo negde ono što se čini sada sa sudskom jedinicom, jer će se u njoj moći da sudi i krivični i parnični predmeti.Mislim da sa ovim rešenjem koje smo predložili uspostavlja jedan dobar balans. Da li je to rešenje zbog koga će svi biti srećni, zadovoljni? Ne. Ovaj zakon i jeste rezultat jedne vrste kompromisa gde mi kao društvo i država u mnogim njegovim segmentima više nemamo izbora, jer nam treba sistem koji će dobro da funkcioniše, onoliko koliko možemo da ga izdržavamo. Mislim da ovaj Predlog zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava upravo pruža tu mogućnost, a na nama je da radimo na uključivanju svih nacionalnih zajednica širom Srbije što više u javni politički život u svim njegovim segmentima, u javnom životu od obrazovanja, zdravstva i kulture, pa do učešća u radu državnih institucija. Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, da je gospodin Riza predložio viši sud, ja bih za to glasao. Dakle, da je predložio da viši sud bude, recimo, sa sedištem u Velikom Trnovcu, to bih veoma rado prihvatio, s obzirom na broj krivičnih dela i na vrstu krivičnih dela koji se vrše u pograničnom mestu. Javna je tajna da je trgovina narkoticima posebno izražena u tom delu Srbije.Zato kažem, da je predložio da imamo viši sud, ili da imamo viši sud za organizovani kriminal, ili odeljenje višeg suda, ili pola odeljenja višeg suda za organizovani kriminal u Velikom Trnovcu, to bih veoma rado prihvatio zato što se radi o trgovini ljudima, zato što se radi o trgovini narkoticima, zato što se radi o trgovini oružjem. Nije tajna da je svojevremeno prilikom predaje oružja nađeno nekoliko kamiona pušaka. Hoću da verujem da je to sve od oružja što je tamo nelegalno bilo i da je sve prodato i da ništa nije skriveno i prikriveno.Bilo kako bilo, da je predloženo da bude taj viši sud koji se bavi kriminalom koji sam označio i koji je najopasnija vrsta kriminala, ne samo u Srbiji, već koji se progoni širom sveta, odnosno širom Evrope, verujem da ne samo da bih ja podržao takvu vrstu amandmana, već verujem da bi imali podršku i EU i međunarodne zajednice, s obzirom da je svima u interesu da se ti lanci preseku. Neću da kažem da je

zone.Takođe, hoću da verujem da se ona zastava vije i da ta škola nije žute boje u Albaniji. Bilo kako bilo, mi treba da se ugledamo na sebe i da damo uvek više prava nacionalnim manjinama nego što to rade drugi, jer to je u interesu stabilnosti države. Ne možemo se ugledati na najgore, već na najbolje.Što se tumača tiče, nemam ništa protiv da se uvede. S obzirom na vrstu kriminala, treba nam tamo i za arapski i za iranski i za još kojekakve vrste jezika, i za svahili i za romski i za albanski, ali se bojim da će nam uskoro tamo trebati tumač i za srpski jezik. To je ono čega se ja pribojavam. Hvala Ja sam zapravo tražio viši sud i pošto su Bujanovac i Trnovac spojeni, nije uopšte problem da to bude i u Trnovcu. Ja bih se složio.Ali, ona priča o kamionima oružja ista vam je, iste prirode kao o tonama droge koja je pre jedno dve, tri nedelje bila u štampi. To su senzacionalističke novine koje radi prođe i prodaje izdaju sve i svašta, ali u parlamentu bi ipak trebali da budemo ozbiljniji kada iznosimo iznosimo podatke.Iskoristio bih repliku da iznesem, da je sigurno za vreme aktuelnog ministra primljeno šestoro pripravnika u Osnovnom sudu u Vranju, a konkurs je obavljen pre toga, jedno dve godine ranije. Još da dovršim ono što sam malo čas hteo da kažem, da nije problem, gospodine ministre, Albanci su navikli da budu širokogrudi i da nemaju, nikakav problem nisu pravili

ima 60 km. Zapravo, svi učesnici, svedoci, direktni akteri, policija, svi oni su trebali da putuju do Vranja, a sada će i za Bujanovac. A to košta. Građani ispaštaju zbog toga. Oni zaslužuju veću pažnju i od ove Vlade i od ministarstva. Hvala vam.

nije tajna da je tamo podignut spomenik nekim borcima. Imamo sada dve stvari: ili je prilikom saniranja krize oružje predato, kao što sam ja rekao, ili nije. Ja hoću da verujem da su prilikom saniranja krize i Albanci koji dole žive predali svo oružje, kao što su i rekli. Ili je ta vojska imala oružje pa ga predala, ili su ratovali možda sa četkama i metlama. Hvala.

program dveju vlada, i savezne i republičke, koji je u februaru 2001. godine – do sada nije ostvaren. Tu je veliki problem koji koji potenciramo čitavo vreme.Kada je 2009. godine trebalo da se rekonstruiše koordinaciono telo, a nije se

za koje insistiramo čitavo vreme da imamo ozbiljniji pristup nego do sada i da se konačno krene da obaveze koje su preuzete još 2001. godine konačno počnu ozbiljnije da se ostvaruju i da i tamo počne da se živi normalnije. Jer, to zaslužuju ti građani. Hvala. Na član 3. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Borislav Stefanović i zajedno narodni poslanici Suzana Spasojević i Zvonimir Stepić.Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.Reč ima narodni poslanik dr Janko Veselinović. Poštovani ministre, uvaženi narodni poslanici, poslanici DS, odnosno gospodin Stefanović, podneli su amandman koji se tiče činjenice da po sadašnjem predlogu Vlade, Osnovni sud u Velikoj Plani je za teritoriju opštine Velika Plana i Smederevska Palanka. Predlog gospodina Stefanovića jeste da osnovni sud bude i Smederevska Palanka.Svakako da ovim dokazujemo da nam je briga cela Srbija, a ne kako su nam pre toga neki prebacivali. Smatramo da Smederevska Palanka i zbog veličine opštine i zbog tradicije, kada su u pitanju postojanja suda, zaslužuje da ima osnovni sud i smatram da je Vlada trebala prihvatiti ovaj amandman.Međutim, imajući u vidu činjenicu da Vlada, odnosno ministar nije prihvatio nijedan od amandmana koje su podneli uglavnom predstavnici opozicionih stranaka, ni ova činjenica nas ne iznenađuje. Ali, mi pozivamo još jednom ministra da dok traje ova rasprava u pojedinostima prihvati neke od amandmana. Nadam se da je dobio dovoljno argumenata od predlagača amandmana za takvu činjenicu. Hvala. **Nikola Selaković** Hvala uvaženi predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da je dobro što ću ponoviti jednu rečenicu koju sam dao već nekoliko puta do sada. Dakle, predviđeno je da postoji Osnovni sud u Velikoj Plani sa sudskom jedinicom u Smederevskoj Palanci. S obzirom na činjenicu da će se u sudskim jedinicama postupati i u krivičnoj i u parničnoj materiji, s obzirom na kilometarsku udaljenost ova dva mesta, s obzirom na činjenicu da oba mesta imaju gotovo identičan broj stanovnika, da imaju gotovo identičan priliv predmeta i da imaju dobru prateću pravosudnu infrastrukturu, jedan od razloga kada je radna grupa odlučivala o osnivanju ovog suda, da ne bude zabune, želeli smo i mi da stavimo jedan Osnovni sud u Smederevsku Palanku, jedan u Velikoj Plani, ali, jednostavno, nijedna od te dve opštine ponaosob nema argumenata da obe budu sudovi.Znači, sudovi.Znači, jedan osnovni sud. Da, imaće zajedničke sve prateće službe, imaće sudije koje će sedeti u Velikoj Plani, sudije koje će sedeti u Smederevskoj Palanci. Građani apsolutno neće osetiti razliku u tome što će u Smederevskoj Palanci na tabli stajati Osnovni sud u Velikoj Plani. Razlika će biti u tome što će predsednik suda sedeti tamo. Zgrada u Velikoj Plani, konkretno znam, jeste zgrada koja je za koji stepen bolje opremljena, u boljem stanju nego što je to zgrada u Smederevskoj Palanci. Naravno, to ne znači da će ova ostati u lošem stanju. U skladu sa mogućnostima koje pruža budžet, mi ćemo voditi podjednaku brigu o celokupnoj pravosudnoj mreži, a u ovom slučaju, kao što sam rekao, građanin iz Smederevske Palanke neće osetiti apsolutno nikakvu razliku zašto se to zove sud u Velikoj Plani, jer će u njegovoj sudskoj jedinici biti postupano i u krivičnoj i parničnoj materiji.

dolazim iz tog okruga i imam obavezu da prenesem ono što stanovnici Smederevske Palanke smatraju da je potrebno.Vi sigurno znate da sud u Smederevskoj Palanci postoji više od dvesta godina Smederevska Palanka ima 55.000 stanovnika, da nikada nijedan opravdan razlog nije bio takav da dovede u pitanje kvalitet rada suda i sudija u tom sudu. Reformom iz 2009. godine Osnovni sud u Smederevskoj Palanci je ukinut i da su ove četiri godine građani Smederevske Palanke očekivali da će se Osnovni sud vratiti, a zaista ne postoji nijedan opravdan razlog da tako ne bude.Vi ste naveli da Smederevska Palanka i Velika Plana iako su teritorijalno blizu da su zgrade suda skoro u istom stupnju istom stupnju opremljenosti, da tako kažem, čuli smo u vašoj diskusiji u načelu, da ste rekli da je zgrada u Velikoj Plani bolje opremljena,

obzirom da se ovaj zakon donosimo da bi pravosuđe bilo efikasnije i dostupnije, smatram da bi možda trebalo ipak razmisliti da li Smederevska Palanka

tako da ne znam da li će sudska jedinica zadovoljiti te potrebe, i da li je zaista potrebno da građani Smederevske Palanke odlaze u Veliku Planu. Hvala, još jednom na prilici da ponovim ono što sam malopre rekao. Izuzev sudske uprave koja će u ovom slučaju sedeti u Velikoj Plani, između Velike Plane i Smederevske Palanke zaista neće biti nikakve razlike. Koristim ovu priliku da napomenem da gotovo da su nepostojeći nažalost gradovi u Srbiji koji imaju tako opremljenu zgradu kao što je zgrada sa sada sudske jedinice, a nadam se uskoro suda u Velikoj Plani. Verujte da može da se uporedi po unutrašnjoj opremljenosti, sređenosti, stanju u kome se nalazi može da se uporedi i sa nekim muzejskim prostorima u Srbiji. Prava je šteta bila što tako nešto država Srbija nije u prethodnih četiri godine koristila. Predlažem, koga interesuje, odlaziću u obilazak tih sada sudskih jedinica, nadam se od skora za neka od tih mesta i sedišta osnovnih sudova, i da se u to i uverimo.Još jednom ću napomenuti, imate imate jednu situaciju lakše je otići iz Smederevske Palanke u Veliku Planu, nego doći iz Kaluđerice do Palate pravde, neuporedivo lakše, a da tek ne pričam iz Grocke, razdaljina koja se meri sa gotovo neko bi reko 10, neko bi reko manje od 10 kilometara.Hajte da budemo racionalni, da kažemo ovo je dobro, ima šansu da dobro profunkcioniše, i ja mislim da je ovo rešenje dobro. Postoji ideja da u Velikoj Plani bude smešteno krivično odeljenje suda sa javnim tužilaštvom, građansko odeljenje celo u Smederevskoj Palanci i to je jedna od ideja, ali ako imamo sudsku jedinicu kojom može ravnopravno da se postupa u svim materijama, ja verujem da to neće stvarati nikakve velike probleme, pogotovo u ovakvim slučajevima, Vrbasa, Kule, Smederevske Palanke, Velike Plane, Bečeja, Novog Bečeja. Mislim da je to dobar model kome treba pomoći da dobro funkcioniše, a da građani ne osete nikakve posledice toga, već da osećaju dobre efekte.

Da, znam gospodine predsedavajući da moram posebno obrazloženje da dam da bih se javio za reč, ali ni to nije gospodine ministre, više puta ste upotrebili kao argument to da neko mesto, odnosno grad ili opština imaju osnovni sud, činjenicu u kakvom se stanju nalazi zgrada, pa ste sada u poslednjem obraćanju rekli da zgrada u Velikoj Plani, izgleda kao muzej.Ovom prilikom bih vam želeo uputiti pitanje da li vi želite da predmeti koji se nalaze u tim sudovima, postanu muzejski eksponati ili da se po njima postupa?U ovom setu zakona, odnosno izmena postojećih zakona, ne vidimo kako će ti sudski predmeti biti rešeni, a da ne postanu sudski eksponati, ili ćemo ceo sud u Velioj Plani pretvoriti u veliki veliki muzej sa eksponatima predmeta iz prethodnog veka, a verujem da u tom sudu ima i predmeta iz prethodnog veka, kao i u sudovima širom Srbije, ali nažalost, ti predmeti se ne rešavaju brže zbog toga što ste vratili iz ovih ili onih razloga, odluke Ustavnog suda i 600 sudija na svoja prethodna radna mesta.Šta ćete učiniti da predmeti ne postanu i ostanu muzejski eksponati, gospodine ministre? Reč ima ministar Selaković. **Nikola Selaković** Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, zaista nekada sa punim uživanjem slušam tok rasprave.Malopre pre pauze rečeno je da nisam pominjao stanje u kojem se zgrade nalaze, već da je to činio neko iz poslaničke grupe SNS, a sada odjednom negiranje samog sebe, pa se kaže da sam ja to više puta govorio. Ne, ovo je prvi put da govorim i govorim u tačno

a imate u Velikoj Plani znatno reprezentativniji objekat, da li je to bio kriterijum? Ne.Kriterijum je osnovni bio – broj predmeta. Ako imate reprezentativniju zgradu, a složićemo se svi da sudska zgrada treba da bude i oličenje države i suda, što nažalost u Srbiji nije slučaj, u velikom broju opština i gradova, onda je i normalno i bolje i racionalnije, tamo gde je to stanje bolje, predvideti da tu bude sedište suda.Ako neko ima nešto protiv toga, neka kaže, kako beše ono – kozmetičke promene. Ne znam da li uvođenje onog zahteva na povredu prava na suđenje u razumnom roku, da li je kozmetička promena ili je to jedan od načina kako će sudovi više instance, izvršiti stručni, profesionalni pritisak zakonit, sudije na sudije, da neku stvar presuđuju u razumnom roku i na takav način ne izvrgnu ruglu dostupnost pravde građanima gde će građani u razumnom roku dobijati presudu u sporu u kojem su, jedna od strana.Moguće je da je to za nekoga kozmetika, moguće je da neko površno čita zakone, pa ne pročita od početka do kraja neke stvari, za koje mislimo da nisu loše, šta više, da su zaista dobra šansa da se stanje u pravosuđu sredi.Za onoga ko želi da govori otvoreno, iskreno i da priča jezikom struke, pa pogleda statistiku od 2010. godine do danas, videće da je i pre vraćanja sudija neizabranih sudija po odlukama Ustavnog suda i posle njihovog vraćanja, da statistika rešavanja, odnosno presuđivanja nije ni u čemu popravljena u odnosu na period pre 2010. godine, što ja mislim da je loše.Mislim da pokazuje da sistem ne daje one rezultate, koji su 2009. godine zacrtani. Ako uporedite broj presuđenih predmeta u 2011. sa 2012. godinom, ili pogledate desetomesečni izveštaj iz 2012. godine i iz 2013. godine, vi ćete videti da je presuđeno 1,13% predmeta više.Mislim da je to izuzetno loše. Ako pogledate poređenje 2011. sa 2012. nemojte me držati za reč da li je 2011. sa 2012. ili 2010. sa 2011. presuđeni broj je manji od ovoga, šta više povećao se broj nepresuđenih predmeta.Postoje različiti uzroci zašto je to tako. Jedan jeste manjak zadovoljavajućeg nivoa procesne discipline, i to procesne discipline nekada i na strani samih sudija što je opet problem bio u funkcionisanju sudija, jer sudovi nemaju svoje predsednike, a predsednik je onaj koji je odgovoran za organizaciju rada samog suda i predlaganje godišnjeg rasporeda rada.Daleko od toga da neko priča da je stanje sjajno. Uveren sam da se određenim predlozima izmena i dopuna ovih zakona koji su pred vama može doći do boljih rezultata i za to se svim srcem i svim svojim delanjem zalažem. Ministre, nije jednostavno tačno da vi niste pominjali stanje zgrada kao jedan od prednosti koja opredeljuje da li će mesto imati sud ili ne, ne danas, ali u načelnoj raspravi.

vi ćete mi pomoći i reći ćete koje je to mesto bilo kada ste došli obišli sud, videli da prokišnjava zgrada itd. Dakle, pominjali ste to.Međutim, ne želim da se na tome zadržavam, upravo je ovo suština o čemu ste vi sada pričali, o činjenici da sudovi nisu efikasni. Dakle, godinu i po dana imamo novu Vladu godinu i po dana ste ministar, godinu i po stanje u sudstvu se nije promenilo bez obzira što imamo i novih šest sudija vraćenih i bilo bi za očekivati da je broj rešenih predmeta veći.Broj rešenih predmeta kao što i sami kažete nije veći, on je gotovo isti, imamo predmete koji zastarevaju. Ne optužujem lično vas ministre za činjenicu da je zastareo predmet „Jugoskandik“, da je zastareo predmet pre neki dan drugi, treći koji se tiče „NIS gas“ itd, ali ali u svakom slučaju sistem ne funkcioniše i ne daju nam nadu ove izmene i dopune zakona da će to biti bolje. Nešto u sistemu mora da se menja. Nešto u sistemu mora da se menja, ali čini mi se ministre da ovih godinu i po dana nije iskorišćeno u tom smislu da se pripreme mere koje će učiniti učiniti boljitak, doneti do boljitka u srpskom pravosuđu. Jednostavno, imamo takav utisak i smatram da ovi zakoni neće tome doprineti. Hvala uvaženi predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, kada nešto ne znam, ja to obično i pitam ili se raspitam, pa tako i kada su u pitanju rezultati nečijeg rada.Još jednom ponavljam, mi ne možemo da kažemo da je stanje u našem pravosuđu sjajno, nažalost, daleko je od toga, ali koga interesovalo i ko je dobro čitao štampu, pratio sredstva javnog informisanja, on može recimo da vidi da je prvi put posle više od 20 godina Vrhovni kasacioni sud sproveo delegaciju nadležnosti, da su mnogi drugostepeni parnični predmeti koji su čekali na presuđenje 15,16,17 do 20 godina počeli da se rešavaju upravo tom delegacijom nadležnosti iz Višeg suda Beogradu, raspoređivanjem određenog broja predmeta u druge više sudove u Republici Srbiji koji su bili manje opterećeni.Iz informacije koju sam dobio od predsednika Vrhovnog kasacionog suda, ako se ne varam, negde oko 3.000 takvih predmeta je već rešeno, a čekali su skoro dve decenije na presuđenje. Koliko mi je poznato iz razgovora sa vršiocem funkcije predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu, takva delegacija se predviđa i za Viši sud u Novom Sadu koji je takođe preopterećen tom vrstom predmeta. U planu je da se na takav način u narednih nekoliko meseci reše predmeti koji su, kažem, neki i više od dve decenije čekali na presuđenje, da se reše zaključno sa krajem proleća naredne godine. Mislim da je to veliki pomak, dobra organizacija rada, dobro rukovođenje jednim sudom republičkog nivoa, pokazuje da i te kako dobro može da se radi. Uveren sam da će takav recept dobre organizacije posla biti primenjen i u budućnosti.Prošli put sam u raspravi u načelu pročitao rezultate rada Apelacionog suda u Nišu,

u 2013. godini u prvih devet meseci rešeno je 11.107 predmeta. Možemo da čitamo i po nekim materijama gde je bilo rešeno 2010. četiri predmeta, a danas oko 560. Apelacioni sud u Nišu je dobio svog predsednika, taj predsednik je dobro organizovao rad sudija i ostvario zaista zavidne rezultate i ja se ponosim što je to učinjeno.Da li je to primer izvanrednog stanja? Opet ponavljam stanje nije izvanredno, ali onaj koga zanima i te kako može da se upozna sa činjenicom da se u samim sudovima neka pozitivna promena dešava,

Imate primer sudije koji u Pančevu u nekom prethodnom periodu nijedan dan nije došao na posao pre 11,00 sati prepodne. Prethodni vršilac funkcije predsednika suda, apsolutno mu nije padalo na pamet da bilo šta promeni. Dakle, sudija koji ne zakazuje nijedno ročište pre 11,00 časova.Imate užasavajućih primera, neke stvari su, kao što rekoh, počele da se menjaju. Da li možemo da kažemo da nešto od toga treba da se radi brže, da se radi bolje? Znate, kada sam stupio na funkciju, svaki vršilac funkcije predsednika Apelacionog suda žalio se na nepopunjeni broj sudija prema odluci o broju sudija.Nedavno su Apelacioni sudovi dobili i taj nedostajući broj sudija. Uveren sam da poput primera Apelacionog suda u Nišu koji je pokazao da i sa osam sudija manje može da utrostruči rezultate svog rada, da će sada sa punim brojem sudija ti rezultati rada biti još bolji. Želim da verujem u to jer sam video da neko i sa manje sredstava, sa manje stručnih i kadrovskih kapaciteta može da iznese jedan težak posao, imam razlog da u budućnosti verujem da će to raditi još bolje, a vreme kao što vidimo i sami pokazuje. Hvala. **Srđan Miković** Vidite, ja se slažem sa mogućnošću da se u raspravi o određenom amandmanu ode i malo šire i da se objasni situacija. Smatram da je neprimereno od strane predstavnika izvršne vlasti, koji je ujedno i član VSS, da se izvlači pojedinačni slučaj i da se daje slika, na primer, celog jednog suda.Znači, ukoliko postoji pojedinačni slučaj

ne treba da se generalizuje bilo koja stvar i upravo ovde ja moram da kažem baš u odbranu ljudi koji savesno rade svoj posao, možemo da razgovaramo o broju ko jeste ko nije, ali ne treba davati sliku u odnosu na celu instituciju.Dalje, pomenuli ste da Viši sud u Beogradu nije mogao da obavi svoj posao u određenim predmetima i da je došlo do delegacije nadležnosti, a istovremeno imamo sada situaciju da Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu predlaže, a ja očekujem da vidim izjašnjenje Vlade u pogledu amandmana, da samo Viši sud u Beogradu radi određene stvari, znači znači po pitanju odlučivanja o zabrani rasturanja štampe ili za sporove o autorskim i srodnim pravima, bez obzira što je na primer, prihvaćen od strane Vlade, dobar amandman mog kolege Konstantinovića, da Viši sud sudi u sporovima o autorskim i srodnim pravima ako nije nadležan drugi sud.(Predsednik:

Znači, s jedne strane kažete da Viši sud ne može da obavi svoje zadatke a sa druge strane Višem sudu tovarimo još jednu obavezu i ne dozvoljavamo da drugi viši sudovi sude u takvim predmetima, bez obzira što je Vlada se izjasnila i prihvatila amandman gospodina Konstantinovića.Sledeća stvar. Ovi zakonski predlozi su povezani, sama mreža sudova i uređenje sudova. Ali, vidite, vi dajete predlog da predmete u kojima do dana početka primene ovog zakona nije doneta odluka od sudova i javnih tužilaštava osnovanih zakonom preuzimaju mesto nadležni sudovi i javno tužilaštvo što su osnovani ovim zakonom i Zakonom o uređenju sudova.Prevedeno na srpski – sve što sada sudi Viši sud u Pančevu, na primer, krivice određene, a gde je sa područja Kovina, svi ti predmeti će biti prekinuti i ustupljeni Višem sudu u Smederevu. Da li to ima logike ili nema logike? Ukoliko je nešto stiglo sa izvedenim dokazima i u određenu fazu postupka, da li ima opravdanja prekidati takvu stvar i suditi praktično od početka, jer ukoliko drugo sudsko veće preuzme od početka, znamo koje su obaveze. Znači, u tom smislu shvatite ovu diskusiju kao dobronamernu i pokušaj da se ukaže na određene stvari koje je još uvek moguće popraviti. Hvala.

diskusiju shvatam kao dobronamernu od samog početka i shvatam i kao priliku da razjasnim neke stvari za koje mislim da su različito shvaćene od onoga što je bila intencija zakonopisca.Možemo zakonopisca.Možemo pričamo o svemu uopšteno, ja nikoga nisam imenovao, govorio sam na osnovu podataka koji su mi dostavljeni od strane vršilaca funkcija predsednika sudova i daleko od toga da sam ja ceo sud proglasio lošim. Jednostavno sam naveo ekstreman primer za koji ne verujem da bi bilo ko u svojoj privatnoj firmi tolerisao, a zamislite tek u državnoj službi da imate nekoga ko radi jedan ugledan posao, veoma važan posao kao što je sudijski posao, koji je u uslovima naših ekonomskih prilika, možemo reći dobro plaćen, a da ne dolazi na posao na vreme i da svoje radne obaveze ne izvršava onako kako je to zakonom propisano. Prenosio sam saznanje koje mi je predočeno od strane rukovodilaca nekog pravosudnog organa.Mislim da je bitno reći jednu stvar iako nije predmet ovog amandmana, ali je načeta, pa treba odgovoriti. Dakle, ako je Viši sud u Beogradu bio preopterećen, zašto mu sada dodeljivati isključivu nadležnost za jednu materiju za područje cele Republike Srbije? Razloga je nekoliko.Prvi razlog, kada sam rekao da je bio preopterećen i da je vršena delegacija nadležnosti, vršena je delegacija predmeta o kojima se odlučivalo po žalbi. Dakle, drugi stepen parnice. Druga stvar, o koncentraciji nadležnosti kada govorimo, govorimo o prvom stepenu povrede autorskih i srodnih prava, prava intelektualne svojine. Treći razlog, odnosno treća stvar a razlog dodatni, zašto je predviđeno da dođe do koncentracije nadležnosti, jeste i izričit i isključiv zahtev EU, jer je to tendencija ne samo u pravosuđu Srbije, ko što se sada stavlja u izgled. Mnoga veća, neka od njih i bolje organizovana pravosuđa, po pitanju recimo međunarodnog privatnog prava koje je specifična materija, gde ne možete reći da veliki broj sudija zna da postupa u toj materiji, po pitanju autorskih i srodnih prava, prava slobode štampe, odnosno izdržavanja, tzv. medijskih sporova, vrši koncentraciju nadležnosti da bi se prevazišao jedan veliki problem. Zbog specifičnosti materije, to je problem neujednačene sudske prakse.Vi danas imate probleme slučajeva medijskog prava, gde se u istoj stvari dijametralno različito presuđuje u Višem sudu u Beogradu i u Višem sudu u Novom Sadu. Ne možemo ni za jedan od ta dva suda da kažemo da je to sud lošijeg kvaliteta, jedan od drugog. Mislim da su to dva možda najjača suda kadrovski, stručno u celoj Srbiji. Ali, javlja se problem različitog presuđenja u istoj pravnoj situaciji, u jednoj materiji gde je potrebno da dođe do neke vrste specijalizacije sudstva. Specijalizacija u smislu osnovanja posebnog specijalnog suda za tako nešto. Postoje različita mišljenja, neko kaže da je dobra, neko kaže da je manje dobra, ali ono što imamo prilike da uradimo, imamo prilike da koncentrišemo tu nadležnost na jednom mestu.Da li je to centralizacija, možemo da vodimo raspravu. Moje je mišljenje da na neki srednji rok, kada pokažemo da je koncentracija nadležnosti moguća, kada obučimo dobar kadar da se nosi sa takvim takvim pitanjima i postupa u toj materiji, da bi trebalo na dva mesta, ili ako je to ikako moguće, makar na četiri mesta, u sedištima apelacija, u višim sudovima u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Kragujevcu, da imamo odeljenja koja će se baviti isključivo postupanjem u ovoj materiji.

Stav 1. kaže – ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe, navodeći njegovo ime, prezime i funkciju, odnosno pogrešno protumači njegovo izlaganje, narodni poslanik na koga se izlaganje odnosi ima pravo na repliku. Ako se uvredljivi izrazi – stav 2. – odnose na poslaničku grupu, predsednik poslaničke grupe ima pravo na repliku.Vi ste prethodnom govorniku iz Pančeva dali pravo na repliku samo zato što je spomenut sud u Pančevu. Nije spomenut ni poslanik ni poslanička grupa. Dakle, ovde je ministar govorio o običajima jednog sudije da dolazi u 11.00 časova na radno mesto u sud u Pančevu. Pošto on nije bio prethodni govornik i ministar nije odgovorio njemu, javio se kolega, reklamirao pravo na repliku, vi ste mu to pravo dali i mislim da ste povredili Poslovnik. Ali, s obzirom da je to u korist opozicije, s obzirom da vam dajem za pravo da budete popustljivi i tolerantni, posebno prema opoziciji koja je veoma osetljiva, a to smo imali pre neko veče pravo i da vidimo, neću tražiti da se o tome glasa, ali vas molim da ubuduće vodite računa, makar da se replika odnosi na poslanika koji je prethodno nastupao, jer je ovo bila slobodna tema, slobodni strelac, ne znam po kom osnovu ste uopšte dali pravo na repliku. Ali, ne zameram vam, s obzirom da sam nekad bio opozicija, pa kad i to dozvolite, neka to bude da častite opoziciju. Ne tražim da se o tome glasa, ali ćete malo povesti računa da to ne ode u neku krajnost. Hvala.

i ja, razmenili smo informacije po kojima nam se učinilo da postoji osnov. Međutim, u pravu ste da treba da povedemo uvek računa da li postoji osnov ili nema. Hvala vam na razumevanju za ovaj pojedinačni slučaj.Po amandmanu, gospodin Šormaz. Da se vratimo na amandman koji se tiče Smederevske Palanke i Velike Plane. Da bih podržao sve ono što je rekao ministar, želim da do kraja ovu priču pokušam da demistifikujem na neki način. To je Podunavski okrug, znam svaki sokak znam, ako ne i svaki njivski put i znam o čemu se ovde radi i ovde govori.Naime, amandman su podnele stranke koje su na vlasti u lokalu u Smederevskoj Palanci. Konkretno, predsednik opštine iz DS. Ovde se Ovde se vidi, na ovom primeru, da se u stvari radi samo o politici i on je to spremio tako. Imate selo Saraorci. To je poslednje selo prema Velikoj Plani koje ima 3.000 birača. Znači, nije malo selo u opštini Smederevo. Njima je duplo dalje da dođu do Smedereva po pravdu i da dođu do Smedereva u osnovni sud da obavljaju sve što im je potrebno kao građanima, nego građanima iz Smederevske Palanke do Velike Plane. Plane. Duplo im je dalje, a da ne kažem da im je bliže da dođu do Velike Plane, nego do Smedereva. Ima nekoliko takvih primera.To što se ovde govori je potpuno bilo samo pitanje politike i ništa više,

nasleđe stare snage. Ovde se vidi da nema nekog interesa kod SNS ili ministra da se optuži da je u pitanju politika, nego sve ono što je ministar govorio da je zaista prednost da tamo bude sedište osnovnog suda, nego u Smederevskoj Palanci.Na taj način dolazimo na poslednje što je uvaženi kolega Veselinović rekao. Sistem ne funkcioniše. Pa, da, ne funkcioniše sistem zato što je ovo sistem koji je uspostavljen u prethodnoj reformi koja je bila politička i koja se radila na ovaj način kao što su i ovi amandmani, a ovim promenama zakona sad se taj loš sistem u stvari resetuje i pravi na zdravim osnovama za ono što je građanima potrebno, a to je, ponavljam, ne politički sudovi, ne sudovi koji će biti po volji nekih predsednika opština, gradonačelnika ili partija, nego nezavisni od izvršne vlasti, pa naravno i od lokalne vlasti, ali efikasniji. To je ono što građane interesuje. Ne interesuje ih gde će ići u sud, odgovorno tvrdim,

Hvala, predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije.Zaista su ovo neosnovane optužbe da su poslanici DS podnosili amandmane za

kojima su na vlasti predstavnici SNS ili nekih drugih opcija, tako da to uopšte nije tačno. Sada ja tek imam sumnju, ono što sam pre podne rekao kada smo govorili o mreži sudova, odnosno pre pauze, kada smo rekli da nam se čini da su pojedina rešenja prouzrokovana činjenicom ko je na vlasti u toj opštini. Ali, nismo mi ti koji smo mogli o tome da odlučujemo. O tome je odlučivao pre svega ministar kada je predlagao ovu mrežu sudova, odnosno ovaj zakon.Mi možemo kroz amandmane da utičemo i kroz naše predloge se vidi da mi nismo išli po političkoj liniji, već pre svega prema činjenici da li smatramo da neko mesto, odnosno opština, sud ili ne. Danas je simbolički to bio Bački Petrovac o kome smo najviše pričali i da mi nismo u Bačkom Petrovcu na vlasti, mi bi smatrali da to mesto treba da ima sud, zbog svega onoga što smo pričali, kao što i Smederevska Palanka. Na kraju i sam ministar se složio da je to bila dilema koju je bilo teško rešiti, da li sud treba da bude u Smederevskom Palanci, ili Velikoj Plani? Ja se nadam da nije odlučila činjenica da je tamo na vlasti DSS, nisam ni znao, zaista, a ne DS. Hvala.

To sam i rekao, da nije odlučivala politika nego ono što kaže neko ko je na lokalu vlasti, što je rekao ministar. To je odlučivalo. Tačno je da je bila teška dilema jer se radi o skoro identične dve opštine

Ovde se vidi da je bila odluka u interesu pravosuđa Srbije i sudova u tom kraju, a vaš je predlog samo zato što vam je predsednik opštine i Smederevske Palanke to poslao. Znam čoveka i znam da je to sigurno tačno. Naravno vi možete da

Poštovani predsedniče Skupštine, gospodine ministre, normalno da neću podržati ovaj amandman iz više razloga. Dozvolite da kažem da je mreža sudova u bivšem režimu bila jako loša. Vrlo dobro znate, a i mi narodni poslanici, da je pravosuđe u celini bilo ocenjeno kao najgore u Evropi, a u sklopu toga i mreža sudova. Zato je dobro što je Vrhovni kasacioni sud detaljno analizirao rad svih sudova u 2012. godini. Šta je ta analiza pokazala? Dobro bi bilo da danas oni koji kritikuju godinu i nešto rada ove Vlade da su pogledali šta ta analiza pokazuje i šta je to što je bilo loše što je ova mreža ispravila.Prvo, ispravila.Prvo, pokazala je da još u osnovnim sudovima ima određenih problema. U prvom redu opterećenost sudija velikim brojem predmeta, da mreža sudova je neracionalna je bila, neefikasna, neekonomična i kao takva nije odgovarala interesima građana. Zato ova sadašnja mreža po meni je efikasnija mreža sudova, ekonomičnija, više odgovara interesima građana, a sve sa jednim ciljem, a to je pravično suđenje, poštovanje prava suđenja u razumnom roku i s tim što je bio veliki broj sudskih jedinica koje su bile na neki način neracionalne.Nije tačno da ova mreža nije rešila neke probleme. Moram da napomenem da je EU, odnosno Evropska komisija dala vrlo lošu ocenu bivšoj mreži pa i pravosuđu a da je sada najnovija ipak pozitivnija. Na koncu rečeno je da ide u prvom smeru.Gospodine ministre Selakoviću, koliko ste vi posvećeni radu pravosuđa govori da ste više od svih ministara boravili u ovoj Skupštini. Moja statistika govori da ste bili 27 puta sa današnjim danom.

moram da napomenem da bivši režim nije imao sudove u pograničnim mestima. Ako sada mrežu sudova uporedite sa bivšom videćete da je to ispravljeno. Da li je to u 100% ispravljeno? Neću reći da jeste, ali u velikoj većini jeste.

smanjio se broj osnovnih sudova i to je tačno, jer ih je ranije bilo više. Ono što je vrlo bitno, o čemu je ovde danas bilo reči, bivši režim nije imao sudove u mestima naseljenim manjinskim zajednicama. Da li je ta nepravda ispravljena? Dabome da jeste. Da li je u 100% slučajeva? Neću reći da jeste, ali je ipak i ispravljena.Moram reći isto tako da je smanjen broj sudija

pravosuđa.Dozvolite, na kraju, da kažem da je čudno što u prethodnom periodu, u toku današnjeg dana, većina opozicionih poslanika ne razlikuje osnovni sud od sudske jedinice. Čudi me to, pa makar to bili univerzitetski profesori koji izvode nastavu na fakultetima. U tom smislu dobio sam tri sms poruke studenata sa dva pravna fakulteta, dva univerzitetska mesta, jednog poljoprivrednog fakulteta. Citiram: „Stidimo se kao studenti prava da naši profesori ne prave razliku između osnovnog suda i sudske jedinice“, završen citat.Dozvolite da kažem da sam protiv ovih amandmana i mislim da Vlada, odnosno ministarstvo na pravom putu zahvaljujući u prvom redu, gospodine ministre, vašim znanjem, sposobnošću i željom da se ovo pravosuđe, na neki način, dovede tamo gde mu je mesto. Hvala. Tošković. **Vučeta Tošković** Poštovani predsedniče, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, u ovih 250 narodnih poslanika ima nas koji pamtimo bar jedno 15, 20, pamtimo neke sreske sudove

iz nekih drugih razloga da se centar moći svede na jednu opštinu i da se odatle diktira. Došli smo do nekog drugog vremena kada smo opet sveli neke sudove u opštinama odakle može da se diktira. Sad je došlo vreme da i racionalno razmišljamo i da rasporedimo te sudove i tužilaštva tamo gde su neophodna i gde su svrsishodna da tamo sam utisak da pojedini predlagači iz svih opozicionih stranaka, pa čak i iz vlasti, da su ministri pravde da bi oni u svojoj opštini, u svom okrugu smestili kompletno sudstvo, tužilaštvo kako na drugim stranama ne bi bilo nigde suda. Zato prihvatam što odbor i Vlada nisu prihvatili ovakve amandmane, jer bi onda došlo do sunovrata, kakvi su nam predlagači amandmana iz nekih službi, pravnika.

tome, dajte da shvatimo da ovaj predlog zakona je jedan od najboljih do sada Predloga zakona i da ga prihvatimo ovakvog kakav jeste.

**Nenad Konstantinović** Mislim da u izlaganju, povodom ovog amandmana, kolege Atlagića on nešto nije razumeo. Prvo, niste razumeli da ne postoji nikakva analiza. Nema analize Vrhovnog kasacionog suda. Poslanici nisu dobili nikakvu analizu i ceo dan govorimo o tome da se ovaj zakon donosi napamet, bez ikakve analize i dali smo vam jasne primere gde su ukinute sudske jedinice, a ima predmeta ili ima više predmeta nego tamo gde su ostavljene sudske jedinice ili uvedeni sudovi.Ne sudovi.Ne znam šta je to efikasnije i kako je to dostupnija pravda kada u 40 opština nema više sudskih jedinica. Kako može da bude dostupnija pravda ako morate da idete u drugu opštinu, u drugi grad u sud? Niti je dostupnije, niti je efikasnije. Baš suprotno, biće manje dostupno, jer građani moraju da putuju, moraju da idu u druga mesta. Nisu vraćeni sudovi svuda gde su bili, kao što je to bilo pre 2008. godine. Ne, imali smo situaciju gde su sudovi bili u najvećim gradovima u Srbiji, a sudske jedinice u svim opštinama. Sada nema sudskih jedinica više u svim opštinama, a sudovi postoje u onim gradovima ili onim opštinama gde je neko napamet smatrao da treba sudovi da budu. Dakle, napamet je rađeno, politički je rađeno.Šta je efikasno u tome što Šabac ide u apelaciju u Novi Sad? Šta ste tu pronašli kao efikasnu i dostupniju pravdu, tako što građani Šapca idu u apelaciju u Novi Sad? Od kad postoji država Srbija Šabac je gravitirao Beogradu, a ne Novom Sadu. Šta ima efikasno i dostupno u tome kada ukinite u 40 opština sudsku jedinicu? Zašto ste ukinuli? Zašto oni ne mogu vanparnične postupke, zašto ne mogu ostavinu, zašto ne mogu parnicu u svom mestu da vode? Svuda postoji zgrada, sve je obezbeđeno od infrastrukture u svim tim mestima. Kako su postojale do sada, ako to nije obezbeđeno?Ovde smo čuli argumente – nelegalna je zgrada. U redu je što može da bude sudska jedinica u nelegalnoj zgradi, a ne može da bude sud u nelegalnoj zgradi i obrnuto. Dakle, molim vas, ako govorimo o ovoj temi, hajde da pričamo argumentovano. Većina ovih predloga je politička. Surdulica je morala da dobije sud, a Vladičin Han nije mogao da dobije sud. Zašto? Zato što je to neko tražio politički, a onda ćete krivicu da vodite u Vladičinom Hanu, a ne u Surdulici, a dajete ime suda u Surdulici. ovde vodite rasprave kako je ovo divno, kako je ovo sjajno, kako nikad bolje nije bilo. Suštinski se nije promenilo ništa, osim što 40 opština nema sudske jedinice. Jedina promena, jedina reforma

da mi narodni poslanici pratimo časopise, da ne kažemo koji broj, pa neka se kolega potrudi, pa će videti da je Vrhovni kasacioni sud izvršio analizu rada sudova, čak i u 2012. godini, ali o tom potom.Da li je mreža sudova bolja? bolja? Uveren sam da prethodni govornik, mislim da je pravne struke, misli da jeste. Neće valjda negirati da u pograničnim mestima nisu ravnomernije sudovi raspoređeni, za razliku od ranijeg je ova analiza izvršena. Neće valjda negirati i reći da nije, s obzirom na stanje nacionalnih zajednica u pograničnim mestima, da li je ona idealna. Nije, ali u odnosu na prethodnu mrežu, sigurno je bolja. Da li su sudije umirale od nepravde? Izjava predsednice sudija Srbije. Čak je izabran mrtvi sudija

u kome se govori o Velikoj Plani i Smederevskoj Palanci, a ne o zakonu u načelu. Možda niste dobro pratili, ali poslednja tri, četiri govornika sve vreme govore o zakonu u načelu. Molila bih vas da se u cilju efikasnosti rada Skupštine vratimo na amandman koji je trenutno na dnevnom redu. Moram da vas upoznam da su poslednje dve rasprave bile replike. Dakle, kada dozvolim nekome repliku omogućim mu da kaže ono što želi da kaže. Tako će i biti dok sam ja predsednik Narodne skupštine.Naravno,

se poslužim i Poslovnikom, kada je rekao da koliko u mojoj diskusiji ministar vidi nešto značajno da je izašao. Ovog momenta ću da izađem odavde da ne bih vas slušao šta govorite. Hvala. **Janko Veselinović** Po amandmanu, u ime poslaničke grupe ću trošiti vreme. Predsedavajući, nisam hteo da se javim po Poslovniku, ali zaista neke diskusije su unižavale

šta će ljudi misliti? Onda naravno to ne da ne doprinosi dostojanstvu Narodne skupštine, nego mnogo govori o svima nama kao ljudima.Zaista mislim da mi, pre svega kao narodni poslanici, treba da pokušamo da međusobno pokažemo maskimum poštovanja. Šta mislimo o zakonu, šta mislimo o Vladi, o ministrima je jedna stvar, ali da iznosimo jedni o drugima tako teške kvalifikacije… Zato vas molim da vodite računa šta govorite. **Janko Veselinović** Gospodine predsedavajući, niste slušali sve govornike iz poslaničke grupe Srpske napredne stranke. Da ste slušali, narodni poslanik koji trenutno nije u sali se obraćao poslaničkoj grupi Demokratske stranke, čitajući navodno SMS poruke. Čovek koji je doktorirao u Blacu, u kome čak nije predviđena ni sudska jedinica, a predaje u Kosovskoj Mitrovici, u kojoj nije predviđen osnovni sud. Citiraću, gospodine predsedniče, ako niste čuli možda s početka zbog galame, prvu rečenicu uvaženog kolege koji je govorio pre mene. „Koristiću vreme poslaničke grupe da bih govorio o amandmanu“. To je jedino što je rekao o amandmanu. Sve ostalo je bilo o Srpskoj naprednoj stranci, analizirajući kolege ko je gde, kako i šta doktorirao ili šta je uradio.Ako ćemo da napravimo takav manir i ako ćemo skupštinsku govornicu da koristimo u takve svrhe, ako ćemo se javljati po amandmanu, a govoriti i insinuirati nešto, a niko od kolega iz Srpske napredne stranke nije eksplicitno pomenuo ime nijedne poslaničke grupe, a to što se neko nalazi povređen, uvređen, to što se neko nalazi prozvan u katastrofalnoj reformi pravosuđa, i to katastrofalnoj ne samo zato što je Srpska napredna stranka ocenila da je katastrofalna, već zato što je međunarodna zajednica ocenila da je katastrofalna i to imate u svakom

Na član 3. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Slobodan Veličković, Ljubica Milošević i prim. dr Ninoslav Girić i zajedno narodni poslanici Snežana Stojanović Plavšić, Aleksandar Pejčić, Živojin Stanković i prof. dr Miodrag Stojković.Prvi

Vlade. Amandman o kome ću danas govoriti su podneli poslanici opozicije. Isti ovakav amandman su podneli i poslanici iz vladajuće strukture, što govori da imamo jedan politički konzenzus.O

od razloga. Na primer, sadašnja sudska jedinica u Vlasotincu na dan 1. januara 2013. godine je imala u radu oko 4.000 nerešenih predmeta, od čega 416 u krivičnoj materiji, preko 1.000 u parničnoj, 2.372 predmeta izvršenja i ostale vanparnične materije.Očekivani godišnji priliv predmeta je između 250 i 300, u krivičnoj materiji između 800 i 1.000 predmeta, u parnici oko 2.000 izvršnih predmeta i ostalih vanparničnih predmeta. Sudska jedinica u Vlasotincu ima ukupno sedam od čega četiri u parničnoj i izvršnoj materiji, dva u krivičnoj materiji i jednog u vanparničnoj materiji.Kada je reč o ovom zakonu, podržavamo vašu odluku što ste osnovali Osnovni sud u Lebanu,

Osnovni sud u Lebanima takođe pokriva negde oko 40 hiljada stanovnika.Dakle, kada upoređujete sudije, u opštinskom sudu u Vlasotincu i broj sudija u opštinskom sudu u Lebanima, videćete da je isti.

Trava.Tačka 32) menja se i glasi – Osnovni sud u Leskovcu za teritoriju grada Leskovca. To smo obrazložili navedenom odredbom Predloga zakona. Predviđeno je da za područje grada Leskovca i opština Vlasotince i Crna Trava mesno bude nadležan Osnovni sud u Leskovcu sa sudskom jedinicom da ovakvo rešenje ne odražava pravu slika stanja na terenu, te da potrebe stanovništva navedenog područja, broj predmeta u radu, broj sudija, ekonomske prilike i konfiguracija terena i te kako opravdavaju osnivanje tj. vraćanje Osnovnog

Opština Medveđa 1.225 i Opština Bojnik 1.081, što je ukupno 2.306 zaposlenih lica, što je mnogo manje, odnosno 50% manje od broja zaposlenih samo u Opštini Vlasotince.Ukupne investicije u opštini Vlasotince u 2011. godini iznosile su 77.209.000 dinara. Vlasotince je u 2011. godini imalo 1.514 noćenja turista.

Vlasotince je gradsko naselje koje po popisu iz 2011. godine ima 15.835 stanovnika. Od auto-puta E75 Koridor 10 udaljen je oko 8 km. Crna Trava je od Vlasotinca udaljena 45 km i predstavlja pograničnu zonu. Zahvata deo deo državne granice sa Bugarskom u dužini od 9 km. U toj zoni nalazi se granični prelaz koji je od Vlasotinca udaljen oko 60 km.Sa stanovišta geografske prilike radi se o brdsko-planinskom području sa dosta razruđenim naseljima. Pojedina naseljena mesta nalaze se na nadmorskoj visini od preko 1.600 m, gde hladni period počinje polovinom oktobra, a završava se početkom maja. Putevi koji povezuju ta naselja sa sedištima u opštinama Vlasotince i Crna Trava u zimskom periodu su gotovo neprohodni.Ujedno, sudije sadašnje sudske jedinice u Vlasotincu, na dan 1. januara 2013. godine, imali su u radu oko 4.000 nerešenih predmeta, od čega 416 u krivičnoj, preko 1.000 u u parničnoj i 2.372 predmeta izvršenja i ostalo u vanparničnoj materiji. Očekivani godišnji priliv predmeta je između 250 i 300 u krivičnoj materiji i između 800 i 1.000 predmeta parnice, oko 2.000 izvršnih predmeta i ostalo vanparničnih predmeta. Sudska jedinica u Vlasotincu ima ukupno sedam sudija, od čega četiri u parničnoj i izvršnoj materiji, dva u krivičnoj materiji i jednog u vanparničnoj.Ovakvim merilima za određivanje broja sudija u sudovima opšte nadležnosti i posebnim sudovima predviđeno je da se osnovni sud može obrazovati ukoliko u njemu radi najmanje sedam sudija, te je stoga taj uslov ispunjen. Sudska jedinica raspolaže sudskom zgradom koja je adekvatno uređena, ima osam sudnica i optimalni broj kancelarija, arhivu i solidnu materijalno-tehničku

moje kolege predlagači takođe ovog amandmana su uglavnom rekli sve podatke koji se apsolutno slažu sa mojim podacima, od broja sudija, preko parničnih, vanparničnih i krivičnih postupaka, tako da ne bih ponavljao, osim ovog drugog dela. Mislim da je tu onaj osnovni kriterijum, mada vaš stav, ministre, znam dobro po ovom pitanju.Ovi dopunski kriterijumi, što se tiče putne mreže, treba reći da je to praktično 73 naseljena mesta, od čega je dosta mesta u brdsko-planinskom području. Neka su i iznad 1.600 m nadmorske visine. Koleginica je rekla – s obzirom da hladni period počinje od oktobra, a završava tamo krajem, odnosno početkom maja meseca, a to je negde oko 60 km udaljenosti od opštine

Zatim, postoji adaptirana i renovirana sudska zgrada sa osam sudnica i optimalnim brojem kancelarija i arhivom sa solidnom materijalno-tehničkom opremljenošću.Treba napomenuti da je u Vlasotincu dosta razvijena privredna aktivnost. Postoje tri inostrana privredna društva: ELRAD iz Slovenije, „Gruner“ iz Nemačke i „Grupa Fjorentino“ iz Italije, koje zapošljavaju oko 1.000 radnika. Pored toga vrlo je živa privredna aktivnost.Iz ovih ovih razloga i uz ovo obrazloženje i mojih kolega i mene, još jednom bih vas zamolio, ministre, da razmotrite i prihvatite ovaj amandman. Zahvaljujem. Hvala, uvaženi gospodine predsedniče.Dame i gospodo narodni poslanici, da nisam čuo par stvari koje mi se prilično sumnjivim čine, ne bih se javio za reč i ne bih reagovao.Naime, u identičnim podacima koje je nekoliko uvaženih kolega narodnih poslanika čitalo pominju se sudije koje postupaju u krivičnoj i istražnoj materiji. U sudskoj jedinici u Vlasotincu ne postoji nijedna sudska jedinica u Srbiji u kojoj se postupa u krivičnoj materiji. To je prva stvar.Druga stvar, navođeno je nešto što, dozvolite mi, znam po dva izvora da je reč o naseljenim mestima na visini od preko 1.600 metara nadmorske visine. Možda se nešto u međuvremenu promenilo. Ako se sećamo, u Srbiji i u Crnoj Gori najviše naseljeno mesto, stalno naseljeno mesto je bio Žabljak, a u Srbiji to je selo Jasenovo na 1.194 m nadmorske visine, na obroncima Zlatibora.Dakle, reč je o stalno naseljenom mestu. Moguće je da postoje neka bačišta ili katuni, ali stalno naseljenih mesta, barem tako geografija u Srbiji kaže, iznad visine od 1.194 m nema. Zbog toga i kažem da mi se podaci koji su ovde izneti čine sumnjivim, ali dozvolite da iz zvanične sudske statistike do sutra dobijem te podatke i podelim ih sa vama, jer mi se neki koje sam ovde čuo čine i te kako nelogičnim. Zahvaljujem.

grupa SNS, PUPS, DSS i URS, apsolutno bi mogli ovaj amandman i da izglasamo, ukoliko se ne predomisle neke kolege do trenutka glasanja. Molim vas da prosto i ministar uvaži da sve poslaničke grupe predlažu jedan amandman. Ipak je Skupština ta koja bi trebala da donosi zakone, tako da vas molim da još jednom razmislite i da vi prihvatite u toku rasprave. Ako vi ne prihvatite, apelujem na kolege da glasamo da Vlasotince ipak dobije sud, jer očigledno po kriterijumima koje smo čuli ispunjava uslove za sud. Hvala. Zahvaljujem.Takođe sam jedan od podnosilaca ovih amandmana, pošto su to dva amandmana, jedan su podneli poslanici opozicije, a jedan poslanici pozicije, što u suštini nije ni važno.Gospodine ministre, ono što sam želela da vam kažem, to je da ovo nije amandman nas poslanika, ovo je amandman građana Vlasotinca. To vam je valjda jasno. Zato se i obrazloženje koje su sve kolege dale u stvari zasniva na tim istim podacima za koje tvrdite da nisu tačni. Kolege su mi oduzele tu mogućnost, a i vi, pa se neću na te podatke pozivati.Ono što želim da vam kažem, to je da ovo jeste amandman praktično građana Vlasotinca, lokalne uprave Vlasotince, sudija, ljudi koji koriste te usluge u Vlasotincu, a mi smo ovde samo da prenesemo šta su oni od nas tražili i ono što jeste njihov zahtev. Zato ćete nam oprostiti na tome što, recimo ja lično niti sam pravnik, niti sam stručnjak, niti imam bilo kakvih iskustava u životu sa sudom, ali mislim da građani Vlasotinca, obzirom da nemaju svoj poslanika u Skupštini Srbije, zaslužuju da ih mi poslanici iz Leskovca ovako jednoglasno zastupamo. Mislim da je to dobro.Takođe dobro.Takođe mislim da je dobro što Lebane dobija osnovni sud i verujem da je to jedan od načina da se, između ostalih stvari koje će doneti doneti dostupnost pravde građanima tog kraja, da to jeste na neki način njima satisfakcija da se i dalje ovaj kraj razvija, obzirom da se, kako su neke kolege rekle, radi o izrazito nerazvijenom području.Što se tiče Vlasotinca, Vlasotince jeste mnogo življa sredina. Vlasotince je grad koji je uvek imao svoj duh, u kome se uvek nešto dešavalo. To je grad u kome se, moram da vam kažem, za razliku od drugih delova južne Srbije koji se prazne, se prazne, mladi rado vraćaju, koji vole svoj grad, koji vole taj specifičan duh Vlasotinca. Mislim da to jeste jedan od razloga što se Vlasotince malo intenzivnije razvija od drugih krajeva i zbog toga, zahvaljujući posebnim podsticajima koje su investitori dobili, oni su i ulagali u Vlasotince i u Vlasotincu zahvaljujući tome sada radi 1.000 ili 1.500 ljudi u firmama koje su strani investitori otvorili upravo u Vlasotincu.Ja mislim da sve to može biti razlog da, uz ove formalne kriterijume koji su ispunjeni, donesete odluku da promenite ovaj deo zakona i Vlasotince ipak dobije pravo na svoj osnovni sud, nezavisno od toga da li je naseljeno mesto na visini od 1.100 ili 1.600 metara. Ono što mogu da vam posvedočim kao neko ko živi u ovom kraju i često putuje u te krajeve, Crnu Travu, Vlasinsko jezero itd, jeste da su ti putevi često zavejani, da su tamo veoma ćudljive vremenske prilike preko zime. Ne znam tačno kolika je nadmorska visina, ali je fakat da su ti putevi često zavejani i često čak i ljudi iz Crne Trave teško mogu da dođu do Vlasotinca ili do Leskovca.Na kraju, želim da naglasim i ono što je rekao kolega Konstantinović i to želim da kažem ne samo vama da o tome razmišljate, nego želim to da kažem i građanima Vlasotinca, a to je da svi poslanici iz Leskovca, nezavisno kojoj poslaničkoj grupi i kojoj strani parlamenta, opozicionoj ili pozicionoj, pripadaju, su podneli amandman koji su oni od nas tražili da podnesemo.Ali, nije dovoljno podneti amandman i nije dovoljno o njemu govoriti, amandman treba suštinski podržati u Danu za glasanje. I ne samo poslanici koji su amandman podneli, nego čitave njihove poslaničke grupe u znak podrške onome što oni rade za svoj kraj. U tom smislu, mi već imamo jasnu situaciju da će neke poslaničke grupe u potpunosti podržati Vlasotince, građane Vlasotinca i njihovu priliku da dobiju opštinski sud. Ja pozivam sve kolege koje su podnele amandmane da ne samo oni glasaju nego i čitave njihove poslaničke grupe i u tom slučaju Vlasotince će imati opštinski sud i imaće i imaće zadovoljstvo i priliku da se uvere da poslanici jedinstveno rade u njihovom interesu. Hvala vam. **Mirko Čikiriz** Gospodine predsedavajući, ja se neću javljati po našem amandmanu. Iskoristiću ovo vreme da, kao što sam i obećao, u ime naše poslaničke grupe, u raspravi u načelu, podržim sve ono što po nama ima smisla. Kažem, pošto sam kragujevački poslanik, nemam tu nekih posebnih primedbi što se tiče građana koje zastupam, mislim da je ovo dobar primer kako poslanici po jednom pitanju jedinstveno nastupaju i ja bih apsolutno ovaj amandman podržao. Razlozi koji su dati u prilog usvajanja ovog amandmana mislim da su u potpunosti smisleni.Drugo,

opterećenosti sudija po predmetima, u velikoj disproporciji i u velikom disbalansu.Mi smo kao poslanička grupa u potpunosti svesni da su postojala brojna ograničenja oko opravdanosti broja postojanja sudova na određenoj teritoriji, kao i broja sudskih jedinica. Sa tom činjenicom se suočila ova Vlada i ovo ministarstvo, kao što je i prethodna Vlada u velikoj meri imala vezane ruke u pogledu broja osnovnih sudova i sudskih jedinica, što je ključ, čini nam se, i osnova oko koje se bazira diskusija svih narodnih poslanika.Hteo sam da zamolim i ministra i njegov tim da još jednom razmisle oko našeg amandmana koji ima neko slično obrazloženje, a tiče se ostajanja sudske jedinice u Guči. Budući da u raznoraznoj materiji ima negde blizu 6.000 predmeta, da je tu postupalo sedam sudija u parničnoj, vanparničnoj i izvršnoj materiji, da je postojeća sudska jedinica onemogućavala u velikoj meri dostupnost građanima tog područja jer su najudaljenija područja bila 35 km, sada, sa premeštanjem sudske jedinice u

bitno onemogućiti rad i onih koji direktno rade u pravosuđu i svih učesnika u postupku.Dragačevo sa 21.500 stanovnika i sa 36 naseljenih mesta, istorijskim razlozima jer sud u Guči postoji kao sreski sud od 1947. godine, kao opštinski sud kasnije do 2010. godine i kao sudska jedinica od 2010. tako da je to nešto što uz postojeći prekšajni sud, uz zgradu koja je u potpunosti rekonstruisana 2003. godine državnim novcem, troškovi za održavanje zgrade, sudske straže, pomoćno osoblje i sve ostalo postoje, pa postoje. Mislim da treba još jednom razmisliti o ostanku sudske jedinice u Guči.Još Guči.Još jedan naš predlog je, opet kažem, sa veoma sličnom argumentacijom, a tiče se ukidanja sudske jedinice u Babušnici. Vidimo da u ovom predlogu postoji Osnovni sud u Pirotu i Osnovni sud u Dimitrovgradu. Po nama je, čini nam se, imalo prostora i valjane argumentacije da Pirot naravno ima svoj osnovni sud, ali da eventualno Dimitrovgrad ima sudsku jedinicu, a da ostane sudska jedinica u Babušnici i da bude vezana što se tiče nadležnosti za Opštinski sud u Pirotu. Radi se o jednoj prilično velikoj teritoriji, takođe brdsko-planinskom području. Nije tu veliki broj stanovnika, to je nešto preko 12.000 stanovnika ali su 53 seoska naselja.

jedna petina je i građana bugarske nacionalnosti, što je bio takođe jedan od kriterijuma radne grupe.Čini nam se da će svaki građanin sa tih teritorija koje se demografski dosta prazne, da će mu bukvalno biti potreban ceo jedan radni dan da obavi neke najtrivijalnije poslove u sudu u Pirotu.Ovu priliku sam hteo da iskoristim i da se još jednom zahvalim i Ministarstvu pravde i predsedniku Odbora za pravosuđe i upravu što su imali puno sluha za našu argumentaciju da ostane sudska jedinica u opštini Varvarin koja bi bila nadležna, koja bi bila sudska jedinica opštinskog suda Kruševac, ali bi bila nadležna i za opštinu Varvarin i Ćićevac. Ne bih ponavljao obrazloženje, mislim da je Ministarstvo u ovom delu imalo sluha.Verujem da ima još vremena da se ovi amandmani grupe poslanika iz jablaničkog kraja, koje je podržao i poslanik vladajuće većine iz SNS-a, da se o njima razmisli. Ja ih u potpunosti razumem i podržavam. Kažem, mislim da su apsolutno smisleni i opravdani. Povreda Poslovnika, reklamiram član 27.Predsedniče, zaista vas molim da se starate o redu na sednici i da ne dozvoljavate ovakav tok sednice. Uz svo uvažavanje kolege, on se javio po amandmanu koji se odnosi na Vlasotince, a ispričao je o svim svojim amandmanima.Mislim da to nije u redu i da bi trebalo da se starate o redu na sednici jer bi sada svako od nas mogao da priča o svojim amandmanima ako eventualno žuri kući ili ne znam šta. Molim da uvažite svakog poslanika i da rasprava ide o onom amandmanu koji je na dnevnom redu. Hvala. Naravno, podržavam ovo, ali mislim da je gospodin Čikiriz hteo samo da dovede u vezu zbog čega je predložio ovaj amandman zato što je on u korelaciji sa ovim prethodnim amandmanom. To sam tako doživeo, ali dozvoljavam dozvoljavam i da nisam u pravu. Svakako očekujem da se svi narodni poslanici drže dnevnog reda, pričamo o amandmanu.Reč ima narodni poslanik Ninoslav Girić. Izvolite. Zahvaljujem predsedniče.Ja sam hteo samo jednu rečenicu da kažem ministru, da evo ovaj podatak ima, da se samo Vlasinsko jezero nalazi na 1230 metara nadmorske visine, a da su naseljena mesta ili tzv. mahale, sa stalno naseljenim ljudima znatno iznad te visine Vlasinskog jezera, samog Vlasinskog jezera. To je podatak u koji ste vi sumnjali, to možete proveriti, to je tačan podatak. Zahvaljujem.

oni su iste veličine, isti broj stanovnika. Ovim zakonom predviđa da tri osnovna suda u Pčinjskom okrugu sa samo dva u Jablaničkom okrugu.Dakle, okrugu.Dakle, ja samo u prilog ovoj mojoj tezi, da potkrepim sve diskusije mojih kolega poslanika iz Jablaničkog okruga, da iz tog razloga treba da prihvatite ovaj naš amandman.Druga stvar, dva osnovna suda u jablaničkom okrugu

a osnovni sud u Lebanu imao bi negde oko 40 hiljada građana koje bi opsluživali. Osnovni su u Leskovcu sa sudskom jedinicom u Vlasotincu imali bi oko 24 hiljade predmeta, i to je razlog zbog čega bi trebali da prihvatite ovaj naš amandman. Zahvaljujem.

da i zahtev da moju diskusiju shvatite takođe dobronamerno. Zaista imam dobru nameru da srušim ovu Vladu, najgoru od dolaska Južnih Slovena, što je u apsolutnom interesu građana Srbije. Imam nameru da ovim amandmanima oplemenim ovu katastrofalni predlog mreže sudova.Prvo

važno je da poštujemo naše nacionalne manjine i etničke zajednice i to poštovanje možemo da iskažemo tako što ćemo tim ljudima dozvoliti da imaju sudsku jedinicu, bez obzira što će biti kolega koji će kazati da je Bački Petrovac blizu Novog Sada, bez obzira na sva druga uveravanja, ja sam apsolutno istrajan u zahtevu da Bački Petrovac dobije sudsku jedinicu.Drugi moj zahtev jeste da Guča nastavi da ima sudsku jedinicu, Guča pokriva jednu veliku teritoriju, jer vidim da je nadmorska visina veoma bitna za amandmane.Kablar je mesto, planina iznad Guče 985 metara nadmorske visine, i značajna je Guča, ne samo zbog Sabora trubača, već i zbog toga što ima tu 36 naseljenih mesta, ne zato što sam ja rodom iz sela Planinci, iz Dučalovića, herojski kraj, ali trebalo bi gospodine ministre da razmišljate kada pođete u Novu Varoš, proći ćete tamo kroz Ovčar banju, pored Kablara, kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru i pitaće vas narod što mi nemamo više sudsku jedinicu, trebalo bi o tome da se vodi računa.Mislim da je to dobar amandman, smislen amandman. Naravno,

zatražiti da na 45 minuta naši čuvari kutija, uđu u Kosovsku Mitrovicu, izbroje glasove, da neki džak sa kradenim listićima iznesu ispred suda u Kosovskoj Mitrovici, dok još postoji i da rešimo dilemu, da li je to onaj Pantić od sinoć isti sa ovim Pantićem od večeras i da li su ti izbori konačno validni ili nisu.Naravno, zapanjen sam jer sam i ja dobio SMS od studenata iz Kosovske Mitrovice koji kažu da im je neshvatljivo da profesori koji predaju u Kosovskoj Mitrovici, olako prelaze preko ukidanja suda, a znaju kao profesori istorije šta jedan sud znači za jedan narod na KiM.Prosto im KiM.Prosto im je neshvatljivo da njihovi profesori će sutradan doći da predaju na Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici, a glasaće za ukidanje tog suda.Naravno, ti ljudi znaju kakve to posledice ostavlja, jer će sutradan isto glasati za ukidanje Univerziteta.Na kraju, ne shvatam zašto nema suda u Arilju i sudske jedinice u Kosjeriću, u Ljigu? Verovatno tamo sudske zgrade imaju tvrde zidove, pa kada dođe savetnik predsednika da ukuca sliku predsednika, ostaće ona rupa iznad slike, jer ne ide da iznad slike ide rupa, iznad slike predsednika, da se iz tri puta buši zid.Apsolutno sam siguran da ćete vi uskoro doneti amandman i da će svaki sud morati da ima sliku predsednika, samo da utvrdimo ko će da kači slike.Neću

savest.Da završim, ne možete da me ubedite da ovim činite uslugu građanima Srbije i da će pravda biti dostupnija.Nije tačno, vi ukidate 96 sudskih jedinica, moraće ljudi iz Guče, iz Dučalovića, iz Jelen Dola, da idu prvo u Požegu pa iz Požege do Arilja, pa iz Arilja u Ivanjicu. Znate kakve su zime u tom kraju kada padne sneg, teško će im biti da dođu do suda i svedoci i ostali i mislim da je ovo dovoljno što sam vam ukazao zbog čega bi makar deo ovog mog amandmana trebalo da je prihvaćen, a nažalost ne može samo da se prihvati samo deo amandmana, može ceo amandman, ali mi je žao što Guča ostaje bez sudske jedinice, žao mi je što Bački Petrovac ostaje bez sudske jedinice.Na nekoj novoj Vladi će biti da to popravi, jer kada se vrhovne institucije srozavaju na ovakav način, kada vrh postaje dno, i to dno dna, onda vam je to dno još dublje i ponovo ulazimo u onaj bezdan u koji ste uveli Srbiju devedesetih godina, što je loše i za vas i za Srbiju. **Nebojša

Gospodin Branislav Krekić je dao predlog amandmana da se osnuje osnovni sud u Vladimircima za teritoriju opština Vladimirci i Koceljeva i dao je argumentaciju za to. Opštinu Vladimirci čini 29 naseljenih mesta, neću pričati o istoriji, o ranijem Sreskom sudu u Vladimircima, čak i posle Drugog svetskog rata,

predmeta po evidenciji koju je gospodin Krekić imao je oko 3000 predmeta godišnje, a činjenica da je u toku 1994. i 1995. godine, stara zgrada površine od oko 370 metara kvadratnih renovirana i dograđen novi deo u površini od oko 300 kvadratnih metara. To je sada lepo opremljena zgrada sa uređenim sudnicama, kabinetima i drugim potrebnim prostorom.U toj zgradi smešteni su i ostali pravosudni organi, javno tužilaštvo i opštinski organ za prekršaje.Inače, činjenica je da je Šabac udaljen od krajnje istočne tačke opštine, od mesta Beljin preko 55 kilometara.To su razlozi zbog čega je gospodin Branislav Krekić dao predlog da se osnuje osnovni sud u Vladimircima. Hvala.

da se Kovinu vrati osnovni sud, odnosno da Kovin više ne bude sudska jedinica, nego da ima svoj sud.Videli smo i u toku današnje rasprave da su mnogi poslanici mnogi poslanici govorili i iz pozicije i iz opozicije da će građani opštine Kovin imati velike probleme. Pričalo se i o tome da li je lakše ili teže da putuju do Pančeva, ili Smedereva i baš iz tog razloga mislim da bi gospodin ministar trebalo da prihvati moj amandman i da razrešimo ovu dilemu i da Kovin dobije osnovni sud.Naravno, osim toga, postoje i argumenti zašto Kovin treba da ima sud, a to je da je opština sa oko 40.000 stanovnika, gde je višenacionalna sredina, da sud ima svoju tradiciju da je osnovan 1872. godine i da je nekada, odnosno da je Kovin imao sud čak kada ga i Pančevo nije imalo, da postoji zgrada koja ispunjava sve prostorne i tehničke uslove i ono što je meni posebno važno jeste da je ovim zakonom predviđeno da Kovin bude sudska jedinca Osnovnog u Smederevu, a znamo, kada je u pitanju Ministarstvo unutrašnjih poslova da Kovin potpada pod nadležnost Pančeva.O tome je govorio i kolega Srđan Miković i mislim da će tu biti problema, kada se na teritoriji opštine Kovin dogodi neko krivično delo gde će iz Pančeva, odnosno Kovina trebati da reaguje inspektor a tužilac će morati da dolazi iz Pančeva. Mislim da će ovo negativno uticati na bezbednost i sigurnost građana opštine Kovin.Drugi Kovin.Drugi deo mog amandmana odnosi se na to da se opštinama Alibunar, Plandište i Kovačica dodele sudske jedinice. Videli smo da je predlogom odbora rečeno da će Kovačica imati sudsku jedinicu, što je u redu, ali smatram da i Alibunar i Plandište treba da dobiju svoje sudske jedinice. Alibunar je na primer 38 kilometara udaljen od Pančeva. Tu živi oko 20.000 građana i svi će oni morati da putuju u Pančevo da bi ostvarili svoja osnovna prava ili interese.Vi ste mi, gospodine ministre, još negde u načelnoj raspravi ostali dužni odgovora – da li je urađena detaljna analiza troškova i uštede ovakve mreže i kolika će ušteda da bude? Konkretno sam pitala za sud u Alibunaru koliko tamo radi sudija, da li te sudije žive u Alibunaru i da li to sada znači da će oni zajedno sa svim ovim građanima morati da putuju na posao u Pančevo i da li će država plaćati, naravno te putne troškove kao i šta je sa zapisničarima, upisničarima, da li će i oni svi putovati u Pančevo i koliki će to troškovi biti, jer ispada da ovde i država ima troškove a i naravno građani koji, em će morati da putuju, em će taj put morati da plaćaju, koji nije ni malo danas jeftin?Ovde vidimo, kroz ove amandmane koje sam predložila da će prosto donošenjem ovog zakona negde građani biti najveći gubitnici, a i ono što je nama iz URS posebno važno jeste da se ljudima koji žive u unutrašnjosti omoguće uslovi da oni mogu tamo i da ostanu. Jedan od osnovnih preduslova da bi ljudi ostali u mestima u kojima žive jeste da imaju dostupnost institucija, državnim institucijama. U ovom slučaju čini mi se da se njima to pravo negde narušava i da im se šalje loša jer oni neće ostati u svojim mestima zbog lepih obećanja. Složićete se i vi, najskuplje je kada se gradovi prazne i kada nam ostaju bukvalno prazne teritorije bez ljudi. Hvala.

sam amandman na član 3. tačka 18. Predloga zakona i predlažem da tačka 18. glasi – Osnovni sud u Svilajncu za teritoriju opština Svilajnac i Despotovac sa sudskom jedinicom u Despotovcu.Opština Svilajnac je 2010. godine reformom pravosuđa ostala bez opštinskog suda iako je tradicija postojanja sudstva u opštini Svilajnac, od 1825. godine, kada je osnovan tadašnji magistrat okružni sud za teritoriju, odnosno okrug Resavski, gde geografski oduvek opština Svilajnac i sam grad Svilajnac čine sedište tog Resavskog okruga. Ovim predlogom zakona Svilajncu se ne vraća osnovni sud već se vraća Despotovcu, a Svilajncu ostaje samo sudska jedinica.Ako pođemo od kriterijuma kao što su tradicija, postojanje suda, kao što je geografski položaj Svilajnca u odnosu na autoput, na Beograd, Kragujevac, Jagodinu, da će gradove Smedereva, Požarevac, koji je znatno povoljniji u odnosu na Despotovac, ako pođemo od toga da je grad Svilajnac infrastrukturno znatno opremljeniji od opštine Despotovac, ako pođemo od toga da zgrada u opštini Svilajanac postoji i građena je isključivo za poslove pravosuđa, ako pođemo od kvaliteta rada i od broja predmeta suda u Svilajncu i Despotovcu, možda mogu da se mere po broju predmeta, ali Svilajnac je do 2010. godine imao osam stalnih sudija a jedno vreme i deset stalnih sudija i 5.000 predmeta godišnje.Ako, znači, uzmemo ove kriterijume u obzir sigurno je, a vi ste se na njih uglavnom i pozivali kada ste određivali sedišta osnovnih sudova, očito da kada uporedimo Svilajnac i Despotovac, ja ne mogu da se složim da su bili ovi kriterijumi presudni. Pre bih rekla da je upravo ovde između Despotovca i Svilajnca presudila politička pripadnost lokalne koalicije, jer u Despotovcu su na vlasti SNS i SPS u koaliciji, dve ključne stranke, a u Svilajncu DSS SPS.Pitam vas samo – da li bi da je situacija drugačija, da je u Svilajncu na vlasti SNS i SPS, a u Despotovcu DS i SPS, da li bi tada bila ovakva situacija?Slobodna sam zato da kažem da ste ovom prilikom, kada ste određivali sedište suda između Svilajnca i Despotovca, rukovodili se političkim motivima i da je zato

Hvala vam, gospodine predsedniče.Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman kojim predlažem da u okviru Osnovnog suda u Zaječaru ostane i sudska jedinica u Boljevcu, pre svega zbog drugačijeg formata sudskih jedinica koje će zaživeti nakon usvajanja ovog seta pravosudnih zakona. Mislim naravno na suđenje i krivice i parnice u sudskim jedinicama.Što se tiče ostalih razloga, a konkretno su vezani za opštinu Boljevac, to je jedna od najrazuđenijih opština u Srbiji, prostire se na 827 kilometara kvadratnih sa preko 14 hiljada stanovnika. Demografska slika Boljevca je loša sa pretežno staračkim domaćinstvima,

a ne radi se samo o magistralnim pravcima, predstavljao atak na ionako tešku socijalnu i materijalnu situaciju i praktično bio gotovo nemoguć za najveći broj građana opštine Boljevac, naročito u zimskim uslovima.Broj predmeta u radu sudske jedinice u Boljevcu opravdava postojanje te sudske jedinice, naglašavam ako vodimo računa i o troškovima građana, a ne samo države. U slučaju ukidanja sudske jedinice troškovi prevoza za sudije, osoblje i sudske jedinice u Boljevcu za putavanje do Zaječara iznosili bi znatno više od sadašnjih mesečnih tekućih troškova za komunalne usluge za zgradu sudske jedinice.Te troškove u celini danas plaća Osnovni sud u Zaječaru i ako deo zgrade sudske jedinice koristi Prekršajni sud u Zaječaru, odeljenje u Boljevcu koje ostaje prema predlogu zakona, pa ni ovi materijalno-tehnički razlozi ne idu u prilog ukidanja sudske jedinice u Boljevcu.Neću sada da govorim o tradiciji suda u Boljevcu koja datira iz 1848. godine, hoću samo na kraju da kažem da podržavam Predlog zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava u načelu, ali vas molim gospodine ministre da zbog jasnih specifičnosti o kojima sam govorio još jednom sagledate podatke i razmislite o ovom predlogu iz amandmana čijim prihvatanjem neće biti ugroženi osnovni ciljevi koji se trebaju postići, a to su efikasna i ekonomična mreža sudova, kako bi se obezbedilo poštovanje prava na pravično suđenje u razumnom roku i ostvarivanje ravnopravnosti građana u svakom pogledu. Naprotiv, veći broj građana će prepoznati rešenost države da im pomogne u lakšem ostvarivanju njihovih ustavnih i zakonskih prava i to su osnovni argumenti

koji po sadašnjem zakonu funkcioniše u sastavu Osnovnog suda u Zaječaru. Ukidanje ovakve sudske jedinice imalo bi višestruko negativne posledice na dostupnost pravde i ostvarivanje ostalih prava pred sudom građana opštine Boljevac.Opština Boljevac je geografski veoma razuđena sa stanovišta koje po svom socijalnom profilu spada u starije stanovništvo, sa veoma izraženom migracijom mladih. Geografski veoma nepristupačan teren, loše saobraćajne veze i surova zimska klima koja ovu teritoriju čine još izolovanijom izolovanijom i odsečenijom i time put do pravde, za većinu stanovništva opštine Boljevac, čini otežanim, pogotovo nedostupnim, jer u zimskim mesecima za meštane mnogih sela, pa i samog opštinskog mesta, odlazak po pravdu predstavlja nemoguću misiju.Opstanak sudske jedinice značilo bi usporavanje i propadanje ove sredine iz koje bi, sa odlaskom sudske vlasti, otišle i sudije, advokati i drugi mladi intelektualci. Sredina koja nema sud osuđena je na odumiranje, jer postaju besvesni svi ostali pokušaji da se zaustavi odseljenje i stvore bolji uslovi za život onih građana koji su se opredelili da žive u ovakvim nepristupačnim i nerazvijenim sredinama, kakva je teritorija opštine Boljevac. Verujem da bi zadržavanjem sudske jedinice u Boljevcu umnogome usporilo te negativne procese. Samo bih dodao još da to isto važi i za sud u Svrljigu.Ovde, malopre, je kolega govorio i za ostale sudove. Smatram da druge kolege koje su govorile ovde, 90% se govorilo o Vojvodini i o Beogradu. Smatram da su jug Srbije i jugoistok Srbije vrlo specifična sredina, gde nema ni privrede više. Malopre ste vi govorili da ni školstvo više nemamo, ni đaka, tako da bar pokušamo sa sudovima i sudskim jedinicama. Ili ono rešenje koje ste vi, dali da će biti sudskih dana. Možda je to neko rešenje, ali da ti sudski dani ne budu jednom godišnje nego da budu bar jednom nedeljno. Socijalistička partija će podržati sve amandmane i ovaj zakon u danu za glasanje.

Ovim amandmanom smo tražili da u Sečnju, Novoj Crnji i Bačkom Petrovcu i Titelu ostanu sudske jedinice. Bojim se da smo predlaganjem ovog zakona i građane ovih opština odvojili od pravde. ispunite ovaj cilj, koji ste naveli u Predlogu zakona, da se očekuje ostvarivanje prava na jednak i jednostavan pristup sudu?Na primer, opština Nova Crnja udaljena je nekih 30-ak kilometara od Kikinde i iz Nove Crnje uopšte ne postoji direktna autobuska linija za Kikindu. Titel je od Novog Sada udaljen 47 Zamislite jednu majku koja treba da ostvari pravo na alimentaciju, koliko ona puta iz Titela mora da ide u Novi Sad da bi to pravo ostvarila. Umesto da imamo čak i takav zakon da država u njeno ime tuži i ostvari joj pravo na alimentaciju, mi sad, na primer, takve majke teramo da putuju po 50 kilometara u jednom pravcu, da bi to svoje pravo ostvarili. Ili, jedan radnik, kome poslodavac nije isplatio zarade i doprinose, takođe mora da putuje tih 50 kilometara u jednom pravcu i, naravno, da plati kartu koja sigurno nije jeftina.Zato

određene, čak i istorijske, nepravde i uvažili predlog DSS da Gornji Milanovac ponovo ima sud, uvažili ste naš zahtev da Ivanjica, koja je opština u okviru Moravičkog okruga, konačno bude okrenuta prema Čačku, a ne prema Užicu.Zajedno sa poslanicima iz još sedam poslaničkih grupa u ovom parlamentu podneo amandman, kojim tražim da se u Guči zadrži sudska jedinica. To možete nazvati lokalpatriotizmom ili

renoviranu pre nekih 10-ak godina, koja još uvek funkcioniše, u kojoj će i nadalje raditi odeljenje Prekršajnog suda iz Čačka, ni na koji način se ne povećavaju troškovi tog suda, te zgrade. Tu imamo kvalifikovane sudije koje rade svoj posao i smatramo da je za građane Guče izuzetno važno da imaju tu jedinicu.Ovo govorim zato što poznajem poznajem taj narod. Lučani i Guča jesu u okviru iste opštine, ali verujte mi da su to dva centra podeljena i po broju stanovnika, čak u Guči živi više ljudi nego u Lučanima, i mislim da će za te građane, koji žive u Guči, gubitak sudske jedinice biti veliki problem. Onaj ko ne poznaje konfiguraciju terena, onaj koji ide samo na Dragačevski sabor, koji se održava u avgustu mesecu, misli da su putevi prema Guči uvek tako prohodni, verujte mi da je u zimskim uslovima prava lutrija da siđete iz Guče do Ivanjice u koju će građani ovog kraja morati da idu da bi im pristup pravdi bio omogućen.Zbog toga vas još jednom molim da razmotrite ovaj amandman. Kažem još jednom, sedam poslaničkih grupa stoji iza ovoga. Mislim da to neće biti veliki problem za Ministarstvo i za vas da prihvatite, obzirom da se troškovi ni na koji način ne uvećavaju, a ta sudska jedinica građanima Guče zaista jeste od životnog značaja. Hvala. **Nebojša

da je to jedna razuđena teritorija,

zakona o mreži, o reorganizaciji sudova ne bi bio veliki problem da još i Guča, koja ne bi koštala previše ni državu, ni budžet, dobije svoju makar malenu sudsku jedinicu. Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedniče Skupštine, gospodine ministre, poslanički klub NS, tačnije moje kolege Miroslav Markićević i Velimir Stanojević podneli su amandman gde se u članu 3. stav 1. tačka 22) menja i glasi: „Osnovni sud u Ivanjici, za teritoriju opštine Ivanjica i Lučane, sa sudskom jedinicom u Guči, za teritoriju opštine Lučani.“Kao što su sve moje prethodne kolege više puta istakle, smatram da bi ovaj amandman NS trebalo prihvatiti, kao i ostalih kolega, koji su u istovetnom tekstu podneli ovaj amandman.Želim da u nekoliko rečenica obrazložim zbog čega to mislim.Naime, sudska jedinica u Guči do kraja septembra 2013. godine ima ukupno u radu oko 6.000 predmeta sa daljom tendencijom rasta broja predmeta, posebno u odnosu na period od pre 2010. godine, kada je ista i osnovana kao sudska jedinica. Samo ovaj numerički podatak ukazuje na činjenicu da ova sudska jedinica u potpunosti ispunjava uslove za svoje dalje postojanje i funkcionisanje.

jedinica u Guči je ustrojena po odredbama još uvek aktuelnog zakona kao organizacioni deo Osnovnog suda u Čačku, potpuno je dostupna građanima opštine Lučani, jer se najudaljenije naseljeno mesto u opštini Lučani nalazi na oko 35 kilometara od sedišta sudske jedinice u Guči, dok do sedišta Osnovnog suda u Ivanjici, čija je nadležnost ustanovljena u skladu sa rešenjem u novom Predlogu zakona, ova udaljenost iznosi 70 nekoliko agrumenata zbog čega mislim da ovaj amandman treba prihvatiti, jeste da trenutno istu zgradu u Guči koristi Odeljenje prekršajnog suda u Čačku, za koji je u Predlogu novog zakona predviđeno da i dalje postoji.Ekonomski razlozi su isto tako bitni.Naime, struktura privrede Opštine Lučani takođe u potpunosti opravdava postojanje sudske jedinice u Guči, naročito zbog radnih sporova, jer preduzeća, privredna društva i preduzetnici zapošljavaju veliki broj radnika. Istorijski razlozi zašto treba prihvatiti ovaj amandman jesu da nesumnjivo govore u prilog postojanja sudske jedinice u Guči, jer od kraja maja meseca od kraja maja meseca od 1947. godine u Guči je postojao sreski sud za područje administrativnog sreza Dragačevskog, a nakon toga opštinskog suda u Guči za područje opštine Lučani, i to kontinuirano sve do 1. januara godine.Dakle, svi napred navedeni razlozi kao i potrebe da se građanima opštine Lučani učini dostupnim sudska vlast, a samim tim je i efikasnija zaštita i ostvarivanje prava koja su predviđena zakonom Republike Srbije i garantovana Ustavom opravdavaju postojanje sudske jedinice u Guči, kao sastavnog dela Osnovnog suda u Ivanjici.Gospodina ministra bih još jedanput zamolio da pored mnogih praktičnih prihvaćenih rešenja koje smo ponudili kao poslanici, napravi još jedan izuzetak kada je u pitanju Guča, kao jedan od gradova za koji je mnogo ljudi u svetu čulo. Guča je jedan poseban brend Srbije i svi ovi istorijski, ekonomski, komercijalni i ostali razlozi ukazuju na to da amandman poslanika Nove Srbije, Miroslava Markićevića i Velimira Stanojevića, dakle, poslaničke grupe Nove Srbije treba prihvatiti, ali naravno ukoliko tako ne bude mi ćemo podržati ostala rešenja, naravno i ovo, ali još jedanput molimo ministra da napravi izuzetak i da dodeli ovo što smo tražili amandmanom Nove Srbije. Hvala

član 3. amandman je podneo narodni poslanik Elvira Kovač.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 3. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Konstantin Arsenović i zajedno narodni poslanici dr Zoran Radovanović i Dejan Radenković.Da li neko želi reč?

Zahvaljujem.Gospodine ministre, detaljno ste obrazlagali zakone, pre svega zakone dok smo govorili u načelu. Mi poslanici smo podneli veliki broj amandmana, mislim preko 400 na čitav ovaj paket pravosudnih zakona, sve u nameri, naravno da ove zakone zajedno dodatno popravimo. Nažalost, najveći deo amandmana niste prihvatili te nam je ovo poslednja šansa da vas snagom argumenata ubedimo kako biste neke od amandmana možda i prihvatili.Amandman koji sam podnela iako je zvanično podnet u ime poslaničke grupe URS, zapravo predstavlja zaključak lokalnog parlamenta u Batočini, zaključak kojim vas oni obavezuju da da ostavite sudsku jedinicu u Batočini. To je bio zaključak oko koga su se usaglasile sve odborničke grupe bez obzira sa koje strane dolaze, da li iz opozicije ili iz vlasti, tim pre moram da podvučem da su za ovaj zaključak glasali i odbornici vaše političke partije.S obzirom da su zaključak prosledili Ministarstvu pravde, mislim da ste imali priliku da se sa njihovim argumentima upoznate, a oni su se pozivali na različitu argumentaciju i na sudsku tradiciju koja je duža od 40 godina i na činjenicu da od 2010. u Batočini postoji sudska jedinica i na broj predmeta, na kadrovsku osposobljenost, na prostornu opremljenost, ali i na činjenicu da je sam sud u Kragujevcu gde treba sada da pređe sudska jedinica iz Batočine, zapravo prebukiran.Vaši argumenti kojima ste odbili ovaj argument, naravno sa kojima ste i ispred nas sve vreme diskutovali su bili različiti i pre svega su se odnosili na racionalizaciju troškova sa čime možemo da se složimo, ali između ostalog govorili ste i o tome da Srbija nažalost odumire, da u mnogim sredinama je sve manje dece, sve manje mladih, da se gase škole, da se gase zdravstvene institucije, pa da shodno tome nema mnogo razloga da postoje ni sudske jedinice.U Batočini koja je na 30-ak kilometara od Kragujevca ima i dece i mladih, ima i škola i to i osnovnih i srednjih, ima i domove zdravlja, crkve i dom kulture, obdaništa, a u blizini su autoput autoput sa izvanrednom lokacijom, sa solidnom infrastrukturom. Dakle, imaju sve ono o čemu ste govorili da drugima nedostaje i da se upravo zbog toga gasi život u tim sredinama. sredinama. Takođe ima i sasvim solidnih uslova za rad sudske jedinice i dovoljno kadra i predmeta.Mi kao stranka koja se izvorno zalaže za decentralizaciju Srbije, smatramo da je mestima kao što je Batočina centralizovana Srbija podjednako i ona koja život i institucije grupiše u Beogradu, ali isto tako i u drugim većim mestima, bez obzira da li se radi o Kragujevcu, Nišu ili Novom Sadu. nismo ni čuli argumente, a možda ste ih rekli, izvinjavam se ako nisam čula, šta će biti sa prostorom koji se inače u ovom trenutku koristi ili kao zgrada suda ili kao sudska jedinica. Dakle, ukoliko će ti prostori i dalje ostati u funkciji pravosudnih organa ili drugih budžetskih korisnika, onda zaista ne vidim kako ćemo napraviti racionalizaciju i uštede. Ako će ti prostori ostati godinama prazni, onda je to nešto što je najskuplji račun koji svi plaćamo. Ako će se opet povremeno koristiti u tzv. obaveznim sudijskim danima, onda pitam – ko će plaćati račune u ostalom vremenu kada te zgrade nisu u svojoj funkciji?Iz svih ovih razloga vas još jednom pozivamo da razmislite i da pokušamo da zadržimo sudsku jedinicu u Batočini, jer zaista smatramo da na ovaj način nećemo dobiti na kvalitetu, da nećemo napraviti bitne uštede i da će samo građani Srbije biti na gubitku.Na član 3. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Radoslav Komlenović, Vesna Kovač i Miloš Aligrudić.Da li neko želi reč? ministar. Izvolite. koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i u tom delu koji se tiče područja Osnovnog suda u Kruševcu, na kome je predviđeno osnivanje sudske jedinice u Varvarinu, mislim da je korektno i sa moje strane da se prihvati ovaj amandman.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, o ovom amandmanu, na ovaj ili onaj način, danas se govorilo više puta. Radi se o činjenici da se ovim predlogom izmena i dopuna zakona ukida sud, odnosno sudska jedinica u Bačkom Petrovcu.Obrazlagali smo zbog čega smatramo da Bački Petrovac treba da ima sud. To je iz razloga što u Bačkom Petrovcu živi većinski, preko 70%, slovačko stanovništvo. To je zbog činjenice da ovaj sud ima tradiciju. Generalno Bački Petrovac ima tradiciju u mnogim oblastima. Nešto što je vezano za istoriju Vojvodine i Srbije se nalazi u Bačkom Petrovcu. Recimo, prva zadruga u današnjoj Srbiji osnovana je u Bačkom Petrovcu. Sud ima neprekidnu tradiciju. Da ne govorimo o drugim aspektima koji bi mogli da potvrde ovu moju tezu, od toga da postoji zgrada, da postoje sudije, da postoje ljudi koji poznaju slovački jezik.Mi ćemo sada, prema ovom predlogu, i u Bačkom Petrovcu izgubiti sudsku jedinicu. Da li je to, ministre, zbog racionalizacije? Vi ste govorili o tome koliko u tom sudu ima predmeta. to ne bi smeo biti kriterijum za ovakve opštine u kojima živi manjinsko stanovništvo i u kojima je na ovaj način ugroženo postojanje i opstanak na tom području.To je isto kao kada ste govorili o Sjenici, a sećam se toga, kada ste rekli da je to područje izolovano, da zimi padaju snegovi, da ne mogu da dođu u drugo mesto, ili je Tutin bio u pitanju. Je li tako? Ista situacija je sa Bačkim Petrovcem. Zaista ne vidim zbog čega ste toliko da ne upotrebim neku težu reč, kada je u pitanju Bački Petrovac.Činilo mi se, makar kada sam razgovarao sa vašim saradnicima pre početka načelne rasprave po ovom pitanju, da ćete imati razumevanje za ovaj naš predlog. Hvala.

sudske jedinice u Bačkom Petrovcu.Ono što mi najviše smeta u tendenciji predlagača je da ne iznosi razloge koji stvarno stoje, nego pokušava da napravi nekakav razdor između između dva naroda koji žive u Bačkom Petrovcu. Tamo postoji i srpski narod koji niko ovde predlažući amandmane nije ni spomenuo, naravno, kao i pripadnici nacionalne manjine. Stalno se ističe to kako se ugrožavaju osnovna prava nacionalne manjine u Bačkom Petrovcu, što apsolutno ne stoji. Vrlo je čudna ta teza, ako se vidi da sa druge strane postoji osnovna jedinica u Kovačici. Danas smo izneli razloge i da je to mnogo veće mesto, dva puta veće nego Bački Petrovac. Takođe, ima mnogo više brojčano pripadnika slovačke nacionalne manjine u odnosu na na Bački Petrovac. Ako ćemo da poredimo i ako je to jedan od kriterijuma, a jeste bio, kakve su zgrade sudova u jednom i u drugom mestu, naravno da sud Kovačici ima prioritet.Više puta, nekoliko puta, i kada smo pričali u načelnoj raspravi i sada u pojedinostima, vidimo da nekako prosto ne dopire razlika između poznavanja jezika, kako to neko kaže, i upotrebe službenog jezika nacionalnih manjina. To je neka potpuno druga stvar, druga materija regulisana posebnim zakonom. To su vam skretali ovde pažnju i pripadnici nacionalnih manjina koji su poslanici u ovom parlamentu, da ne brkate ta dva pojma i da ne budete veći od njih.Znači, broj broj stanovnika u Bačkom Petrovcu, koliko njih je iseljeno i prešlo da živi i da radi u Novom Sadu, koliki je broj predmeta, to bi isto volela da čujem od vas, kada se toliko zalažete da postoji sudska jedinica u Bačkom Petrovcu, a blizina između ta dva mesta uopšte ne treba. Barem poslanici iz Novog Sada da komentarišu i stanovnici Bačkog Petrovca, zaista onoliko malo koliko imaju potrebe za za dostupnost pravde dolaze vrlo rado u Novi Sad, kao što i svako jutro dolaze da rade u Novom Sadu i kao što svako jutro dolaze da bi tražili zdravstvene usluge ili da bi se obrazovali. Sve to ne postoji u Bačkom Petrovcu i oni dolaze u Novi Sad zbog toga.Prema tome, razumem vas, „Repeticio est mater studiorum“, da treba ponavljati, ponavljati, ponavljati tri dana na ovoj sednici kako su nečija prava ugrožena. Međutim, stvarnost će vas demantovati kada ova nova mreža sudova zaživi u praksi. Hvala

tezu da će u komunizmu svi građani Srbije živeti u Beogradu. Nije cilj da građani Bačkom Petrovca između ostalog i zato što nemaju sud žive u Novom Sadu ili da putuju svako jutro ozareni u Novi Sad. Oni bi najviše voleli ukoliko bi mogli da osnovne svoje potrebe zadovolje u Bačkom Petrovcu, kao i svi ovi stanovnici gradova i opština o kojima smo govorili.Ko je govorio o razdoru među narodima? Naprotiv, ja sam možda iz dobre namere da ne politizujem ovu temu izostavio da kažem da je Slovačka jedna od zemalja koja nije priznala Kosovo, da je Slovačka zemlja koja je priznala srpsku nacionalnu manjinu iako za to nije bilo tehničkih i pravnik uslova u tom momentu. Stvorene su pravne pretpostavke da bi se u Slovačkoj priznala srpska nacionalna manjina.Sada bih ja vas mogao pitati – da li znate koliko Srba živi u Slovačkoj? To je jedna od retkih zemalja u EU koja je Srbiji zaista uvek bila prijatelj bez fige u džepu. U tom smislu, ne bih želeo da trošim reči da dokazujem prijateljstvo između srpskog i slovačkog naroda. To valjda nikome nije sporno.Kakav razdor? Upravo smatram da iz tih razloga, istorijskih, kulturoloških i svih drugih, Bački Petrovac treba da ima svoju sudsku jedinicu, barem sudsku jedinicu, ako ne može imati osnovni sud. Selaković** Zahvaljujem, uvaženi gospodine predsedniče.Dame i gospodo narodni poslanici, zaista molim da budemo korektni i da neke stvari koje ne treba mešati, a pogotovo ne kada to vodi u neki drugi neželjeni smer, uključujemo u ovu raspravu.Pazite, Republika Srbija je, zahvaljujući političkoj volji svih relevantnih političkih subjekata na njenoj sceni jedina država u Evropi koja poseduje sistem nacionalnih saveta nacionalnih manjina. To nema ni jedna druga država u Evropi. Ni jedna druga. Što ukazuje na mogućnost zaštite, zaštite ljudskih i manjinskih prava na najvišem nivou. Neki od narodnih poslanika su upravo o tome i govorili.Dakle, da li je ovo predlog zakona koji će zadovoljiti sve i svakog? Nije. Da je predviđeno da se vrati osnovni sud u svaku opštinu gde je postojao opštinski sud, onda bi većina onih koji danas žale što tu nema sudske jedinice ili osnovnog suda skočila da kaže ovo je neracionalno, ko će ovo da plaća. Danas kad je dato rešenje, za koje smatramo da je racionalno i da je jedino, jedno od retkih mogućih u ovom trenutku, danas ne valja ni to. Hajte, budite iskreni i recite da čak i često, kada se nešto ponovi po četiri, pet ili 15 puta, što je svakom razumnom sasvim dovoljno. Normalno da se iskoristi skupštinska govornica da se obratimo svojim biračima biračima na lokalu i da im ukažemo, eto kako se mi tobož borimo za njihove interese.Kada je reč o Slovačkoj nacionalnoj manjini, već je rečeno. Istina je. Kada pogledate procentualno u Bačkom Petrovcu živi oko 70% pripadnika Slovačke nacionalne manjine, ako se ne varam po poslednjem popisu 72%. Ali, brojčano to je dvostruko manje u odnosu na broj Slovaka koliko ih živi u Kovačici. Iako je u Kovačici njihov procenat nešto manji od 50%, procentualno gledano, njih je brojčano u Kovačici znatno više.Rukovodeći se upravo tim razlogom, da jednu zaista nacionalnu manjinu koja je oduvek pokazivala jednu veliku lojalnost prema Republici Srbiji kao svojoj državi, da ne oštetimo u tom smislu. Rukovodeći se time da je Bački Petrovac bliži Novom Sadu, nego što je Kovačica bliža Pančevu, rukovodeći se brojem predmeta, prilivom predmeta koji postoji. Već sam malo pre pomenuo, ako pričamo o klasičnoj parnici, mesečni priliv u Bačkom Petrovcu je 2,61 predmet, dakle deset puta manji nego što bi trebalo da bude norma sudije. Deset puta manji. Mislim da je razlog apsolutno racionalan.Slovaci su jedan divan narod. Bački Petrovac za njih ima nešto što niko nije rekao u današnjoj raspravi, evo reći ću ja jer nemam razloga da krijem. Bački Petrovac za njih ima jedan poseban istorijski značaj koji nema veze ni sa pravosuđem, ni sa čim, ni sa privredom, ni sa čim drugim. To je neka vrsta prestonice Slovaka u Srbiji zato što su Slovaci, kada su u vreme Habzburške monarhije doseljavani na područje današnje Vojvodine, prvo naseljeni u Bački Petrovac.Da li to ima veze sa opstankom ili osnivanjem sudske jedinice u tom gradu, koja ni samim Slovacima neće služiti onoliko koliko bi služila, opet istim tim Slovacima u Kovačici, da je tamo nema? Opet kažem, zakon je pravljen po nekim merilima naših mogućnosti kao države. Smatram, da je ovo rešenje racionalnije. Naravno, da ima onih, koji se iz reda Slovačkog naroda, ali i drugih koji žive na tom prostoru, koji bi se zalagali da u svakom mestu koje pomenemo bude sudska jedinica, ili osnovni sud, pogotovo danas kada je sudska jedinica u potpunosti gotovo izjednačena sa sudom. Mešanje međunacionalnih odnosa sa ovim zaista, nema mesta.Ono što sam pomenuo na početku ovog repliciranja, odnosno izlaganja, evo da kažem i sada. Republika Srbija je jedina država koja ima koncept nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Naravno, da budem krajnje politički korektan, taj koncept je usvojen za vreme mandata prošle Vlade. Počeo je da funkcioniše. Samo jednom su sprovedeni izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina.Da zaključim time da smo kao nadležno ministarstvo priveli kraj radu na pisanju izmena tog zakona, jer već koliko naredne godine, koja je izborna godina za nacionalne savete nacionalnih manjina, treba sprovesti opet izbore, a neke manjkavosti koje je taj zakon pokazao u praksi, a ima ih, i zaista su od suštinske važnosti treba ispraviti. Zahvaljujem. Ministre, vi ste gotovo rekli većinu stvari koje sam i ja tvrdio. Istina rekli ste i činjenicu koju ja nisam rekao, da je Republika Srbija usvojila zakonodavstvo kojim se maksimalno štite nacionalne manjine. To ste vi sada rekli. Niste rekli radi političke korektnosti, da vi kao opoziciona stranka u tom periodu niste glasali za taj zakon.

nije nebitan ni za položaj našeg naroda koji živi van granica Srbije. Znate da samo u regionu živi oko dva miliona Srba. Svaka lestvica koju podižemo u tom smislu, znači naše pravo da tražimo slična prava u Hrvatskoj, u Federaciji, u Makedoniji, Sloveniji i da ne nabrajam sve zemlje u regionu, kako ih prepoznaj Zakon o Srbima Srbima u regionu i Srbima u dijaspori.U tom smislu, nije nebitno kada se neka prava, makar i na ovaj način dovode u pitanje. Ne kažem da Slovaci neće imati pravo da ostvaruju sudsku zaštitu, odnosno upotrebu svog jezika u Novom Sadu. Međutim, i sami ste rekli. Bački Petrovac je glavni grad Slovaka u Srbiji. Taj glavni grad neće imati sudsku jedinicu. Da li je toliko novaca, rekli ste 2,5 predmeta mesečno. Hajte molim vas, recite mi koji je sud kao koji je sud kao sudska jedinica dobio taj status i koja je granica bila? Da li je to pet predmeta mesečno, tri, dva, jedan, pa je Bački Petrovac po tome izgubio kriterijum? Da li je to bio jedini kriterijum?

Bački Petrovac je negde na dvadesetak kilometara od Novog Sada, i veća je udaljenog nekih prigradskih opština u Novom Sadu i Beogradu, od Bačkog Petrovca do suda. Dakle, postoje i veći razlozi da neko dobije sudsku jedinicu.Hoću

što recimo Stara Pazova kao grad ima 18.645 stanovnika i dobila je sud. Inđija ima 26.000 stanovnika i 0,25, ali je dobila sudsku jedinicu. Ali, sam razumeo da sudska jedinica, sem parnica može da sudi, odnosno sudiće i krivice, tako da se jedno zove sud, a drugo se zove sudska jedinica.U Staroj Pazovi živi 6.000 Slovaka. U Inđiji je taj broj u gradu daleko manji. Jedan od razloga zašto je Stara Pazova dobila sud, a Inđija nije, odnosno dobila je samo sudsku jedinicu je i taj razlog što je u Staroj Pazovi određeni broj Slovaka i nacionalne manjine su imale odgovarajuću prednost i pozitivnu diskriminaciju. To sam cenio.Takođe sam cenio i činjenicu da će Inđija sudskom jedinicom zatvoriti svoje potrebe, tim pre što su za vreme bivšeg režima ceo Srem i svi ovi Slovaci iz Stare Pazove putovali 70-80 km do osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici, da bi zadovoljili neke svoje sudske potrebe. Ovo kažem kao čovek kao čovek koji je odrastao sa Slovacima, koji žive na osam kilometara od mene, koji su živeli i u mojoj ulici. Ali značajna grupa, njih oko 6.000, živi u Staroj Pazovi. Dakle, kao neko ko je odrastao sa Slovacima, radi se o izuzetno čestitoj, poštenoj i nadasve radnoj nacionalnoj grupaciji.Ne želeći da budem veći Slovak od Slovaka, želim samo da kažem da kriterijum kad se odlučivalo da li neko da dobije sud ili sudsku jedinicu, poštovalo se to što je nacionalna grupacija izražena u Staroj Pazovi u znatnoj meri i taj neki kriterijum da i oni negde imaju osnovni sud je ispoštovan u Staroj Pazovi. E, sad, ja mislim da bi bilo mnogo da se to uradilo i u Bačkom Petrovcu.Znači, ja ne želim da ulazim u neke sporove, ali mislim da ovde neko želi da kaže da su neke nacionalne manjine, pre svega u Vojvodini i sama Vojvodina, oštećeni ovim predlogom, što apsolutno ne stoji. U poslednjih 12-13 godina, od kada je jedan režim na vlasti u Vojvodini, Vojvodina poodavno nije na moru ali tone li tone. Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, slažem se sa vama da je opasno kao političko oružje se služiti i svađati na ovakvim primerima državu Srbiju sa nacionalnim manjima, ali i sa suverenim državama.Svi moramo pre nego što se latimo takvih stvari da se zapitamo šta nam je bitnije – politički poen, dnevni, mali, sićušan ili država? Stranka ili država? Srpska napredna stranka se uvek zalagala i uvek će se zalagati za državu, ma koliko nas to koštalo, ma kako trnovit put bio. Opasno je svađati državu Srbiju sa bilo kojom nacionalnom manjinom, a gospodin ministar je lepo opisao i nacionalne savete nacionalnih manjina i sve mogućnosti. Vreme je spone, vreme je za suživot, vreme je za život u Srbiji, a ne za svađanje. Kome je do svađe da bi zaradio neki mali, sićušan poen koji će se već za pola sata zaboraviti, imaće veliki teret i balast i u svojoj političkoj karijeri i u svemu što radi.Dupli radi.Dupli aršini ili dupli standardi su opasni kada se koriste i u politici, ali i kada se koriste u životu. Zbog tih duplih standarda SNS neće glasati za ovaj amandman. I zašto kažem dupli standardi? Bački Petrovac je gotovo spojen sa Novim Sadom, 15 do 20 km razdaljine je, verujem mojim kolegama koji ceo život žive na tom području, i sada to smeta i sada hajde da posvađamo predlagača zakona sa nacionalnom manjinom, pa ćemo reći – da, mi smo bili u pravu, mi bi to bolje. A onda kada su mogli bolje, kada su mogli više, pre četiri godine, gradske opštine u Beogradu su imale mnogo veću razdaljinu i građani tih opština, Beograđani su imali mnogo veću razdaljinu, ceo Beograd je imao dva osnovna suda.

su argumenti – decentralizacija. Plašimo se centralizacije. Sada, po ovom predlogu zakona, Beograd ima tri osnovna suda i veći broj sudskih jedinica. Po bivšem predlogu zakona, 34 osnovna suda, sada 66. Gde je tu decentralizacija? Dupli aršini. Kada je trebalo u ruke staviti bivšem gradonačelniku Beograda svu moć ovoga grada,

a sa druge strane, tamo gde su imali mogućnosti da decentralizuju, obezvlastili su sve beogradske opštine i prikupio je kompletnu vlast samo za sebe. Nemojte se nadati u kratku pamet građana i Beograda i Srbije. Zbog duplih aršina,

pojedine političke opcije od politike jednog ili dva sendviča nacionalnim manjinama nude nacionalna prava. Međutim, nismo dobili odgovor zbog čega u momentu kada je Zakon o nacionalnim savetima bio na dnevnom redu, niste podržali taj zakon? Zbog čega niste podržali Zakon o nacionalnim savetima?S druge strane, nemojte se služiti stvarima koje nisu tačne. Danas ovde rastu planine, jel tako, sa 1.100 na 1.500 metara, a sada ste smanjili udaljenost Bačkog Petrovca i Novog Sada za 10 km. Udaljenost između Novog Sada i Bačkog Petrovca je 24 km i 500 metara, a ne 15 km, gospodine Babiću. Vi bi trebali da poznajete celu Srbiju, niste vi šef poslaničke grupe samo za deo u kome vi živite. Trebali bi da ne vređate građane Vojvodine koji žive na toj teritoriji. Nije moguće da se Srbija i Vojvodina zimi smanjuje a leti proširuje. Kako možete 10 km prenebregnuti? Dakle, između Novog Sada i Bačkog Petrovca ima 25 km. To jeste glavni grad Slovaka i pitam vas zbog čega niste glasali za Zakon o nacionalnim savetima? Recite zbog čega niste glasali?

Zašto stranka kojoj imam čast i zadovoljstvo da pripadam nije glasala za taj zakon? Sigurno ne zato što je protiv prava nacionalnih manjina. Kada ulazite u nešto što je potpuno jedinstveno i nigde još uvek ni provereno ni uvedeno u svetu, onda izražavate visoki stepen sumnje u to.Ako to.Ako se neko od vas zalaže za ukidanje toga, može da izađe sa tim predmetom, odnosno sa tim predlogom, ali podsetiću toga ko bi se za to založio da direktno radi suprotno Ustavu Republike Srbije koji propisuje da dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava ne može biti snižavan odnosno smanjivan.To je vrlo živopisno poređenje. Kao, recimo, kada bih ja rekao da stranke koje u ovoj Skupštini nisu glasale za Nacionalnu strategiju borbe protiv korupcije se zalažu za cvetanje korupcije. Ali, ja to neću da kažem i nisam to rekao jer to smatram krajnje politički nekorektnim. Mi možemo da se razlikujemo u vidovima kako vidimo mogući put sprovođenja nekih stvari. Pokazalo se u nekim veoma bitnim stvarima da je Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina zakon koji u sebi sadrži brojne manjkavosti. Te manjkavosti će biti promenjene. Ali, verujte mi, to bi upravo bilo tako – nisi hteo da glasaš za strategiju borbe protiv korupcije u narednih pet godina, znači, buniš se protiv borbe protiv korupcije u narednih pet godina.

Možemo da se ne slažemo sa nekim rešenjima, ali poštujemo, gospodine Veselinoviću. Mi poštujemo, a vas tek treba da vidimo kako ćete se opredeliti u budućnosti o borbi protiv korupcije, pošto se u prošlosti stvarno niste pokazali kao dosledni.S druge strane, razdaljina od jednog mesta do drugog mesta može da se meri od centra do centra, od početka do kraja, pa može biti i 16-17, a može biti i 24 km.Gospodine Veselinoviću, 38 milijardi dinara, koliko je prometovala firma vašeg predsednika stranke, e to ne može da se smanji. To ne može da se opere, to ne može, to je tako kako jeste u dinar i u APR tačno piše kako i šta je.Kada smo kod geografije, ja bih voleo zaista voleo zaista da pokažete razdaljine između gradskih opština Beograda, pa da kažete kako je to svemirski bolje rešenje bilo da više od dva miliona stanovnika Beograda ima dva osnovna suda, kolike su razdaljine između Obrenovca i osnovnih sudova, za razliku od sada kada ima tri osnovna suda i više sudskih jedinica. Šta je to spektakularno u tome kada je po prethodnom rešenju postojala 34

Morate da saberete neke stvari na pravi način. se toga pridržava, mislim da vi predsedavajući morate da vodite računa da ovo nije skupština grada Beograda, nego Narodna skupština Republike Srbije. Da ne otvaramo ovde teme koje se tiču Beograda, Novog Sada, gradova u kojima je SNS na vlasti.Da se vratimo na ovu temu, ministre Selakoviću. Ja i vi smo kolege, koliko znam, jel tako? Hajde da se vratimo na lekciju izvora prava. Kaže se da je izvor prava Ustav, zakon, podzakonski akti, sudska praksa itd, autonomni izvori prava. Nigde nema strategije. Strategija nije izvor prava. Strategija je strategija. Politički akt kojim bi trebalo da se ravna izvršna vlast, ali ako je strategija naročito pamflet, a nema iza sebe suštinu kakva je vaša borba protiv korupcije, selektivna, politički obojena, onda je to već druga stvar. Mi smo strategiju koju ste vi predložili ovom domu tako gledali. Nažalost, pokazalo se da smo bili u pravu. Zbog toga nemojte porediti strategiju bilo koju strategiju sa Zakonom o nacionalnim savetima, ili sa bilo kojim zakonom.

ja sam sada postao mnogo svesniji nekih stvari koje su se dešavale u prošlosti kada je ovaj uvaženi dom u nekom drugom sastavu donosio određene strateške akte, i nije se prema njima ponašao kao prema zakonskim aktima, jer se strategija donosi po proceduri za donošenje zakona.Možete zakona.Možete da kažete da nije tačno, možete sada da kažete jeste, nema rasprave u načelu i u pojedinostima, pa nema ni kod ratifikacije međunarodnih ugovora. Onda je lepo, naročito kada je neko dama, da ne dobacuje kada neko drugi govori.Ja vas molim gospodine predsedniče da intervenišete, jer sa te strane baš često dolaze identične reakcije.Narodna skupština Republike Srbije donosi veoma mali broj strateških akata, veoma mali broj. Sticajem okolnosti, ministarstvo na čijem sam čelu je Vladi predložilo dva takva akta, dve strategije, Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije za period do 2018. godine i Nacionalnu strategiju reforme pravosuđa.Normalna i uobičajena stvar u svakoj parlamentarnoj praksi, da se opozicione partije opredeljuju da li će za neki predlog glasati ili neće i to je sasvim legitimno, sasvim legitimno, ali ja nisam izvlačio na osnovu toga zaključak da li je neko protiv svrhe donošenja nekog strateškog akta, kao što mislim da je krajnje nekorektno tvrditi da ako neko nije glasao za Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, da je protiv prava nacionalnih manjina.Dakle, upravo je to bila poenta moje intervencije i moga poređenja. Treba napraviti razliku, tako je, postoje strategije koje donosi Vlada kao što je recimo, uveren sam da će uskoro doći na dnevni red, Strategija Vlade reforme javne uprave za period do 2018. godine, ali postoje i dve strategije koje je ovaj uvaženi dom doneo u toku ove godine, jedan posvećena reformisanju pravosuđa, druga posvećena borbi protiv korupcije. Te dve teme na tako visokom nivou značaja određenih društvenih tema za državu Srbiju, da je trebalo da budu donete po zakonom predviđenoj proceduri kao za donošenje zakona, između ostalog zato što je nivo obaveznosti, njihov nivo promenljivosti znatno drugačiji od svih ostalih.Nije reč ni o kakvom političkom pamfletu, reč je naime o nečemu što su i nezavisni stručnjaci, kako i domaći, tako i strani stručnjaci ocenili kao izuzetno dobre tekstove. Naravno, možemo da kažemo tekst je jedno, sprovođenje je drugo, ali s obzirom da se krenulo sa sprovođenjem obe strategije, dajte da vidimo kako će to sprovođenje teći. Ono što ja uvek mogu da kažem jeste da u onom domenu koliko to zavisi od Ministarstva pravde i državne uprave, mi ćemo svim svojim snagama, umećem i voljom se truditi da ispunimo ono što je Narodna skupština Republike Srbije usvojila kao strateški akt po zakonom predviđenoj proceduri kao da je reč o zakonu. Zahvaljuje.

mi je u znanju da ne postoji pisani trag efekata prve strategije između 2005. i 2010 godine, osim što postoje merljivi dokazi da smo po korupciji nažalost postali prva zemlja u Evropi, a sa druge strane, ukoliko je toliko bitna za bivši režim bila borba protiv korupcije, pokazuje i podatak do 2010. godine, niti ko želeo, niti je ko usvajao, niti je ko pisao, niti je ko radio na borbi protiv korupcije, niti na toj strategiji, pa ste na taj način i pokazali kakav je bio odnos bivšeg bivšeg režima i bivše Vlade prema i tom dokumentu, ali i prema borbi protiv korupcije.Ne znam koliko dokaza i šta sve treba SNS, kako da dokumentuje borbu protiv korupcije? Malo vam je bio i izveštaj Specijalnog suda o 180 podignutih i potvrđenih optužnica, i to svi vide. Vidi međunarodna zajednica, vide građani Republike Srbije, samo vi nećete i ne želite da vidite. S jedne strane, ne donosite ni jedan akt u borbi protiv korupcije, sa druge strane ne želite da vidite ovo što ova Vlada Republike Srbije radi. Šta želite? Kakav odnos? Šta da radimo? Da budemo kao vi? Ne, nećemo biti kao vi. **Janko Veselinović** Neću se više javljati za repliku.Gospodine Babiću, odnosno predsedavajući, da se ne obraćam mom uvaženom kolegi Babiću, ne treba ništa da dokumentujete, stvarnost najbolje pokazuje koliko je efikasna ta vaša borba i načelno zalaganje protiv kriminala.U svim oblastima kriminal je u porastu. Vaša opšta amnestija je dovela do činjenice da danas imamo ljude koji su osuđeni na smrt, posle vaše amnestije vrše krivična dela, da ne govorim o nasilju na sportskim terenima, da ne govorimo o krivičnim delima koja se tiču organizovanog kriminala i rasturanja narkotika, da ne govorimo o drugim krivičnim delima.Baš

kriminalcima koji su do tada slobodno vršili krivična dela i uhvatila se u koštac, nije završila taj posao. Ovoj Vladi je taj posao ostavljen, ali nemojte govoriti da svet počinje od vas, da ste vi uradili nešto što je prethodna Vlada dozvolila da prođe bez aktivne državne politike. Naravno, uslovi su bili takvi kakvi su bili u prethodnom periodu. Vi imate sada i nož i pogaču. Međutim, nažalost, ne koristite vaša sredstva, jer prikupljate jeftine političke poene. Ja bih baš da danas razgovaramo o mreži sudova koja je na dnevnom redu, ne da se uvek vraćamo na temu koju vi ponavljate tako uhodano, a koja već običnim građanima ne znači ništa, jer nažalost shvataju da se iza njih ne kriju dela. replika. **Zoran Babić** Još jednu ću rečenicu.Ukoliko je ova amnestija i Zakon o amnestiji, koji je usvojen prošle godine, naš, čiji je Zakon o amnestiji iz februara meseca 2001. godine? Čiji? Čiji je Zakon o amnestiji iz februara meseca 2001. godine? Fljore Brovine koja je puštena, Dreničke grupe, koga? Čiji je Zakon o amnestiji? Ko ga je usvojio? Ko ga je doneo? Ko ga je primenio? Šta je to? Tada nisu izlazili kriminalci, tada su izlazili akademici. Šta je tada bilo? Vi ste ga onda uveli. Vi ste uveli amnestiju na ovaj prostor. Vi ste uveli amnestiju u ovu državu. Prema tome, prestanite jednom, vaša amnestija, vi ste pustili, vi ste to prvi izmislili i napravili 2001. godine.

upravo ono gde – e niste glasili za to, znači vi ste bili protiv toga, tako i sada ovde – doneli ste amnestiju a onda je naglo povećan stepen kriminala u Srbiji. To bi bilo isto kao kada bih ja sada rekao – 2001. godine ste doneli amnestiju a onda je 2004. došlo do martovskog pogroma, jer ste tom amnestijom pustili sve one koji su do tada bili u zatvoru, a oni počeli opet da ubijaju i da progone ljude.Opet ljude.Opet kažem, koliko smo puta razgovarali o tome, ni jednom nisam iskoristio priliku da dam tako neumesno i ružno poređenje. Kao što i vi znate da ne postoji veza između ovoga što ste rekli, jer vrlo jasno je u Zakonu o amnestiji rečeno da se na povratnike amnestija ne odnosi, ko je bio dovoljno strpljiv i pismen da pročita zakon, to je mogao da vidi, tako isto ne može da se napravi zaključak – pustili ste 2001. godine amnestijom ljude, a onda su oni marta 2004. počeli opet da progone i da ubijaju.Mogu da se donose razno-razni zaključci, ali dajte da budemo korektni. li je ovde cilj da jedni druge blatimo ili da donesemo neki zakon koji će omogućiti bolju primenu prava i veći nivo vladavine prava u Srbiji?Drago mi je što je rasprava tekla u jednom zadovoljavajućem i boljem nivou, boljem u svakom slučaju, nego što je tekla po Zakonu o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava 2008. godine. Treba svi da budemo ponosni na to. Ja sam ponosan kad, kao građanin Srbije, vidim da se u Narodnoj skupštini Republike Srbije vode takve rasprave.

Neću govoriti o amnestiji, neću govoriti ni o slučaju pomilovanja o čemu bi moglo da se govori, ukoliko bi šetali van teme, nego ću se vratiti na temu člana 3.

budu u prilici da se sude u sudskoj jedinici u Kovinu, ali da ta sudska jedinica bude pri Osnovnom sudu u Pančevu, a ne pri osnovnom sudu u Smederevu.Moram da ukažem da članom 13. stav 2. Predloga zakona je definisano da predmete u kojima do dana početka primene ovog zakona nije doneta odluka, i to od strane sudova ili od strane javnih tužilaštava, da preuzimaju mesto nadležni sudovi i javna tužilaštva osnovani ovim zakonom i Zakonom o uređenju sudova.To je još jedan od razloga zašto treba debelo porazmisliti da li sve ono što je do ovog trenutka suđeno, na primer, pred Višim sudom u Pančevu,

od 1. januara ne može da se završi, ako se ne završi do 1. januara ne može da se završi predmet, predmet se ustupa sudu u Smederevu. Da li to ima smisla? Koliko je takvih predmeta? Ovde ne govorim samo o predmetima iz nadležnosti Osnovnog suda, gde je sudska jedinica da li ovamo ili onamo, ovde govorim i o predmetima

učim, kako primenjivati novi Zakonik o krivičnom postupku po pitanju potrebe da tužilačka istraga odgovori zadatku koji je pred nju postavljen.Imaćemo situaciju da, na primer, ukoliko kolima krenemo od Pančeva do Bele Crkve, preko teritorije Kovina, u zavisnosti gde se eventualno učini krivično delo, ne daj bože neka saobraćajka, biće nadležno tužilaštvo u Pančevu, u Smederevu, pa

teškom delu, izuzetno teškom delu, na primer, krivičnom delu, gde je nadležnost, na primer, višeg suda, doći ćemo u situaciju da na lice mesta izlazi policajac iz policijske uprava

tužilaštvu u Smederevu, a ukoliko se radi o prekršaju odgovornosti, biće nadležni prekršajni sudovi sa centrom u Pančevu. Znači, sudovanje sa teritorije opštine Kovin u prekršajnim postupcima ići će prema Pančevu, u postupcima privrednih sporova prema Pančevu, osnovni sudovi i viši sudovi prema Smederevu.Još jednu stvar da vam kažem, mnogo je lakše za kontrolu teritorije od strane policijske uprave i svega toga da na ataru nemamo izvučene granice, jer do sada je policijska uprava bila nadležna za ceo južni Banat. Znači, do polovine mosta kada se od Kovina ide ka Smederevu.U tom smislu, još jednom pozivam, da razmislimo da ne napravimo, naročito u ovoj situaciji kada postoji potreba adekvatne primene Zakonika o krivičnom postupku, da se ne igramo sa time, ukoliko stvarno bude ocena da bi to trebalo da ide sa Smederevom. Ima vremena, ako treba da se novelira zakon u tom delu, ali smatram da ovog trenutka to ne bi trebalo raditi, naročito imajući u vidu sve predmete koji su trenutno u toku, a gde će doći, praktično, do zastajanja i svako će gledati, hajde da preteramo predmet u Novu godinu, a onda neka radi neko drugi. Nemojte to da radite.

Hvala, gospodine predsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, koleginica Vlahović i ja smo podnele vrlo sličan amandman prethodnom i suština tog amandmana se sastoji u sledećem. Sudska jedinica u Kovinu se do sada nalazila u okviru Osnovnog suda u Pančevu. Ovim predlogom zakona predviđa se da ona pripadne Osnovnom sudu u Smederevu. Mi amandmanom predlažemo da se izmeni Predlog zakona tako da sudska jedinica u Kovinu i dalje pripada Osnovnom sudu u Pančevu.Pored

žive Mađari, Rumuni, Slovaci, Česi i pripadnici još nekih naroda i narodnosti.Ministar se pre izvesnog vremena i sam pozivao na Ustav, pa ću i ja da podsetim da Ustav Republike Srbije, pored čitavog niza ljudskih i manjinskih prava i sloboda, garantuje zabranu svih vrsta diskriminacije, zaštitu ljudskih i manjinskih prava i sloboda, pravo na jednaku zaštitu prava i na pravno sredstvo, podsticanje uvažavanja razlika i u okviru prava pripadnika nacionalnih manjina zabranjuje diskriminaciju nacionalnih manjina, garantuje ravnopravnost u vođenju javnih poslova, pravo na očuvanje posebnosti i drugo.

jeziku.Upravo bi se ovo omogućilo kada bi se zadržala postojeća organizacija sudova, jer sudovi na teritoriji južnog Banata su tako organizovani da imaju sudije, sudske tumače, prevodioce, pa i veštake koji su osposobljeni da vode postupke na jezicima koji su u skladu sa zakonom, u službenoj upotrebi na tom području.Kao potvrda ispravnosti navedenog stava i ovakve podele je i to što su po ovom principu organizovani i prekršajni i privredni sudovi na ovoj teritoriji. U prilog tome govori i to da na teritoriji opštine Kovin rade advokati koji su upisani u imenik Advokatske komore Vojvodine, što je Policijska uprava koja radi na tom području, sa sedištem u Pančevu. Sve to ukazuje na potrebu da Kovin ostane u okviru južnog Banata i pod ingerencijom Osnovnog suda u Pančevu.Ono što je

Ni jednom rečju se ne poziva na obrazloženje koje smo mi dali uz amandman, već govori o tome kako su troškovi održavanja sudskih jedinica veliki, tu je održavanje zagrada, troškovi komunalija, plate zaposlenih zaposlenih i kako bi održanje sudske jedinice Kovin znatno povećalo troškove Osnovnog suda u Pančevu. Ali, ne vidim razlog za ovakvo obrazloženje i ne mislim da je ono opravdano, jer se sudska jedinica u Kovinu ne gasi, pa da bi se stvorila neka ušteda na ovim troškovima koji su pobrojani ovde. Ona ostaje, samo se premešta. Ne pripada više jednom sudu, nego drugom sudu.Takođe ne stoji ni ovaj deo obrazloženja gde kaže da su iz Osnovnog suda u Smederevu izašli Velika Plana i Smederevska Palanka i ostao je samo Osnovni sud Smederevo, pa da bi se povećao obim njegovog delovanja pripaja se sudska jedinica iz Kovina. Ne možemo zato što se neko izdvojio da kaznimo drugog i da ga spojimo tamo gde po prirodi stvari ne pripada.Ako

da dođu do prava i pravde, mislim da to što je Smederevo nešto bliže od Pančeva nije dovoljan razlog, Banata, celog Banata i cele Vojvodine mnoga prava ostvarujemo u Novom Sadu i nije problem da odemo do Novog Sada. Nije problem kada treba da dobijemo uput za neki specijalistički pregled. Ne dobijamo za Beograd zato što nam je bliže, nego dobijamo za Novi Sad ako se iste usluge vrše i u Beogradu i u Novom Sadu. Tako da takva obrazloženja zaista ne bi mogli da prihvatimo, pa predlažemo da još jednom razmislite i da prihvatite predloženi amandman. Hvala. **Nikola Selaković** Hvala uvaženi gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, zaista moram da se osvrnem na nešto što je izrečeno, a što ne verujem da iko racionalan u Srbiji može da podrži.Da li smatrate da je racionalno da se iz Pančeva koje je 17 kilometara od Beograda ide u Klinički centar u Novi Sad? Novi Sad? Nije racionalno. To je veoma, veoma loše. Čovek u sanitetu od Pančeva do Novog Sada može deset puta da umre. Zato što je neko smislio da je to da je to uredu.Govorim o mreži sudova, negde sa racionalizacijom treba da se počne. Iako nije moj resor, ali nešto što je, verujte mi kao ministar pravde dobio sam šest ili sedam pritužbi, veliki broj naših penzionera koji u toku prolećnih, jesenjih i letnjih meseci odlaze iz gradova gde žive tokom zime, ne mogu da podignu lekove zato što nisu overeni u domu zdravlja u kojem su osiguranici.Tako i ova priča, ostvaruju se prava u Novom Sadu, nekome ko živi u Beloj Crkvi i onda on treba da ide iz Vršca, Bele Crkve ili iz Kovina i Pančeva u Novi Sad, a nikako u Beograd koji mu je mnogo bliži. Koliko sam protivnik beogradizacije, a veliki sam protivnik beogradizacije, toliko sam i protivnik novosadizacije.Šta to znači? Zato što neko ne može da ostvari svoje pravo na zdravstvenu zaštitu, neko ko je iz Kovina ne može da je ostvari u Beogradu ili Smederevu, on treba da ide u Nosi Sad. Mislim da je to izuzetno loše rešenje. Izuzetno loše rešenje, ako što mislim da je loše da neko treba da ide po ovom sadašnjem rešenju iz Sokobanje za Beograd, umesto za Niš.Neke Niš.Neke stvari treba da budu okrenute građaninu i životu. Ako postoji loša navika iz prošlosti, onda treba u budućnosti da je menjamo. Kao neko ko je radio na univerzitetu, znam da 99% studenata koji su Pančevci, studiraju u Beogradu, a ne u Novom Sadu. Zato što im je bliže. Zato što im je mnogo lakše da dođu do Beograda. Ponavljam još jednom 17 kilometara. Zar nešto što je u vreme Kraljevine Jugoslavije bilo prepoznato kao racionalno kada su van banovinskog sistema bili Beograd, Zemun i Pančevo, ne možemo mi danas 80-85 godina nakon toga da prepoznamo?Država treba da bude servis građana, kao servis građana da bude okrenuta njihovim potrebama i tamo gde postoji ekonomska mogućnost za ostvarivanje te uloge servisa građana da to zaista i bude. Zaista mislim da je ovaj zakon upravo u tom smislu jedan korak napred i jedan dobar pomak.Kovin

nemam ovlašćenja da to predlažem, ali kao racionalan čovek mislim da i to što neko treba da ide iz Pančeva za Novi Sad u bolnicu, a ne u Beograd, i to treba da se menja. Što da se ne promeni? Zato što građani inače dolaze ovde. Onda će doći u Beograd da plati privatnog lekara, jer mu je daleko da ode u državnu bolnicu u Novi Sad. Jednostavno mislim da to nije argument koji govori protivno ovim predloženim zakonskim rešenjima. Uvaženi predsedniče, uvažene kolege narodni poslanici, uvaženi ministre, mislim da gde god je osetljiva tema, prava ostvarivanja jezika i pisma nacionalnih manjina, to jeste osetljivo pitanje, vi počinjete da nam brojite kilometre.Zapravo, ostvarivanje ljudskih prava nikada nije jeftino. nikada nije jeftino. To košta, to je tačno, ali ne mogu se zameniti samo racionalnošću. Kada govorimo o ovom slučaju, govorimo zapravo o upotrebi jezika i pisama pred sudskim organima. Smatramo da što se više odvlače sedišta sudova od teritorija na kojoj žive pripadnici nacionalnih manjina imaće sve manje mogućnosti da koriste u postupku svoj jezik i pismo. svoj jezik i pismo. To što mi tražimo nije van Ustava i prosto ne mogu da se ne osetim veoma neprijatno danas kada razgovaramo, s obzirom da sam ja pripadnik nacionalne manjine, ne mogu da verujem da jedno pitanje razgovora o upotrebi i o korišćenju prava kada se govori o pripadnicima Slovačke, ja ću govoriti u jednom delu oko Alibunara, o pravu koju koristi rumunska nacionalna manjina, da nam se izvrću i pričaju neke političke priče.Ovo je nešto konkretno i ne mislimo ako tražimo ono što nacionalnim manjinama pripada po Ustavu i zakonu da tražimo nešto što je nemoguće, nešto što nije racionalno. Radi se o ljudskim pravima. Znači, ona lakoća kojom ste vi nas ubeđivali u delu kada je bilo razgovora o zakonu u načelu - naravno da će

da će tako biti, zato što znamo kao prvo da su sudski budžeti veoma tanki. Ono što predsedniku suda u Beogradu, a i ono što predsedniku suda u Smederevu najmanje će biti kao stavka, biće ona stavka koja treba da obezbedi da se može koristiti jezik i pismo nacionalnih manjina.Ono što je najgora poruka za pripadnike nacionalne manjine, kada se izvuku ti sudovi i toliko udalje od njih u sredini u kojoj oni ne žive, jeste da zapravo oni ni ne traže to, jer se boje da je neće ostvariti, odnosno da će im to jako odužiti postupak u kome učestvuju. To je najveća suština svih naših amandmana koje smo koleginica Biljana i ja predložile. To je jedan od četiri amandmana, a svi su upravo vezani za ostvarivanje Ustavom i zakonom zagarantovanih prava, a to je službena upotreba jezika i pisma nacionalnih manjina.Rekla bih samo nekoliko reči. U odnosu na ono što smo mi predložili amandmanom ništa više razlika, posebno sa amandmanom Odbora koji je predložio sudsku jedinicu u Kovačici, je sudska jedinica u Alibunaru. Činjenica jeste da Vršac ima svoj sud i to jeste sedište koje se po svemu vodi kao kulturno sedište Rumuna. Ali, opština Alibunar ima najveći broj, praktično najveći procenat rumunskog življa i sud koji je ranije bio u Novom Sadu, pa i sudska jedinica odnegovala je zapravo i najveći broj kadrova koji govore, što se tiče sudija, a i ostalog sudskog osoblja, rumunski jezik. Znači, oni su dvojezični.Ono što bi mi bilo drago da sam od vas čula, kao što ste rekli da kada neko ide da sudi van mesta da će biti posebno nagrađen, bilo bi mi jako drago, i to bi mi dalo mnogo više uverenja da će tako biti, ako bi rekli da će se pri ocenjivanju sudija voditi računa i o tome koji sudija može da koristi više jezika. Ne nužno da on bude pripadnik nacionalne manjine, ali da govori više jezika i da može da koristi jezike nacionalnih manjina koji se govore u Vojvodini. Zahvaljujem. **Nikola Selaković** Zahvaljujem, gospodine predsedniče.Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da je ovo već dvocifreni put kako ću nešto ponoviti, a to je nešto što su naše uvažene kolege koji su predstavnici jedne od najvećih nacionalnih manjina u Srbiji… Nekako ta reč manjine i nije toliko prikladna. Neko je malopre rekao reč narodnost. Ako se jezički govori, možda je to bilo i korektnije nekada upotrebljavati tu reč, nego manjine, ali dobro. Kod nas se uvrežila i reč nacionalne zajednice.Dakle, upravo jedan od predstavnika manjinskih stranaka je tokom rasprave u načelu izjavio da pitanje suđenja, odnosno vođenja postupka na jeziku nacionalne manjine nije pitanje koje se uređuje ovim zakonom. Postoji Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma. To je zakon koji je planiran da se donese, pošto je važeći zakon u dobroj meri prevaziđen. To je zakon koji smo po amandmanu SVM uvrstili u tekst Nacionalne strategije reforme pravosuđa i uveli ga kao jednu obaveznu meru koja mora da bude ostvarena u skladu sa akcionim planom te strategije. Mislim da je zaista potrebno da se to i uradi. Prava nacionalnih manjina na službenu upotrebnu jezika i pisma su stečena prava u koje niko ne može da zadire.Nažalost, na našu veliku žalost, a pošto ste pričali o Osnovnom sudu u Vršcu, pričalo se o Osnovnom sudu u Vršcu, o tome da je odškolovan dobar kadar, preneću podatak koji mi je dao vršilac funkcije predsednika Osnovnog suda u Vršcu, kojim ne možemo da se pohvalimo, a to je da čak i sudije i prateće administrativno osoblje koji su rumunske nacionalne pripadnosti nisu osposobljeni da vode sudski postupak na rumunskom jeziku, jer, nažalost, prilikom izučavanja pozitivno pravnih predmeta na našim univerzitetima, reč je o Univerzitetu u Novom Sadu, stručna terminologija, pravna terminologija se ne izučava na manjinskom jeziku. To stvara velike probleme u primeni tog jezika u toku sudskoj postupka. To je nešto što je jedna loša realnost i sadašnjica, nezavisno od ovog, onog, nekog prošlog ili budućeg Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Upravo je to razlog zašto smo i razgovarali na nivou ministarstva sa predstavnicima Pravosudne akademije, da je potrebno organizovati kurseve stručne pravne terminologije za manjinske jezike koji su u službenoj upotrebi u Republici Srbiji.Rečeno je da se traži nešto što manjinama u Srbiji po Ustavu i zakonu pripada, ako mislite da je nešto uskraćeno, a da pripada, ja pozivam sve koji tako misle da to otvoreno, glasno i jasno kažu, jer je to onda protivustavno i protivzakonito delovanje. Ali je naš veliki problem upravo ovo što sam rekao.Jedno je šta imate na papiru, na papiru, šta imate u realnosti. Naša realnost je takva da izuzetno mali broj lica traži vođenje postupka na maternjem jeziku, a kada ga traži čak i kada je sudija i tužilac pripadnik iste nacionalne zajednice oni sami iz jednostavnog razloga što dugi niz godina rade na srpskom jeziku, a ne poznaju na dobrom nivou, na zadovoljavajućem nivou stručnu terminologiju, imaju problem da postupak vode.Ako ostaje, kao što smo rekli, sudska jedinica u Kovinu sa novim kvalitetom, novom prirodom sudske jedinice u kojoj će se postupati jednako u svim materijama, to znači da će troškovi postupka koji su bili potrebni za vođenje postupka na nekom drugom jeziku u službenoj upotrebi i dalje ostati na tom razdelu kao troškovi. Preći će sa jednog suda na drugi, ali će ostati u budžetu. A da to zavisi od dobre volje ili procene finansijske sposobnosti suda od strane predsednika suda, mislim da je to nedopustivo. U kom god gradu da se o tome radi, to je nedopustivo. Da li je reč o Pančevu, da li je reč o Smederevu, da li je reč o Alibunaru ili o Kovinu.Onaj primer koji sam dao i koji mi je izneo vršilac funkcije predsednika Osnovnog suda u Vršcu, Vršcu, mestu gde je najbrojnija rumunska nacionalna zajednica, nominalno najbrojnija, po broju ljudi koji tu žive. Mislim, da je to jedan primer koji treba popraviti, ali da je to samo pokazatelj. Voleo bih da to nije pokazatelj opšteg stanja. Ako je tako u Vršcu gde je nominalna rumunska zajednica najbrojnija kako može biti u nekom drugom manjem mestu.To je ono na čemu kao država moramo mnogo više i bolje da radimo. Svakako da je svaki pripadnik nacionalne manjine, gde god živeo u Srbiji ima pravo na službenu upotrebu svog jezika i svog pisma u skladu sa ustavnim i zakonskim rešenjima.U poziciji smo da moramo takva rešenja ili da održavamo na istom nivou ili da unapređujemo, a da ih degradiramo i snižavamo nikako. Zahvaljujem. Zahvaljujem se. Ja sam inače u ona tri minuta što sam imala za razgovor u načelu upravo govorila o problemu koji ima kadar u pravosuđu u upravi oko korišćenja jezika nacionalnih manjina i o potrebi da se organizuje edukacija. Ta edukacija povremeno organizuje pokrajinski sekretarijat za propise upravu. Ona nije dovoljna. Organizuje se normalno, najviše na mađarskom jeziku s obzirom na zato što najviše i kadrova ima i potrebe, a na ostalim jezicima se ređe organizuje, to nije dovoljno.Govorila sam i dodala bih u prilog onome što ste vi rekli da je veoma bitno bar po neki propis ili sve propise procesne i poneke od bitnih propisa materijalnih bi trebalo prevesti na ove jezike. Jer, prosto, sama koristim dva jezika i znam koliko je teško, s obzirom da nisu sistemi istovetni. Znači, da uzmete i rečnike rumunskog jezika i koristiti terminologiju iz pravosuđa, vi to prosto ne možete primeniti. Neka terminologija je različita, drugačiji su neki instituti. Tako da ne možemo očekivati od sudije da sam taj deo posla uradi, bez obzira koliko tečno poznavao svoj maternji jezik.

Poštovani predsedniče Narodne skupštine, uvaženi gospodine ministre, potrudiću se da vas ubedim da prihvatite ovaj amandman iz više razloga.Amandman se odnosi na sudsku jedinicu u Žabarima, Braničevski okrug. Žabari su po veličini slični Žagubici, imaju 14 sela. Udaljenost pojedinih sela od Požarevca je 50 kilometara. Na vlasti u Žabarima nije Demokratska stranka. Ukidanjem sudske jedinice u Žabarima, kako je to dato u Predlogu zakona, koje sada dobro funkcioniše, u dobro opremljenoj zgradi, sa kompletnom opremom potrebnom za rad, ne bi se postigla ušteda u budžetu, jer za 15 zaposlenih koji sada rade u ovoj sudskoj jedinici, samo za karte za prevoz do Požarevca bi se mesečno izdvajalo iz budžeta po 180.000 dinara mesečno.Lokalna samouprava je obavestila predsednika Osnovnog suda Požarevac da je spremna da plaća troškove održavanja zgrade. Pošto ste vi naveli u razlozima za odbijanje amandmana upravo tu stavku – troškovi održavanja zgrade, sudske jedinice Žabari, u kojoj radi i radi će odeljenje Prekršajnog suda koji ostaje i dalje kao i katastar.Tako da funkcionisanje sudske jedinice ne bi dodatno opteretilo budžet gde bi se ostvarile već bi se ostvarile godišnje milionske uštede u budžetu Republike Srbije. Izbegli bi se troškovi i za građane jer građani nemaju dobro organizovani javni prevoz do Požarevca. Javni prevoz do Požarevca funkcioniše samo za prevoz đaka i samo u vreme kada to odgovara đacima. Sudska jedinica je dobro kadrovski opremljena. Struktura i broj predmeta opravdava opstanak ove sudske jedinice, a ukidanje bi znatno otežalo ostvarivanje prava građana pred sudom.Mene isto tako zanima, gospodine ministre, razlozi za opredeljivanje za osnovne sudove u Velikom Gradištu i Petrovcu na Mlavi, a da to pravo nisu ostvarili meštani u opštini Kučevo. Mogu vam samo još nešto na kraju reći. Postoji samo jedan prekršajni sudu u Požarevcu. Nadam se da ćete u budućoj nekoj mreži prekršajnih sudova naći mesta da Kučevo dobije osnovni sud. Hvala. Na član 3. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Srđan Spasojević, profesor dr Petar Škundrić, Milanka Jevtović Vukojičić i Branislav Mitrović.Reč ima narodi poslanik Branislav Mitrović.

podneli smo amandman na član 3. stav 1. tačka 49 i predlažemo da on sada glasi – Osnovni sud u Prijepolju za teritoriju opština Nova Varoš i Prijepolje, sa sudskom jedinicom u Novoj Varoši.Znači, građani Nove Varoši očekuje da im i dalje ostane kao i do sada sudska jedinica u Novoj Varoši i smatraju da opština sa skoro 17.000 stanovnika ima valjane razloge da ima bar sudsku jedinicu. Koji su to razlozi? Počev od onih tradicionalnih još od 1932. godine. Nažalost, 2009. godine do tadašnje opštinski sud nije prerastao u osnovni sud i tada je sa egzistiranjem započela sudska jedinica. Četiri godine posle 2009. godine ovim zakonom se predlaže ukidanje i sudske jedinice, čemu se građani Nove Varoši protive.Udaljenost kao jedan od kriterijuma, udaljenost za ostvarivanje pravde jeste takođe ide na ruke ovom zahtevu. Znači, udaljenost od Prijepolja gde bi građani Nove Varoši u narednom periodu trebali da idu po svoju pravdu jeste značajna od nekih najudaljenijih mesta. U opštini Nova Varoš ta udaljenost je i do 60 kilometara. Veoma loši vremenski uslovi, veoma teška konfiguracija. Sve to govori u prilog da bi trebalo ispoštovati njihov predlog. Takođe, 2009. godine opština Nova Varoš je dodelila, opredelila oko 300 kvadratnih metara kancelarijskog prostora i u potpunosti zajedno sa Republike Srbije detaljno rekonstruisala taj prostor. Tako da i ovaj razlog ide u prilog ovoj njihovoj tvrdnji i zahtevu.Međutim, ono što građane Nove Varoši i većinu malih opština širom Srbije plaši, od svih ovih razloga, jeste činjenica da kada iz neke opštine odlazi neka državna institucija javlja se određena bojazan i strah za njihovu budućnost.Te 2009. godine kada je umesto osnovnog suda Nova Varoš dobila sudsku jedinicu, svih pet sudija je napustilo Novu Varoš i otišlo put Užica, Novog Pazara, Beograda, Prijepolja i nekih drugih većih centara, zajedno sa njima i neki drugi ljudi koji su bili vezani za pravosuđe. To je jedna loša poruka. Dosta je ovih dana pričano o toj tezi, koliko se naše opštine koje se nalaze po rubu naše zemlje, te najpre nerazvijene opštine suočavaju sa tim problemom.Podsetiću da Nova Varoš spada u četvrtu kategoriju najnerazvijenijih opština, sa preko 50% nezaposlenih u svojoj opštini. Znam gospodine ministre, vi odlično poznajete probleme Nove Varoši i bolje od svih nas, s obzirom da ste iz Nove Varoši. Međutim, znam za visok stepen vaše doslednosti i principijelnosti i mislim da možda upravo u tome treba tražiti razlog zašto do sada niste predložili da Nova Varoš dobije svoju, bar sudsku jedinicu. Zbog toga mi iz URS, a siguran sam i predstavnici ostalih političkih partija, siguran sam da će to uraditi i naše kolege iz DSS i iz SNS, jer vidim da su zajedno sa mnom predložili ovaj amandman.Želimo da vas ohrabrimo. Prosto ima valjanih razloga da Nova Varoš dobije bar sudsku jedinicu. Nisu oni sadržani samo u ovim kriterijumima kojih ste se vi pridržavali. To je jedna, rekao bih dugoročna državna strateška odluka, koja će ispoštovati sve one posebnosti koje opština Nova Varoš ima isto onako kao što ste uzimali u obzir te posebnosti opština poput Bujanovca, ne znam Kovačice ili nekih drugih.Neće biti okrnjena vaša doslednost i principijelnost. Ohrabrujemo vas. Ima puno razloga. To je jedna veoma bitna dugoročna,

se zadrži sudska jedinica u Novoj Varoši, za područje Osnovnog suda u Prijepolju i da se zadrži sudska jedinica u Čajetini, za područje Osnovnog suda u Užicu.Obzirom da je kolega Mitrović govorio o Novoj Varoši, a ministar to vrlo dobro zna, neću ponavljati. Podržaću taj amandman u svakom slučaju, dakle koji je isti u prvoj polovini kao i amandman DSS.Što se tiče same racionalnosti postojanja, o tome smo pričali danas ceo dan, ovih sudskih jedinica npr. u Čajetini i Novoj Varoši. Za Čajetinu mogu da kažem da zgrada u kojoj se nalazi sud, tu se nalazi opštinska uprava i nalaze se još neke druge institucije. Opštinska uprava, dakle lokalna samouprava plaća određen deo troškova, tako da tu nema nešto sporno što se tiče održavanja same zgrade.Što se tiče sredstava, takođe moram da vam kažem, isto sigurno što znate, ali javnosti radi, ako nemamo sada prenos, ali verovatno će neko biti u mogućnosti da čuje, da se

1.820, 1.200 je bilo u Čajetini, a 620 zajedno Užice i Bajina Bašta, 2012. godine 1.240 Čajetina, 585 Užice i Bajina Bašta, dakle do sada, do trenutka kada sam ja prikupljala ove podatke 1.320 u Čajetini, 410 zajedno Užice i Bajina Bašta.Kao što znate, taksa za overu nepokretnosti se kreće od 25.000 do 39.000 dinara po jednoj overi. Naravno to sve zavisi od vrednosti te nepokretnosti. Što se tiče nepokretnosti koje su overavaju u opštini Čajetina, obzirom da pokriva Zlatibor kao jedno veliko turističko mesto, uglavnom su sve za ove takse od 39.000 dinara. Čak, mogu da vam kažem pre par godina jedan investitor je čak overio 171 ugovor ugovor za tu najvišu taksu. Što se tiče racionalnosti, o tome govorimo. Dakle, velika sredstva se prelivaju upravo iz opštine Čajetina od ovih taksi u državni budžet. Tako da morate i o tome malo da razmislite.Što se tiče ostalih elemenata i ostalih parnica, vanparničnih postupaka itd, vas da još jednom razmislite. Poznato je kakva je situacija, što se tiče konfiguracije terena. Kako će ti ljudi iz Semegnjeva, iz Labjanice, iz Stubla ili Ljubiša da idu u Užice, da rešavaju svoje ostavinske sporove ili da rešavaju sporove po pitanju imovinsko-pravnih odnosa, da li je nečija međa prešla. Toga zaista ima puno. će ljudi iz Draglice, Negbine ili Sjeništa da idu u Prijepolje. Kako i na koji način zimi. Da li ima prevoza ili nema. To vi opet bolje znate i ljudi koji tamo koji tamo žive.Tako, kada ste vi pričali, ranije na početku mandata, da će sada mnogo da bude bolje i kako će situacija, što se tiče mreže sudova, da se promeni. Građani Čajetine i Nove Varoši nisu znali da će to vaše bolje, njima da budu gore, naravno i meni, zato što tamo živim. Meni je zaista drago što su Topola, Bogatić, Varavrin dobili sudsku jedinicu nakon prihvatanja ovih amandmana, Odbora za pravosuđe. Zaista mislim da to zaslužuju i Čajetina i Nova Varoš.Vi ste, sećam se u načelnoj raspravi, vrlo zdušno branili ukidanje ovih sudskih jedinica,

koji dolaze iz nekih drugih lokalnih samouprava i da ostanu sudske jedinice npr, u Čajetini i u Novoj Varoši. Mi iz lokalne samouprave u opštini Čajetina ćemo prihvatiti da potpuno snosimo troškove održavanja čitave zgrade, ako je to potrebno i ako je to jedini problem.U godina gase se škole. Znači državna je politika da se iseljavaju ljudi iz seoskih sredina, jer nema dovoljan broj ljudi. Iseljavanjem iz suda, dakle, ne samo kada se radi o ne znam školama, obrazovnom sistemu, o prosvetu, o zdravstvenom sistemu, mi sada ukidamo i ovu sudsku vlast u potpunosti. Znam da će tu ostati, u jednom delu te prijemne kancelarije, ali svakako postojanje sudske jedinice će se vršiti bar jednom nedeljno, određeni poslovi koji se tiču tih suđenja. Mislim da bi bilo vrlo važno da se to uradi. Mislim da je ovo katastrofa, koja je snašla snašla Srbiju, i da ovo svakako neće izaći na dobro ukoliko ostane ovako. Hvala. prvo će osvrnuti na ono što je rečeno, jer da jeste jedna velika katastrofa jeste. Ne znam gde ima u Evropi da vas plaćaju čitavog meseca zato što četiri puta u toku meseca imate šta da radite. Ne znam da li mnogo bogatije zemlje i mnogo platežno sposobnije i ekonomski jače države od Srbije tako nešto priušte sebi, a Srbija tako nešto sebi priuštava već duži niz godina i došla je tu gde jeste.Rečeno jeste.Rečeno je nekoliko stvari na koje moram da se osvrnem zato što zaista jesu istinite i zašto ne ostaju bez rešenja, a sa druge strane i te kako motivišu kvalitetni pravnike, verujem da takvih ima i u Zlatiborskom okrugu, da prionu na posao, da se prijave na konkurs za polaganje ispita za javne beležnike i uđu u krug 123 kandidata koji su zaključno sa četvrtkom prošle nedelje, dakle 14. novembrom ove godine položili javno-beležnički ispit i ispunili osnovne uslove da budu imenovani za javne beležnike.Ako

imajući u vidu da će te overe nastaviti da se vrše u prijemnoj kancelariji u samoj Čajetini, ali da su i te kako primamljiva brojka za eventualnog kandidata za javnog beležnika, koji bi iz Čajetine polagao javno-beležnički ispit i ispunio uslove da bude imenovan za javnog beležnika. Imajući u vidu ono što sam rekao da su pripremljene izmene i dopune Zakona o vanparničnom postupku, da su poslate na ekspertizu Evropskoj komisiji, da čekamo da dođu i da će se onda naći u Narodnoj skupštini, pred narodnim poslanicima čime će biti ostvaren jedan od glavnih preduslova za osposobljavanje javnih beležnika za rad. Onda je ovaj podatak i te kako bitan i važan.Ono što mogu da navedem kao primer za neka od mesta koja su ovde navedena i pominjana u pominjana u raspravi. Daću podatak za najveće selo iz jedne od te dve opštine. Neću imenovati koje opštine, jer su približno jednake po broju stanovnika, po teritoriji koju zauzimaju, po broju naseljenih mesta. Najveća seoska osmogodišnja škola u jednoj od te dve opštine je u septembru ove godine primila iz tri sela svega tri đaka.Ono što je veliki problem jeste što u dugom nizu godina unazad i u vreme kada su postojali opštinski sudovi i sada kada postoje sudske jedinice, ostavinske rasprave i ostavinski postupci ne sprovode se do kraja. Tu smo kao država, a to je samo primer kako to funkcioniše inače u Srbiji, tu smo kao država potpuno nefunkcionalni. Kada bi neko poželeo da kupi neko parče zemlje u ruralnoj seoskoj sredini, onda shvati da dve ili tri generacije u nazad nije održana dobra ostavinska rasprava, da nije došlo do fizičke deobe zaostavštine, a da su se ostaviočevi naslednici rasuli po svetu, po različitim kontinentima, da nemate šanse da ih okupite i da jednostavno ljudi tome ne pribegavaju.Ono što je bitno reći i zato se zahvaljujem na onome što je ovde rečeno, ako ima posla da se minimum jednom nedeljno zakazuju i odražavaju ročišta, onda je stvar više nego jasna. Jednom nedeljno će, a po proceni predsednika suda biti organizovani sudeći dani i moći će građani, odnosno meštani iz Semegnjeva, Jablanice, Ljubiša, Rožanstva, Ravni, iz drugih sela iz tog kraja da dođu u Čajetinu da prisustvuju ročištu u predmetu u kojem su jedna od zainteresovanih strana i ne vidim da će nešto osetiti, ali će tog jednog dana kada sudija iz Užica dođe imati posla celog radnog dana za vreme radnog vremena.Ovo što je navedeno da je zaista visok broj overa, na prvom mestu kupoprodajnih ugovora, pošto kada poredite Čajetinu sa jedne i Novu Varoš sa druge strane, Čajetina je imala prilike iz razno-raznih razloga da se kao opština za razliku od Nove Varoši koja je nekad bila mnogo razvijenija od Čajetine, Čajetina je u poslednje vreme imala prilike da se razvije i sama činjenica ovolikog broja overa ugovora govori dovoljno u prilog tome.Uvek prilog tome.Uvek kažem, ako Čajetinac neki koji je završio pravni fakultet i ispunio uslove da polaže ispit za javnog beležnika i položi taj ispit, ali ako se ne prijavi za to, pronaći će se neko iz Užica ko ima iste te uslove, prijaviće prebivalište u Čajetini i doći će on, otvoriće notarsku kancelariju. Ne mora da bude iz Užica, može da bude iz Beograd i to je sasvim legitimno, ali to je poziv svakoj manjoj opštini, naročito turističkim centrima poput Zlatibora, poput Soko banje, poput Vrnjačke banje, da motivišu svoje pravnike da pristupe tako nečemu.Nažalost, mi na tom primeru vidimo koliko su opštine u Srbiji na našu veliku žalost kadrovski izuzetno slabe. Često se dešava u nekim mestima da kada se formira lokalna vlast, ne možete da nađete adekvatnu osobu da obavlja funkciju načelnika opštinske uprave ili sekretara opštine, gde se traži završen pravni fakultet. Takvih ljudi je nažalost u tim sredinama sve manje i manje.Ono što je bitno i zaista da zaključim sa ovim svojim dogovorom na ova pitanja, trudim se da budem neko ko će mnogo više razmišljati glavom, a manje srcem u ovakvim stvarima, neće sud ni sudska jedinica ni u jednom mestu zaustaviti ljude koji su počeli odatle da odlaze. Čajetina o kojoj ste pričali spada u red razvijenijih opština danas, pa opet iz te i takve opštine ljudi odlaze, pa opet u Jablanici koju ste malopre pomenuli u je najveći broj neženja u Srbiji, iako imaju čak i asfaltni put malte-ne do svih kuća, ali ljudi odlaze i odatle.Ne zaobilazi Srbiju ono što je uhvatilo sve zemlje ovog regiona, a kroz zemlje zapadne Evrope neke od njih prošlo još odavno i da li će nekoga u Jablanici sudska jedinica u Čajetini zadržati da ostane tu da živi? Teško. Teško pogotovo u situacijama kad su iz nekih opština, kao što neko od prethodnika reče, otišle mnoge institucije, ali otišle su između ostalog zato što se populacija tih opština prepolovila.Nova Varoš danas ima nešto manje od 17 hiljada stanovnika, makar po popisu. Godine 1991. imala je preko 24 hiljade stanovnika, Tada je imala skoro pet hiljada radnika koji su radili u proizvodnji, danas ih nema ni 140. Svako od nas ko je racionalan, ko je razuman, ko želi dobro svojoj državi i svome kraju, svome zavičaju čini i daje maksimum svojih napora da pomogne ljudima koji se nalaze na čelima takvih lokalnih samouprava, ne da zadrže sud ako taj sud neće imati šta da radi, odnosno sudska jedinica, već da im pomognu da se ostvare uslovi za ulaganje u te opštine, za iskorišćenje njihovih privrednih potencijala, jer kad tu ponovo profunkcioniše privreda, lako ćemo mi da se okupimo ovde i izglasamo uvođenje sudske jedinice u neko od takvih mesta ili uspostavljanje osnovnog suda.To je ono što bi valjda svima trebalo da nam bude cilj. Napravljene su nekad u prošlosti neke greške, napravljeni su negde i neki dobri potezi. Neretko se dešavalo da ti dobri potezi padaju u senku onih grešaka i loših stvari koje su učinjene,

i u svom domenu u nadležnosti onoga ko donosi Sudski Poslovnik, uvešćemo to kao obaveznu kategoriju naravno tamo gde za to ima osnova i gde posla ima.Čajetina ima tu dobru stranu da ona ne može da se žali da joj ide kao opštini loše, ali opet kada pogledate u svih 10 odnosno devet opština i Grad Užice u celom Zlatiborskom okrugu koji je jedini krug pored Grada Beograda i Južnobačkog okruga koji beleži pozitivan saldo u platnom bilansu sa inostranstvom, Čajetina spada u jednu od najsiromašnijih opština po životnom standardu ljudi koji u njoj žive, po nivou primanja iako opština prihoduje dobro, tako da ja razumem i moje zemljake i zemljake onih koji se ovde zdušno bore za svoj kraj da u njemu čak i onda kada sami shvate da eventualno sudska jedinica ili osnovni sud u nekom mestu, iako traži da se uspostavi, neće baš imati da radi toliko koliko se ovde predstavlja da se radi. Čajetina je opština u kojoj, za razliku od Nove Varoši, ako gledate čistu statistiku, po broju zaprimljenih predmeta, po prilivu predmeta, Čajetina ima mnogo manje osnova od Nove Varoši da ima i sudsku jedinicu. Čak, rekao bih, negde skoro tri puta manji osnov.Ali, ja ne verujem da će sudska jedinica u takvom jednom mestu zadržati ljude od procesa urbanizacije koji se u Srbiji manje-više završava. Zato mislim da je naročito za ovakva mesta, i time zaključujem, i te kako važno da u njima profunkcioniše javno-beležnički

Ja sam pristalica jedne ideje i videćemo da je pravno dobro uobličimo, da u takvim mestima, s obzirom da za njih ne postoji toliko interesovanje kandidata za javne beležnike, a interes je države da javni beležnik postoji i u Čajetini, i u Novoj Varoši, i u Kosjeriću, i u Bajinoj Bašti, i u Arilju, u takvim opštinama država će izaći sa ponudom da onome koji bude imenovan za javnog beležnika, na određeni vremenski period, da li je to pet, šest, sedam, više ili manje godina, ustupimo taj prostor na korišćenje bez naknade.Time ćemo uraditi nešto što mislim da je izuzetno bitno i dobro, imajući loša iskustva naših suseda koji su uveli javno beležnički sistem, loša iskustva u manjim mestima.Ovim bismo dali jednu i te kako veliku podršku onima koji su zainteresovani da javno beležnički sistem profunkcioniše. Izvinite, ako sam previše vremena oduzeo, mislim da je ovo što sam rekao izuzetno važno. Hvala Božanić** Hvala na odgovoru, ministre. Nisam pravnik, dakle ja sam samo običan građanin koji, između ostalog, može da vidi, radeći u lokalnoj samoupravi, sa kakvim se problemima susreću susreću naši građani.Što se tiče tih nekih činjenica koje ste izneli, da sa nekim mogu da se složim, sa nekim i ne. Mi možda stvari percepiramo, nekome je čaša puna, nekome je do pola prazna, sve zavisi kako ko percepira određene stvari. Jedino što mene ovde brine pored svih tih stvari, jer ja nemam vremena koliko vi imate da govorim, već samo dva minuta.Htela bih da kažem da, što se tiče notara, odnosno javnih beležnika koji bi trebalo da počnu da rade ove ove poslove koje bi radile te sudske jedinice, odnosno po usvajanju ovog zakona, prijemne kancelarije, za njih treba opet nekoliko godina radnog iskustva da bi oni počeli da rade. Sve one sudije koje su bile u u sudu, odnosno prethodno u sudu, pa sada koji su se zaposlili su se već snašli, znači rade nešto, ne verujem da će neko od njih da to radi, a ovi koji dolaze mladi, oni nemaju radnog iskustva, ne mogu nigde da se zaposle, ne mogu ni da volontiraju,

po glavi stanovnika u Republici Srbiji, što je jedna od razvijenih opština, to nema nikakve veze, građani odlaze. U poslednjih nekoliko godina malo ih se više vraća, upravo zbog takve situacije i nemogućnosti da se održe u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu itd, pa bolje da se vrate na svoja imanja nešto da rade.Interesuje me da li to znači da ako se već svi iseljavaju i odlaze, mi onda treba da u potpunosti zatvorimo sve. Dakle, ako nešto odlazi onda sve institucije treba da odu i da zatvorimo te lokalne samouprave, da one odu u stečaj, da ih svedemo na nivoe mesnih zajednica, da žive samo Beograd, Novi Sad i još par većih gradova. Stvarno ne razumem.

mi je postavljeno. Naravno da ne.Ako hoćete daću vam primer koji je i potpuno ličan. Od 1987. godine u mom selu na Zlatiboru ne radi škola. Nažalost to nije usamljen primer, i u susednom selu u kome postoji škola, ove godine iz tog sela niko nije upisao prvi razred. Znam da u Zlatiborskom okrugu koji može još da se podiči da ima više stanovništva na selu od, recimo Borskog ili Zaječarskog okruga, gde možete dan i po ili dva dana da idete seoskom sredinom i da ne sretnete ni jednog čoveka. Da ne pričam tek o, recimo, jugoistočnoj Srbiji ili nekim drugim krajevima.Samo mi nije jasno kojom logikom, ako uzmemo i otvorimo tu školu koja od 1987. godine, dakle 26 godina ne radi, da li ćemo nekoga tu zadržati? To je ono što je naš najveći problem. Da li, ako ostavimo školu i plaćamo učitelja da svakoga dana ulazi u praznu učionicu, ćemo zadržati nekoga da tu ostane da živi? Mislim da nećemo. Možemo i fakultet da otvorimo tamo, opet se ništa neće promeniti. Ovo su stvari koje se ne dopadaju ni meni ni vama ni nikome razumnom ko ovom zemljom hoda, ali su to stvari koje su ne jednu, ne tri godine, već nažalost, to smo počeli da merimo decenijama, realnost u Srbiji, na našu veliku žalost.Da li ćemo time što ćemo ostaviti zgradu u kojoj je nekada bio opštinski sud da u nju dolaze sudije, koje će dolaziti svakog radnog dana, a imati posla da rade jednog radnog dana u nedelji, nešto promeniti? Čak i da imamo basnoslovno bogatstvo, mislim da nećemo.Ovo što kroz ovaj zakon, između ostalog, sprovodimo sada u Srbiji, dakle jednu realnu racionalizaciju sistema, je nešto što je, recimo, sprovedeno u jednoj Nemačkoj. Mnogo bogatijoj, mnogo ekonomski jačoj od Srbije sprovedena je reforma u kojoj svako mesto koje ima hiljada stanovnika i manje i određeni broj predmeta je mesto u kome je ukinut svaki oblik suda, a oni su imali takvo sudsko uređenje u kojem je mogao da postoji sud u kome radi samo jedan sudija. To se trenutno sprovodi i u Austriji.

naše.Jednostavno, to je problem. Ljudi odlaze. U ta sela žene neće da dođu da žive. Naše žene bi po statistici bile najsrećnije da mogu da rode pola deteta, a ne jedno. Sada dolazimo u situaciju da se suočavamo sa tom surovom realnošću kroz funkcionisanje sistema na ovom primeru. Jeste li za ovo krivi vi? Da li sam kriv ja? Da li je kriv bilo kod od nas ko sedi ovde? Nije.

da narod zavaravamo pričom, ako nam ode sudska jedinica, neće nam ostati niko. Svako ko to priča, vrlo dobro je svestan da to nije predlogom zakona je predviđeno da se vaspostave osnovni sudovi i da se promeni priroda sudske jedinice i da ona faktički bude sud u mestima gde u ovom trenutku… Zato postoji razlog. Ako to ne bismo uradili danas, svi pokazatelji govore da za pet godina, u mnogim od tih mesta u kojima danas možemo da sačuvamo sudsku jedinicu i sud ne bismo imali ništa. Dakle, dajte da spasemo šta se spasti može, da napravimo jednu racionalnu organizaciju pravosudnog sistema u Srbiji. To sa sobom nosi mnogo teškoća, mnogo prepreka, ali mislim da vredi raditi na na tome.Kada smo pričali o kandidatima za javne beležnike, zakonom su propisani prilično ozbiljni kriterijumi. sam da ima ljudi koji ispunjavajući te kriterijume će pokazati interes da dođu na ta mesta. Opet kažem, zašto bi bilo teško sutra nekom kandidatu koji je iz Beograd, koji je položio javno beležnički ispit, koji ima svoju vikendicu ili kuću na Zlatiboru, da ode gore da prijavi prebivalište i da bude imenovan za javnog beležnika tamo. To će se sigurno dogoditi posle ovih podataka koji su ovde izneti. Samo kad su overe u pitanju, ničim drugim da se ne bavi, on može da živi odlično od toga. Ako to ne bude uradio neko iz Čajetine, iz Užica, uradiće neko iz Beograd i otići će gore.Zato je mnogo važno da u svim sredinama kandidati budu svesni toga. Valjda je bolje da radim u sredini gde me svi znaju, nego tamo gde me niko ne zna. Zahvaljujem predsedniče i poštovani ministre.Kao građanin, svakako očekujem da država stane u nekim slučajevima iza mene kao građanina, odnosno iza svih svojih građana i da pomogne.Ne možemo da pustimo da se situacija odvija tako kako se odvija, da ljudi odlaze. Ne bih se složila da neće dati rezultat ako se potrudimo da se otvori škola, ili dečji vrtić u nekoj sredini, naravno ukoliko tu ima dece ili mladih bračnih parova.Ponosna sam na ono što opština Čajetina radi kako bi zadržala mlade ljude na selu. Imamo uspeha i uspeli smo ne da zaustavimo, već svakako da usporimo odlazak tih mladih ljudi sa sela.Neće sudska jedinica da ih zadrži, dobro ste rekli, ali očekujem da ćemo se mi u nekom narednom periodu svakako ovde ponovo videti i možda oceniti situaciju, da li će biti bolja ili lošija.Samo mislim da treba gledati sliku celokupno, ne pojedinačno. Vi ste možda malo, ako smem da kažem, iskarikirali da će sudskom jedinicom neko nekoga ostaviti u u određenom mestu itd. Mislim da to sigurno neće biti slučaj, ali celokupna slika i vi kao predstavnik, deo Vlade, deo države, deo vlasti, u vlasti je nož i pogača, treba da se potrudite da zajedno sa vašim kolegama uradite nešto. Mi to svakako kao opozicija ne možemo. Možemo samo da vam sugerišemo, a vaše je da poslušate ili ne. Mitrović. **Branislav Mitrović** Gospodine ministre, uvek ću podržati racionalnost, kao što ste rekli, neću nikad podržati da neko u nekom državnom organu ne zaradi svoj posao. To je moj lični stav i stav moje partije.Međutim, partije.Međutim, kada su u pitanju državni strateški interesi, država mora da nađe model i da nekada odstupi od te surove racionalnosti. Rekli ste – škola u nekom selu na Zlataru ima tri učenika. Da, sledeće godine neće imati ni jednog, ali ako ovako nastavimo sa Novom Varoši, ili sa nekim mestom na Homolju ili u Borskoj opštini, Borskom okrugu, nećemo imati ni u samoj Novoj Varoši učenika, pa će sutra nekom pasti na pamet da pored ukidanja sudske jedinice, ukine i inspekcijske službe, jer će reći – nema potrebe da inspektori iz Upravnog okruga zlatiborskog sede u Novoj Varoši zato što nemaju dovoljno posla. Dolaziće inspektori iz Užica. Onda će nekom pasti na pamet da ukine i školu, pa će reći to je neracionalno, pa će onda neko reći – ne treba u Novoj Varoši ni sedište EPS. Zašto, kada ima u Užicu. Isto kao što su nama iz Užica premestili sedište u Kraljevo. Opet iz razloga racionalnosti.Tu dolazimo do one tužne, surove istine, da država u jednom trenutku mora da stane i da kaže šta je to državni strateški interes? Država Srbija je prethodnih decenija, pa i u prethodnom veku činila surove greške u u korist svoje štete i danas mi te sve greške plaćamo. Znamo mi da neće samo jedna sudska jedinica u Novoj Varoši zadržati neke ljude, ali ako obrazovani ljudi, intelektualci, koji su radili u sudovima, koji sutra rade u inspekcijskim službama, koji rade u nekim državnim institucijama odu iz Nove Varoši, pa sa pravom kažete - nema ko da vodi tu Novu Varoš, nemaju gde da se vrate mladi ljudi i tako ćemo se provlačiti prema Beogradu.(Predsednik: Vreme.)Naše rubne teritorije će ostati prazne. E, tu dolazimo do strateškog interesa države. Možda vi niste, da kažem, ni ovaj zakon, toliko je eklatantan da se bavi tim strateškim interesima, ali pojedinačno, kao kockice, mi dolazimo do surove istine da se mi povlačimo ka Beogradu sa svojih granica. I to je surova istina. Zahvaljujem, uvaženi gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, upravo ovaj zakon konstatuje tu tešku realnost koju on nema šanse da ispravi. Imate nešto što je takođe surova realnost. Nema prava niti potrebe za pravom bez subjekata prava, a subjekti prava jesu fizička i pravna lica, ljudi i organi i organizacije, ustanove, privredna društva. Ako toga nema, nema potrebe za bilo kakvim pravnim regulisanjem bilo čega. Bilo kakvim.Ova mala mesta su došla u problem onoga trenutka kada su u njima ugašena porodilišta. To je bio prvi alarm za sve ljude koji su živeli u tim mestima. To je bilo prvo zvono na uzbunu države koja je tada bila mnogo organizovanija, mnogo ekonomski sposobnija, mnogo efikasnija. Države nije bilo da reaguje u tom trenutku.U kojoj smo sada poziciji? Sada smo u poziciji da stanemo pred tu tužnu sliku i da kažemo – tu jeste tužna, u nekom mestu bi mogla da bude uskoro, dajte da sprečimo tamo. Jer, kada pogledate starosnu strukturu stanovništva, opet nažalost shvatite da ljudi od 50-60 godina koji čine pretežan deo tog stanovništva, nažalost više nisu reproduktivno sposobni i ne mogu da rađaju decu.Ako je izlaz u tome da vraćamo ljude da tu žive, dajte da vidimo kako ekonomski da ih privučemo. Mislim da ćemo se oko toga svi složiti, da je to ključna stvar. Onog trenutka kada ekonomija tu opet ojača do te mere da se preduzetniku, privredniku, zaposlenom ne isplati da ide samo jednom nedeljno na ročište, već je broj ročišta povećan pa je potrebno

ovoj situaciji zaista teško, pogotovo tamo gde realno, racionalno gledano nema osnova. Naravno da je mnogo bitno definisati šta je to strateški državni interes. Jedan sam od onih koji se zalažu, a to i neki od donedavnih koalicionih partnera dobro znaju da država Srbija treba da donese

čime se čitav lanac, niz prethodnih vlada Republike Srbije bavio jeste gašenje požara, rešavanje tekućih problema i retko kada ili gotovo nikad pravljenje nečega što je vizionarska investicija u budućnosti. Baveći se svim tim tekućim problemima, svakodnevnim bilo da su oni pravne, ekonomske, političke prirode, potpuno zaboravimo na to od čega treba ljudi da žive u budućnosti i dolazimo u ovu situaciju da konstatujemo da nas je sve manje i manje.Tu se postavlja pitanje šta nam je u ovom trenutku prioritetan državni interes? Prioritetan državni interes je da biološki opstanemo. Kada biološki opstanemo onda ćemo mnogo drugačije i lakše u budućnosti gledati na plansko i strateško rešavanje nekih problema. U suprotnom i za slučaj da se osnuje sudske jedinice za opštine o kojima smo govorili, bojim se da će narednih nekoliko godina pretežan deo njihovih aktivnosti biti u ostavinskim raspravama, u sačinjavanju zaveštanja i ugovora o doživotnom izdržavanju, a i to će preuzeti javni beležnici.

da probamo da se držimo strogo dnevnog reda i strogo amandmana. Ukoliko raspravljamo postoji mogućnost deskripcije i široke priče.Imajući u vidu da ovde ima dosta ljudi koji očekuju da još govore o svojim amandmanima, ukoliko ne prekidamo raspravu, da se bar skoncentrišemo u pogledu samog amandmana,

Samo ću kratko i neću se više javljati.Misli nam se takođe poklapaju i ja se pridružujem, treba da skratimo.Slažem se, gospodine ministre, samo bih još jednom ponovio i pored velike ekonomske krize i pored svega onoga što nas je ophrvalo i svakog dana nas steže, ipak državni interes Srbije mora ipak biti na prvom mestu.

da li mislite da će njihove usluge, s obzirom na sva ona iskustva iz okruženja, biti dostupna korisnicima njihovih usluga i da li će to biti skuplje nego da u tom mestu postoji sudska jedinica?

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, predstavnici Ministarstva, poštovane kolege poslanici, amandman je podnet na član 3. Predloga zakona o sedištima i područjima sudova, s tim što smo predložili da se tačka 58. menja tako da glasi da Osnovni sud u Staroj Pazovi ostane za teritoriju opštine Stara Pazova, a da se doda tačka 58a koja glasi da Osnovni sud u Inđiji bude za teritoriju opštine Inđija.Takođe smo predložili da se tačka 63. menja tako da glasi da Osnovni sud u Užicu za teritoriju opštine Čajetina i za grad Užice bude, a da se posle člana, odnosno tačke 63. doda nova tačka 63a koja glasi – Osnovni sud u Bajinoj Bašti za teritoriju opštine Bajina Bašta.Ovim amandmanom predložila sam osnivanje osnovnih sudova u Inđiji i Bajinoj Bašti. U Predlogu zakona za Inđiju Osnovni sud je u Staroj Pazovi sa sudskom jedinicom u Inđiji, a za Bajinu Baštu Osnovni sud je u Užicu sa sudskom jedinicom u Bajinoj Bašti.Razlozi za Osnivanje osnovnog suda u Inđiji su sledeći. U 2009. godini, a pre izvršene reforme, Opštinski sud u Inđiji je u krivičnoj materiji imao ukupno 3.060 predmeta, u parničnoj 1.558 predmeta, u vanparnici 924, u izvršnoj 1.147, 1.147, kao i 7.276 izvršnih predmeta. U periodu od 2010. do 2013. godine priliv predmeta je povećan. Sudska jedinica u Inđiji ima sedam sudija i 30 zaposlenih.Inače, Opštinski sud u Inđiji je osnovan 1956. godine. Zgrada je sazidana 1965. godine i ima ukupno površinu od 1.250 metara i dva sprata u samom centru Inđije. Opština Inđija ima teritoriju od 384 kilometra, ima 49.000 stanovnika različite nacionalnosti koji su raspoređeni u 11 naselja.Postoji naselja.Postoji nekoliko udruženja lica sa invaliditetom i sa posebnim potrebama. Stanovnici 10 naseljenih mesta morali bi do Stare Pazove da koriste dva prevoza, odnosno da presedaju u Inđiji, što je, sigurno ćete se složiti, vrlo neracionalno i za njih je to vrlo otežan pristup pravdi.Što se tiče osnivanja Osnovnog suda u Bajinoj Bašti, činjenica je da je reč o osnovnim kriterijumima i desetogodišnjem proseku potrebnog broja sudija u Bajinoj Bašti, koji prelazi svakako broj od sedam sudija. Sudećih predmeta u 2008. godini, pre reforme, bilo je oko 2.500, a isti trend predmeta zadržan je i u 2010. do 2013. godine, mada se iz baze automatskog uvođenja podataka u Užicu ne može dobiti tačan podatak, s obzirom da ovu bazu Užice nije vodilo.Kada je reč o dopunskim kriterijumima, Bajina Bašta zahvata površinu od 673 kilometra, ima 36 naselja, granična je opština sa Bosnom i Hercegovinom, a dužina granice je preko 100 Ima 30.000 stanovnika. Poseduje odličnu funkcionalnu zgradu suda. Vrlo je važno da se kaže da su Osnovni sud u Užicu uz drugi Osnovni sud u Beogradu sudovi sa najvećim prosečnim prilivom. Nažalost, takva situacija je uticala na ažurnost u velikom broju predmeta u Osnovnom sudu u Užicu zbog čega Bajina Bašta trpi, odnosno građani Bajine Bašte trpe. Smatra se da bi podatke je dostavio opštinski sud u Užicu trebalo proveriti, a oni su vezani za ukupan broj, odnosno priliv predmeta u Bajinoj Bašti.S obzirom da je u Predlogu zakona predviđeno osnivanje osnovnih sudova u Aleksincu, Brusu, Gradištu, Dimitrovgradu, Knjaževcu, Kuršumliji, Lebanu, Surdulici, Sjenici i Priboju, smatramo da su ovakva rešenja pozitivna. Smatramo da su građani ovih mesta svakako zadovoljni ovim predlogom, ali želela bih da istaknemo da Bajina Bašta ima u odnosu na njih veći priliv predmeta. U materijalnom smislu, ukoliko se osnuje osnovni sud u Bajinoj Bašti, sud u Užicu bi bio rasterećen, odnosno imao bi manje troškove za broj sudija koji bi bili u Bajinoj Bašti.Stoga, molimo ministra pravde da proveri tačnost podataka, posebno podatke o prilivu predmeta, te da uvaži ove razloge koje smatramo da su osnovani da bi se sud u Inđiji i sud u Bajinoj Bašti osnovali kao osnovni sudovi. Hvala. narodni poslanik Marijan Rističević. Slažem se da Inđija treba da ima osnovni sud. Međutim, kada se setim da je predlagač za vreme vlasti bivšeg režima prihvatio da Inđija nema sud,

a sudska jedinica u Inđiji koja će po planu, koliko znam, Ministarstva pravde imati više posla nego Osnovni sud u Pazovi, zato što ima više prostora i zato što će mnogi od predmeta biti rešavani u Inđiji umesto u Staroj Pazovi.

Sada zavisi iz kog dela opštine Inđije idete, ako ste išli iz Starog Slankamena mogli ste da idete i 70 kilometara do suda. Takav predlog je bio podržan između ostalog i od ove partije koja sada predlaže sa pravom da Inđija ima sud.Međutim, između ničega što smo imali do sada i sudske jedinice koja sudi i krivicu i parnicu, dakle, ima svu ulogu koju ima i Osnovni sud u Staroj Pazovi, ja sam se složio da Inđija ima sudsku jedinicu, s obzirom da bi bilo mnogo da postoje dva osnovna suda na samo osam kilometara. Dakle, to bi bilo samo u Beogradu i desilo bi se u Sremu. U celom Sremu sedam opština, gotovo ceo jedan region je imao samo jedan Osnovni sud u Sremskoj Mitrovici, a sada ima četiri suda, jednu sudsku jedinicu i dve manje opštine su ostale sa sudskim danom, dakle, nisu pokriveni sudskim jedinicama. U odnosu na ono što smo imali sad smo kao region izvukli premiju.Dakle, kada bi mogao da glasam za pola amandmana, naravno da bih dao glas da Inđija dobije sud. Međutim, između ova dva predloga koja smo imali od Ministarstva pravde niko nije reagovao, a u prvom predlogu čak Inđija nije imala ni sudsku jedinicu, pa je posle reakcije određenih advokata, sudija, na moju molbu i na moj zahtev, Ministarstvo više nego opravdano odredilo da Inđija ima sudsku jedinicu, da osnovni sud bude u Staroj Pazovi, da se tako zove, da tužilaštvo bude Osnovno tužilaštvo Stara Pazova, s tim da ukoliko prostor bolje obezbedi Inđija, onda bi tu tužilaštvo bilo smešteno.Imajući u vidu da postoji samo osam kilometara, imajući u vidu dosadašnju praksu da se putovalo i do 70 kilometra, mislim da će građanima Inđije ipak pasti manje teško da putuju osam do 20 ili 25 kilometara od dosadašnjeg putovanja od 50 do 70 pa i 75 kilometara. Toliko.Dakle, kada bih mogao da glasam za da Inđija dobije sud, za pola amandmana, ja bih glasao. S obzirom, da bi ovim znatno bili uvećani troškovi itd, ja ne mogu prihvatiti ovaj drugi deo amandmana zato što se u Bajinu Baštu baš puno ne razumem, ne znam koliko je opravdano da Bajina Bašta dobije osnovni sud.Dakle, ja ću podržati da Inđija ima osnovni sud, ali sam zadovoljnom sudskom jedinicom, obzirom da do sada nismo imali ništa i da smo zbog krivice putovali u Sremsku Mitrovicu i po 70 kilometara, tako da će nam manje teško pasti

sam amandman na sudsku jedinicu da se upiše u okviru Osnovnog suda Užica da se upiše Čajetina. O Čajetini smo dosta čuli, ali nismo čuli o specifičnostima i kontradiktornostima koje se dešavaju u Čajetini.Čajetina je po prostoru jedna od većih, da ne kažem najvećih, opština – 647 kvadratnih kilometara. Po broju stanovnika spada u red manjih opština, oko 16.000.

koji tamo imaju svoje probleme. Kad to saberemo na stanovnike dobijamo neku cifru otprilike oko 40.000, koliko je jedan prosečan grad

To je izuzetno veliki budžet za toliki broj stanovnika. Samo da dam uporednu vrednost. Recimo, Opština Merošina, koja je slična Čajetini ima svoj budžet 330.000.000 za 2013. godinu. To je već prva kontradiktornost. Vrlo je bitno tamo gde su velike pare, tamo su i potrebne, dešavaju se ovi procesi: prenos prava svojine, prodaja, kupovina i sve ostalo, potrebno je da imaju sudsku jedinicu.Opština Čajetina je još po jednoj stvari, koju ću ovde izneti, Zlatibor i Čajetina, koji čine otprilike polovinu stanovništva, drugu polovinu čine seoske sredine, je povezana sa Užicem magistralom i ima svoj red vožnje i moguće je ići dole na te procese. Međutim, rubna sela nemaju ni kombi prevoz, nemaju nikakve putokaze, nemaju nikakve planove kad koji kombi dolazi ili odlazi i da li dolazi i odlazi, kad će poći i kad će doći.Suprotno tome, Opština Čajetina planira velike investicije kao što su gondola, kao što je Zlatni grad. Pitam se samo kako će ti jadni ljudi sa sela doći do osnovne sudske jedinice. Nemaju sa čime da dođu. Potrebno je i po 35 kilometara preći sada, od toga sigurno 20 kilometara peške ili na konju, pogotovo u zimsko vreme, a znate da je Opština Čajetina većinom iznad hiljadu metara naselja.Na

Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, gospodine ministre, ako ste njih prihvatili, bilo bi redno da njih prihvatite bar i Čajetinu, Guču ili Novu Varoš. Ovaj deo prostora Srbije je zapostavljen, moramo da vam kažemo, zapostavljen sa svih strana. Čini mi se doživljavamo da to i vi isto zapostavljate. Ne razumete ili nećete da shvatite da je to stvarna potreba. Mislim, da još jednom razmisliti, pogotovo o Čajetini, za sudsku jedinicu.

Kao što smo malo pre imali slučaj kod Varvarina gde je narodni poslanik Aligrudić podneo amandman koji je u svojoj sadržini identičan delu amandmana koji je podneo Odbor, a koji sam prihvatio, tako i ovde izjavljujem da prihvatam ovaj amandman.

Dame i gospodo narodni poslanici, malobrojni koji su ostali u deset sati da slušaju, raspravljaju o ovom vrlo važnom zakonu, odnosno prvom setu zakona o kome danas raspravljamo, morate da uvažite činjenicu da smo mi danas ovde od devet sati, da je Odbor za pravosuđe počeo u devet sati i da zaista nije korektno da ovoliko dugo raspravljamo. Da je koncentracija opala i da mnogi podnosioci amandmana koji su to uradili danas nisu u sali i zbog toga mislim da je bilo mnogo korektniji da ovu raspravu prekinete u neko normalno doba noći. Ali, s obzirom da to niste uradili i da naravno nema prenosa, i da ga nema još od osam sati koliko smo imali priliku da čujemo, mislim da su to dovoljni argumenti koji govore u prilog ovoga što sada iznosim.Ovaj iznosim.Ovaj amandman, o kome danas i sada raspravljamo to je jedan u nizu amandmana koji smo podneli na ovaj predlog zakona, a on se odnosi na vraćanje sudova na teritoriju Kosova i Metohije. Mislimo da konkretno, ovde se radi o vraćanju osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici sa sudskim jedinicama u Goraždevcu, Gračanici, Ranilugu i Štrpcu. Jasno je da celim ovim predlogom zakona koji ste predložili vi faktički iz jedinstvenog sistema Srbije izdvajate sudski sistem na teritoriji Kosova i Metohije i na taj način direktno podrivate pravni poredak Republike Srbije.Sa druge strane time nastavljate, ne vi, nego kao predstavnik Vlade da uništavate i ukidate sve institucije Republike Srbije koje postoje na Kosovu i Metohiji. Nije bilo dovoljno što je Vlada raspustila na severu Kosova, što je smenila demokratski izabrane gradonačelnike, sada treba još i da ukidamo sudove, da ukidamo tužilaštva, sutra ćemo verovatno da ukidamo i bolnice, da ukidamo i škole, institucije kulture i sve ono što spada u sistem Republike Srbije.Mislim da se sve to radi, a vi to jako dobro znate da biste jedan sporazum koji u pravnom prometu uopšte ne postoji, koji u krajnjem slučaju nije nigde ni objavljen, da bi tom sporazumu prilagodili i podredili celokupan pravni sistem Republike Srbije, da bi tom sporazumu koji je nepostojeći, jer nije objavljen. Da stvar bude još gora on je predmet ocene ustavnosti pred Ustavnim sudom Srbije. Da biste njemu podredili sve važeće zakone i u krajnjem slučaju Ustav Republike Srbije.Naravno znam, to ste i u načelnoj raspravi rekli, da vi ne volite da govorite o Briselskom sporazumu, ali upravo ovaj zakon se između ostalog i donosi zbog toga što ste taj Briselski sporazum usvojili.U usvojili.U tački 10. tog Briselskog sporazuma se kaže da su sudovi integrisani u sudski sistem koji funkcioniše u okviru pravnog sistema Kosova. Znači, podrazumeva se da će ti sudovi biti u nadležnosti tzv. lažne države Kosovo, tzv. države Hašima Tačija, i vi svesno radite na tome. Ako biste samo na trenutak pogledali Ustav Republike Srbije i ukoliko biste samo na trenutak pogledali ovaj član 142. onda biste videli da je sudska vlast jedinstvena na teritoriji Republike Srbije i da sve ovo što radite sa ukidanjem sudova i tužilaštava na teritoriji Kosova i Metohije radite protivno Ustavu i radite na krajnje nedopušten način. Za sada toliko. Hvala.